Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Ministar rada i mirovinskog sustava doktor Mirando Mrsić. Izvolite ministre.

potpredsjednice,. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog izmjena zakona o poticanju zapošljavanja. Ono što smo rekli kada smo donosili zakon da ćemo zakon monitorirati intenzivno i da ćemo ako dođe do problema u samoj primjeni jer to je jedan živi organizam, da ćemo i mijenjati odredbe zakona za koje vidimo da mogu imati negativne posljedice na dostupnost mjere ili negativne posljedice zato što eventualno neke stvari nisu dobro objašnjene. Međutim prije nego krenem na sam zakon htio bih nešto reći o aktivnim mjerama politike zapošljavanja koje su bitan dio, dakle komplementarni dio ovog zakona. Aktivne mjere politike zapošljavanja donosi Vlada Republike Hrvatske, određeni su Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu. Obzirom da ulazimo u Europske uniju 1.7.2013. i da tada će stupiti na snagu Nacionalni program reforme gdje jedan od najvažnijih dijelova su reforme na području zapošljavanja. Predložit ćemo da se dosadašnje aktivne mjere politike zapošljavanja produže još za 6 mjeseci do 1.7. sljedeće godine uz neke izmjene koje će olakšati dostupnost tih mjera. Dakle, aktivne mjere politike zapošljavanja su mjere koje su usmjerene prema javnim radovima, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obrazovanju nezaposlenih, potpore za usavršavanje zapošljavanja i samozapošljavanje i očuvanje radnih mjesta. Javni radovi namijenjeni su dugotrajno nezaposlenim, odnosno teško zapošljivim skupinama. Riječ je o društveno korisnim radovima koje je inicirala lokalna zajednica. To su uglavnom komunalni i socijalni programi poput čišćenja i uređenja okoliša, brige o starim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom, zatim brige o djeci i pomoći mladima s poteškoćama itd. Prvih 9 mjeseci ove godine u javne radove uključeno je 13491 osoba što je 64% više nego u istom razdoblju prošle godine, to smo i najavili. Najavili smo da ćemo maksimalno povećati broj nezaposlenih osoba koje su uključene u javne radove i tu smo imali i dobar odaziv lokalne samouprave. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mjera je namijenjena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale. Jedna od glavnih izmjena ovog zakona usmjerena je na tu mjeru. U prvih 9 mjeseci aktivnih korisnika je bila 7393 osobe, od toga novouključenih 3340 što je 63,8% više nego lani. Također ono što napominjemo da mjera koju smo donijeli i koju smo proširili na javni sektor je omogućila i da se u javnom sektoru, dakle u privatnom sektoru omogući da se zapošljavaju mladi ljudi i da se obrazuju za zanimanje za koje su završili školu ili fakultet. Jasno da s obzirom da mjera u početku nije bila namijenjena privatnom sektoru da je potrebno vremena da ona zaživi, međutim prema podacima koje imamo od 1900 novoprimljenih zahtjeva u posljednjih 2 mjeseca negdje oko 780 je iz tog privatnog sektora, dakle otprilike oko 40% što je dobar znak da će se ta mjera kada kada se ustali u tom dijelu našeg društva će se i ona izjednačiti i sa ovim javnim i državnim portfeljem. To je posebno važno iz razloga što je u državnom i javnom sustavu zabranjeno zapošljavanje i logično je da ako netko se osposobljava godinu dana za neko zanimanje da onda se u principu ne može zaposliti u javnom ili državnom sektoru, međutim ako se osposobljava u privatnom gdje je moguće zapošljavanje onda je moguće i da se i ostane u tom sustavu. željeli smo vidjeti što se desilo sa onima koji su bili 2011. godine u ovoj mjeri, dakle u vrijeme kada se nije moglo ići u privatni sektor pa smo dobili podatak da 40% mladih ljudi koji su bili u ovoj mjeri nije se vratilo u evidenciju nezaposlenih nakon završetka ove mjere. Taj podatak međutim nije dovoljan da bi se utvrdio stvarni učinak mjere jer treba vidjeti što se desilo sa tim mladim ljudima. Stoga smo Stoga smo odlučili da HZZ sve one koji su uključeni u ovu mjeri prati sljedeće dvije ili tri godine da vidimo stvarno što se dešava s njima na tržištu rada i tada ćemo imati i rezultat stvarnog dosega ove mjere. Što se tiče obrazovanja za nezaposlene u prvih 9 mjeseci bilo je uključeno 1875 osoba što je 65% manje u istom razdoblju nego prošle godine, što je isto tako intencija koju smo najavili na početku godine. Dakle, rekli smo nećemo obrazovati ljude za ponovno za Zavodu za zapošljavanje nego ćemo ih obrazovati samo za ona zanimanja koja su zapošljiva. K tome našoj odluci podatak koji smo dobili, dakle dokaz da je naša odluka ispravna je da od tih 15 tisuća ljudi koji su prošle godine otišli u to obrazovanje nije pomoglo ama baš ništa što se tiče njihove zapošljivosti, dakle nije imalo nikakav utjecaj na poboljšanje zapošljivosti te skupine ljudi. Što je jasno glavni cilj odlaska tih 15 tisuća na obrazovanje je bilo umjetno smanjenje broja nezaposlenih. Kao što znate mi smo donijeli promjene zakona gdje smo rekli da bez obzira što su ljudi u procesu obrazovanja da oni i dalje su na Zavodu za zapošljavanje jer su oni i dalje nezaposleni. Na taj način smo spriječili friziranje brojke nezaposlenih. Što se tiče potpora za zapošljavanje koje obuhvaćaju subvencije za zapošljavanje mladih dugotrajno nezaposlenih i starijih osoba te posebnih skupina u prvih 9 mjeseci ove godine uključeno je 2856 osoba što je 79% više nego u istom razdoblju lani, što govori u prilog da sve ove naše intencije da se mjere aktivne politike zapošljavanja što više propagiraju na ovom području su dale dobre rezultate. Također, samozapošljavanje je jedna mjera koja nije dovoljno iskorištena u Hrvatskoj. Imamo ove godine obuhvaćene 673 osobe, što je 41% više nego prošle prošle godine. Kad govorimo o postotku dobro, ali kad govorimo o apsolutnom broju malo. Tako da ćemo u aktivnim mjerama politike zapošljavanja za sljedeću godinu jedan od naglasaka će biti na samozapošljavanju o čemu ću nešto reći poslije. I ono što je izazvalo određenu medijsku pažnju u posljednje vrijeme je pitanje potpora za očuvanje radnih mjesta putem skraćenog radnog tjedna. Nažalost, ove godine očito nije bilo interesa poslodavaca jer poslodavci nisu znali za tu mjeru. Tako da je uključeno samo 170 osoba tome što smo ublažili kriterije za primjenu ove mjere. Dakle, to je ustvari samo jedna tvrtka. Za sljedeću godinu predviđamo još dodatno pojednostavljenje mjera, proširenje mjere i jasno propagaciju te mjere među poslodavcima iz razloga što očito da poslodavci nisu dovoljno upoznati sa ovom mjerom. Zakon o poticanju zapošljavanja produžio je olakšicu za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva te ju je proširio na zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Tu mjeru evaluiramo i vrlo ju je teško evaluirati jer podaci trebaju doći sa više strana, međutim uspostavili smo sustav kako kako ćemo pratiti tu mjeru. Dakle, ta mjera je usmjerena primarno na poslodavce jer ih oslobađa od onog bruto 2 kroz dvije godine, dakle zapošljavanje novog radnika je jeftinije.

i u zakonskoj regulativi međutim je vrlo malo korištena, ali ona se može koristiti samo ako poslodavci iskažu potrebu za tim. Kod samozapošljavanja već ćemo ove godine stvari promijeniti tako da će samozapošljavanje biti jednostavnije. Kao što znate od danas se može osnovati tvrtka za 10 kuna uz ukupne troškove oko 750 kuna uz potpore koje idu sa Zavoda za zapošljavanje će biti jedan dobar mehanizam za sve one koji imaju ideju, koji se žele natjecati na tržištu koji žele osnovati tvrtku da taj put bude što lakši. U sklopu redefiniranja mjera aktivne politike zapošljavanja uvest ćemo i tri vrste javnih radova. Prva vrsta su komunalni javni radovi koji omogućuju javnom sektoru i svim tvrtkama u vlasništvu gradova, županija i države da ako zaposle osobe uz 100% financiranje od 3 mjeseca mogu imati mogućnost da zadrže tu osobu o svom trošku još dodatna 3 mjeseca, dakle 3+3, odnosno 6+6. Dakle, moguće je da lokalna samouprava, tu smo imali već određenih iskustava i imali smo upita od strane lokalne samouprave, dakle ako lokalna samouprava ima sredstava u svom proračunu da i ona participira u javnim radovima. Tako da će dugotrajno nezaposlene osobe moći raditi skoro cijelu godinu dana u onim lokalnim samoupravama koje iskažu potrebu za Također, ostaju društveno korisni neprofitni javni radovi koji su i pod istim uvjetima kao i dosada. To su radovi na području zdravstva, socijale, kulture i obrazovanja. Međutim, želim uvesti još jedan treći, novu vrstu javnog rada, a ona se bazira na pojedinačnim projektima javnih radova, odnosno samozapošljavanje za socijalno uključivanje posebnih skupina a to su žrtve obiteljskog nasilja, mladi koji su izašli iz sustava socijalne skrbi, liječeni ovisnici, branitelji, roditelji djece s poteškoćama u razvoju, samohrani roditelji itd. Te osobe će moći registrirati udrugu koja se bavi upravo problemima zbog kojih je i sama osoba već u posebnoj skupini te može dalje putem javnih radova ili stručnog osposobljavanja zapošljavati druge nezaposlene osobe. Također ćemo proširiti i poboljšati mjeru vezanu za očuvanje radnih mjesta. Dakle, nismo zadovoljni s njom, ali ona nije stvar neuspjeha mjere nego jednostavno neinformiranosti. Ne vjerujem da nema potreba za tom mjerom nego neinformiranosti poslodavaca. Da mogu koristiti tu mjeru prije nego dođu u probleme koji ih vode prema stečaju, odnosno predstečajnoj nagodbi. Tako da ćemo na tom području razraditi mjere posebno za očuvanje radnih mjesta i produženje rada sezonskih radnika u turizmu, smatramo da sezonski rad u turizmu je jedna važna grana i da turizam se bazira na kvalitetnim ljudima i svima je u interesu da imaju dobre stalne sezonce. Dakle, promjene koje idu za time da tvrtke u turizmu koje zapošljavaju sezonce kada žele koristiti mjere aktivne politike i zapošljavanja po sadašnjim mjerama smo gledali samo koliko imaju radnika, koliko su ih otpustili, koliko su ih, koliko imaju zaposlenih. Sad ćemo predložiti da se ta ocjena bazira samo na stalno zaposlenim, dakle one tvrtke koje, u turizmu, koje budu htjele mjere aktivne politike i zapošljavanja neće smjeti otpustiti nikoga od svojih stalno zaposlenih. Jasno da sezonski dio je varijabilan. Također, ćemo krenuti, pokrenuti mjeru koja je i do sada bila, ali očito da nije bila dovoljno propagirana, odnosno nije bila dovoljno financijski podržana, a to je sufinanciranje u iznosu od 50% potpora na ukupnu plaću za prelazak zaposlenih osoba starijih od 50 godina iz jednog poslovnog subjekta kojem je ta osoba višak u drugi poslovni subjekt, a iste će potpore se omogućiti i za zaposlene osobe sa invaliditetom. Ta mjera postoji i do sada, ali očito da se nije dovoljno znalo za nju ili da se nije dovoljno koristilo, tu će Hrvatski zavod za zapošljavanje imati aktivnu ulogu. Samozapošljavanje, zašto smatramo da samozapošljavanje uz ove mjere koje sam do sada naveo bi trebale biti od jednih, jedna od ključnih mjera u u aktivnim politikama zapošljavanja a vjerojatno i poslije kada budemo govorili o programu samog, samih nacionalnih reformi. Prema istraživanjima razvoj poduzetništva u Hrvatskoj nije dovoljno razvijen, tu očito da smo trebali napraviti još veće iskorake, a djelom je to i ostavština dugogodišnje dogovorne ekonomije koju smo napustili krajem 80. 80. početkom 90., a također, a i u velikoj mjeri nedovoljnom edukacijom mladih tijekom redovnog školovanja. Jer poduzetništvo nije dovoljno zastupljeno u cijelom redovnom sustavu obrazovanja, a mnoge moderne zemlje razvijaju poduzetništvo kao način života od predškolskog odgoja do dalje, do daljnjeg obrazovanja. Dakle, mi u svemu tome nismo daleko odmakli. Sasvim je jasno da poduzetništvo nije dovoljno zastupljeno kroz školske predmete koji bi pomogli razvoj poduzetničkih vještina u zanimanja, za sve one koji se očekuju da budu nositelji poduzetničkih pothvata kao što su mali obrtnici. Podrška poduzetništvu i samozapošljavanju imala je svoje oscilacije, pa smo početkom 2000. Imali stanje da je svaka županije, odnosno svaki veći grad radio na osnivanju poduzetničke infrastrukture te se razvijali poduzetnički centri u svakom gradu, a u nekima i po nekoliko centara. Centri su nudili edukaciju poduzetnicima početnicima, pomoć u definiranju poslovnog plana, pomoć u prvoj godini poslovanja, sve to što bi poduzetnici trebali imat. I te su obično stvari bile besplatne za poduzetnike ili uz minimalnu naknadu budući da su županije same financirale sve te aktivnost. Međutim kad smo se počeli približavati EU u nedostatku administrativnih kapaciteta na nivou županije, većina tih poduzetničkih centara se pretvorila u razvojne agencije, hvalevrijedno, razvojne agencije su bitne, one su doprinijele i da smo dosta projekata doveli u Hrvatsku, ali smo očito izgubili ovaj dio jer su se jasno razvojne agencije okretala projektima EU, a vrlo malo podršci poduzetnicima početnicima. Također, ako danas pogledate kako to izgleda, mi u Hrvatskoj nemamo jedinstvenu mrežu poduzetničkih, poduzetničke infrastrukture koja daje podršku samo zaposlenima osobama. Stoga smo u razgovorima sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca krenuli jedan zajednički proces da se u sklopu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokrene, pokrenu sve to što se nekad radilo u tim poduzetničkim centrima, jasno uz mogućnost da se otvara i na drugim mjestima jer jednostavno želimo da ljudima koji krenu na tržište sa svojom idejom, država odnosno Hrvatski zavod za zapošljavanje bude tih partner. Stoga, zavod doživljava restrukturiranje, zavod povećava broj savjetnika, povećava na način da se smanjuje broj ljudi koji su vezani uz onu podršku u osnovnoj zadaći zavoda za zapošljavanje i internom internom prekvalifikacijom i edukacijom se prebacuju u područje savjetovanja. Tako da ćemo imati posebne dijelove Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji će biti zaduženi i to im je jedini posao da savjetuju ljude koji krenu u proces samozapošljavanja, odnosno otvaranja vlastite tvrtke. O dosegu ove mjere ćemo vidjeti na način da ćemo imati stalne izvještaje o tome koliko se ljudi uključilo u mjeru, imat ćemo praćenje tih firmi. Jasno da nije za očekivati da će sve tvrtke uspjeti, ali ako od 10 tvrtki koje krenu u u procesima zapošljavanja njih 5 opstane i zaposli barem još jednog ili dva, dvije nezaposlene osobe možemo reći da mjera ima svoju uspješnost i da mjera može pomaknuti taj dio koji je vezan uz samozapošljavanje. Kada govorimo o sredstvima koja su potrebna za aktivne mjere politike zapošljavanja, ova Vlada je u proračunu koji je smanjen za 2012.godinu jedna od rijetkih stavki koja je povećana su sredstva za aktivne mjere politike zapošljavanja za 27%. Planiramo da ćemo u istom opsegu financirati i sljedeću godinu, a ako bude prostora možda i u većem opsegu. Jer kao što sam već naveo u sljedećem razdoblju su tri mjere koje su bitne u aktivnim mjerama politike zapošljavanja, a to su rad bez zasnivanja radnog odnosa, samozapošljavanje, 4 mjere radni radovi i očuvanje radnih mjesta. Što se tiče obrazovanja, obrazovanje ćemo koristiti u onom obimu u kojem tržište rada bude zahtijevalo dodatno obrazovanje i tražilo dodatne kadrove koje u tom trenutku na tržištu rada u Hrvatskoj nema. I za kraj nešto o zakonu, dakle do sada je zakon polučio dobar uspjeh, imamo vrlo dobar odgovor što se tiče svih onih koji su smatrali da ove mjere koje su zakonom omogućene njima omogućavaju da steknu godinu dana radnog iskustva. Oni koji smatraju da im to nije primjereno ili imaju neke druge ideje mogu koristiti i druge načine pokušaja da dođu do toliko željene godine dana radnog iskustva. Od 100 tisuća mladih ljudi mlađih od 29 godina negdje otprilike oko 70 tisuća je bez ijedne godine radnog iskustva što je poražavajuće iz razloga što ti mladi ljudi ne mogu kandidirati niti za jedno radno mjesto jer se uvijek traži ta godina dana radnog iskustva. U vrijeme kada je situacija dobra kada se otvaraju radna mjesta onda se otvaraju i mjesta pripravnika koja su jedan od načina kako ćete steći tu godinu radnog iskustva dokazala se svom poslodavcu i ako on zaključi da ste vi dobar radnik, da vas treba onda će vas ako ima prostora zaposliti. Međutim u vrijeme kada se ne otvaraju radna mjesta ne otvaraju se ni mjesta pripravnika. I stoga država mora uskočiti u taj vakuum i pokrenuti mjere koje će omogućiti da steknete tu godinu dana radnog iskustva. Mi smo to pokrenuli, pokrenulo se 2010.tada je bilo vrlo malo ljudi uključeno, 2011.nešto više, 2012.još i više tako da 2013., 2014.očekujem da ćemo na tom području imati vrlo veliki broj uključenih ljudi. Samim donošenjem zakona odmah po donošenju smo bili zatrpani sam mailovima ljudi koji su smatrali da su nepravedno zakinuti za ovu mjeru iz razloga što su morali raditi na poslovima niže složenosti kako bi sebi omogućili studiranje i egzistenciju. Zna se da mladi ljudi neki studiraju izvanredno čime nisu imali studentska prava pa su onda imali jasno su radili i taj im je staž formalno evidentirao u mirovinskom osiguranju pa su stoga imali više od jedne godine staža u mirovinskom osiguranju i naravski da su stavljeni u nepovoljni položaj prema svima ostalima, a posebno tu apostrofiramo i žene koje su zbog toga što su ostvarivale prava iz drugih propisa poput prava na jaslice i dječji vrtić, znači tijekom trudnoća i sve one su zbog toga bile diskriminirane jel nisu mogle koristiti ovu mjeru ovu mjeru jer su imale radni staž upisan u mirovinskom osiguranju. Također mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa usmjerena je k ostvarivanju radnog iskustva vezanog uz struku, a posebice za osobe koje imaju više godina ostvarenog staža izvan struke, bilo je potrebno definirati ostvareno radno iskustvo iskazano u mjesecima kako bi se moglo precizno utvrditi trajanje stručnog osposobljavanja ovisno o trajanju pripravničkog staža koji propisuje sama struka. Mi smo propisali da je trajanje staža 12 mjeseci u nekim 24 mjeseci, međutim i komore su reagirale da za neka zanimanja je potrebno i duže od 24 mjeseca tako da izmjenama ovog zakona definiramo i ovaj dio dakle moguće će biti i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 12, 24 i 36 mjeseci ovisno o zanimanju. To su primarno majstorska i komorska zanimanja koja su vezana uz same propise koja koja definiraju obvezu da se položi stručni ispit. Također u zakonu je bilo da mladi čovjek može kandidirati za ovu mjeru tek ako je 90 dana na Zavodu za zapošljavanje. Ta mjera je nepotrebna. Nema razloga da bude tamo, stoga se mijenja i taj dio. Dakle svi oni koji se prijave na Zavodu za zapošljavanje moći će odmah koristiti mjeru. Također ukidamo još jednu birokratsku barijeru, a to je ako ste bili sezonski zaposleni, prijavite se na Zavod za zapošljavanje ne možete koristiti niti jednu mjeru dalje zato što ste bili zaposleni sezonski pa ne možete koristiti ni mjeru samozapošljavanja niti mjeru stručnog osposobljavanja niti druge mjere, dakle ukidamo i tu barijeru. Dakle s druge strane strane … i još jednu stvar da ako ste recimo se obrazovali za neko zanimanje i imate poslovnu ideju da se s tim zanimanjem se zaposlite. Vi po sadašnjoj zakonskoj regulativi niste mogli koristiti potporu za samozapošljavanje, dakle i taj dio ukidamo. Dakle ukidamo sve barijere koje stoje između osobe koja želi koristiti aktivne mjere politike zapošljavanja i dolaska u poziciju da tu mjeru može i koristiti. Što se tiče sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi to je vrlo dobro primljeno, do 30. rujna 2012. kupljeno je 270870 vrijednosnih a angažirano je 59870 osoba, dakle to su oni koji su uzeli knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi. Najviše se koristilo biljno gojstvo, a manjim dijelom ribarstvo i stočarstvo i većinom su koristile male tvrtke i većinom su koristili OPG-i. Javio se problem da se željelo riješiti još jedan dio, a to su fizička lica, dakle onaj dio poljoprivrede koji nije vezan uz OPG. Mi ovim zakonom omogućavamo da se i tim osobama omogući sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi, znači običnom poljoprivredniku da tako kažem. S druge strane je bilo određene nedoumice šta to znači rad članova kućanstva, šta to znači susjedski rad i ispomoć. Dakle zakonom smo i to definirali, iako je to definirano Zakonom o sprečavanju nelegalne konkurencije, dakle nelegalnog rada, a ovdje smo to pojasnili. Dakle što znači, koja rodbina ulazi u taj dio, šta znači susjedska s tim da smo susjedsku i prijateljsku pomoć ograničili samo za fizičke osobe, ne za OPG, jasno niti za tvrtke. I za kraj, zakon je doveo do pomaka na području aktivnih mjera politike zapošljavanja, o njima se počelo više razmišljati, o njima se počelo više razgovarati i nije zadnji put da ćemo o njima razgovarati jer to su mjere koje se koriste u ona vremena kada nema otvaranja radnih mjesta, kada nezaposlenost raste i to je onaj dio i uloga zadaća države da to radi. I za kraj, jasno da mjere aktivne politike zapošljavanja ne otvaraju radna mjesta, da samo nove investicije i otvaranje radnih mjesta efikasno smanjuju nezaposlenost i ova Vlada na tome intenzivno radi i ono što je sasvim sigurno, rezultati i te politike i aktivne politike zapošljavanja će biti vidljivi tijekom sljedeće godine. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo ministre. Na vaše izlaganje imamo tri replike. Prvi Dujomir Marasović. Izvolite kolega.

friziranje broja nezaposlenih, sve su ove naše mjere dale dobre rezultate, dosta smo projekata doveli u Hrvatsku, a na ostale briljante koje je spomenuo neću, ne mogu u dvije minute se osvrnut niti na ovo što sam izgovorio. Štovani gospodine ministre, spomenuli ste i dječji vrtić, mi ovdje nismo dječji vrtić, zreli smo ljudi, a neki su i stari, evo možete i mene u te ubrojit, ima nešto i mlađih ljudi, to mi je drago, a pogotovo populacija koja nas gleda na TV-u to su manje-više zreli ljudi. Ovo je priča za dječji vrtić, ovo je priča o kamilici. Nama treba ozbiljni lijek za ovo što vi ovdje kažete da pričate o dopunama zakonu o poticanju zapošljavanja. Vi ste ovdje pričali djeci u dječjem vrtiću i pričali ste o kamilici, a nama treba ozbiljni lijek za ozbiljne ljude za teške bolesti. Gospodine ministre, vi sa ovim mjerama samo omogućavate na neki način završetak pripravničkog staža i ja to podržavam, ovo 1700 kuna, godinu dana, 10 kuna firma, to podržavam da se odmah razumijemo o čemu govorimo. Ali vi i vaša Vlada sa ovim mjerama i sa ovom politikom nikoga nećete zaposliti kroz sljedeću godinu ili tri godine dana jer sve, ukupna politika vaše Vlade i vašeg Ministarstva se bazira na tome, na mjerama koje proizvode nove nezaposlene. Vi ste povisili poreze, na neki način ste umrtvili investicije, sve što se u Hrvatskoj radilo zaustavili ste. Hrvatska je na -270. O kakvom vi zapošljavanju štovani gospodine ministre govorite? Broj nezaposlenih iz dana u dana raste. Ako hoćete povećat zaposlenost trebate

dvije minute replike i dvije minute odgovora. Molim vas lijepo, imamo puno prijavljenih, radit ćemo opet do kasno u noć. Odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. Pa ne znam koliko razumijete stvari, ali dobro da pojasnim, kamilica je isto lijek, to i vi i ja dobro znamo. Prema tome zavisi za šta se upotrebljava. Prema tome, ja nisam rekao da je ovo zamjena za pokretanje investicija, nisam rekao da je ovo zamjena za otvaranje novih radnih mjesta nego sam jasno rekao da u vrijeme krize, nije to samo hrvatska izmišljotina nego to cijela Europa radi, između ostalog i Europska unija koja je ovaj institut zaposlenja bez osnivanja radnog odnosa isto pokrenula u cijeloj Europi. Dakle u vrijeme kada nema novih radnih mjesta država uskače sa svojim mjerama da pripremi mlade ljude, da pripremi svoje nezaposlene za onaj trenutak kada će se otvarati radna mjesta i kada će doći do zaposlenja. Dakle niti u jednom trenutku nisam rekao da je to zamjena, to je jedna mjera koja je početa i u vrijeme HDZ-ove Vlade, prema tome ako kritizirate ovu mjeru kritizirate i svoju Vladu koja je to isto donijela, isto to radila kao i što i mi radimo. Prema tome, samo je stvar koliko ćete sredstava staviti u tu mjeru i koje ćete mjere promovirati, a koje nećete. Prema tome, ne mislim da smo obmanjivali javnost niti smo bilo što frizirali. Rekli smo jasno toliki je broj nezaposlenih, radit ćemo na tome da se taj broj nezaposlenih smanji, a on je posljedica svega onoga što se nije radilo u proteklih 8 godina. gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre pa svi mislimo u ovom Visokom domu, podržavamo svaku mjeru aktivnog zapošljavanja međutim jednostavan vam je odgovor na vaše pitanje zašto poduzetnici ne koriste te mjere. Pa zato što se velika većina hrvatskih poduzetnika danas bore za preživljavanje. A ta borba za preživljavanje posljedica je isključivo porezne represije, odnosno pada potrošnje, pada proizvodnje, pada investicija i naravno da nakon svega toga imamo rast nezaposlenosti. Ono što mislim da svi očekujemo, očekujemo od ove Vlade hitne mjere za očuvanje postojećih radnih mjesta. Svi ćemo se vjerujem složiti da je očuvanje postojećih radnih mjesta sigurno i jeftinije i ostvarivije nego što je svako novo radno mjesto koje je skupo i trajat će puno duže. Hvala. Pa ja se nadam da ćemo se oko ovog zakona, izmjena zakona usuglasiti jer je svima u interesu da možemo omogućiti mladim ljudima ako nema zaposlenja sa otvaranjem novih radnih mjesta da omogućimo i drugi način da steknu radno iskustvo ili da se zaposle. Ne bih baš rekao da poslodavci zbog toga što se bore za preživljavanje ne koriste ove mjere, oni nisu koristili mjeru koja je vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta. Međutim imamo 64% porast korištenja potpora za zapošljavanje. Dakle, 50% subvencioniranja bruto plaće za novozaposlene mlade ljude i dugotrajno zaposlene. Dakle, poslodavci oni koji i otvaraju radna mjesta počinju koristiti ovu mjeru. Ja sam rekao da smo nezadovoljni sa ovom mjerom za očuvanje radnih mjesta jer smo možda sa tom mjerom da su poslodavci više bili svjesni svjesni da ta mjera postoji sačuvati neka radna mjesta i omogućiti da ta tvrtka ne ode u stečaj. Na tome ćemo raditi, ali kažem potpore za zapošljavanje novih ljudi, dakle koji su dugotrajno nezaposleni i mladih ljudi imamo porast od 64%. Što znači da se ta mjera sama po sebi koristi. Hvala. I potpredsjednik Željko Reiner ima repliku. ja uistinu vjerujem u dobre namjere ministra Mrsića i njegov trud koji on ulaže. Evo on je svakih jedno mjesec, dva tu pred nama sa nekom novom mjerom. Međutim, nije uopće problem u tome. Problem je u tome što ostali dijelovi Vlade kojoj on pripada povlače poteze koji stvaraju nove nezaposlene. To je ključni problem. I nažalost, sve ove mjere koje se poduzimaju i koje su hvalevrijedne neće u tome apsolutno ništa pomoći. Najbolje govore brojke. Slažem se i prošla Vlada je imala mjere za poticanje zapošljavanja i kad pogledamo broj obuhvaćenih osoba onda je to prošle godine 468 ljudi zahvaljujući tom dobilo posao. Ove godine 21 tisuća 770. Vjerojatno će brojevi na kraju godine biti podjednaki, međutim nije u tome problem, problem je u tome što se stvaraju novi nezaposleni i to za vrijeme dok mi ovdje razgovaramo deseci pa i stotine ljudi ostaju bez posla. To je problem. I nije problem to što se nije po navodima ministra radilo zadnjih 8 godina jer treba jasno reći iako mediji skloni vlasti i vlast pokušava sve nas uvjeriti, prilično uspješno narod uspijeva uvjeriti u to da kriza najedanput sad se pojavila, kriza je počela 2008. godine, ona je maksimum dosegla 2009. godine pa nije toliko ljudi ostajalo bez posla, nije toliko firmi propadalo itd. Dakle, nije se najedanput ona pojavila 2012. godine nego ona traje otprije, očito su neki mehanizmi postojali kojima se moglo nešto kontrolirati, a sad nažalost ti mehanizmi ne postoje. Prema tome, nažalost usprkos svim trudovima ministra Mrsića ta situacija se neće poboljšati, a ja bih samo pledirao nije njegov direktno sektor, radi se o nekoliko stotina ljudi koji imaju obvezu staža iz njegovog bivšeg sektora pa i moga u zdravstvu koji nažalost nisu obuhvaćeni tim mjerama, koji moraju završiti staž da bi položili državni ispit i uopće dobili nekakav posao, a kojima HZZO nije ove godine uopće raspisao natječaj.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je kad gledamo prvih 9 mjeseci ove godine i prvih 9 mjeseci prošle godine zaposlio 11% više. Dakle, više smo zaposlili ljudi, više smo imali radnih mjesta, ali je problem što u isto vrijeme dolazi nam sve veći nezaposlenih a ne možete reći da je to samo posljedica ovih ovih 9 mjeseci, nego je posljedica nagomilanih problema koji su bili godinama. I ljudi gube radna mjesta, gube više radna mjesta nego što mi možemo otvoriti radnih mjesta i zaposliti. A kad govorimo o mjerama aktivne politike zapošljavanja samo da kažem da je prošle godine od tih 36 tisuća 15 tisuća bilo u obrazovanju, dakle skoro pola ali ajde pustimo to pa možemo reći da je svak imao svoj način kako će provoditi ove mjere. Ali evo brojke prvi do deveti mjesec 2011. i prvi do deveti mjesec 2012. znači u 2011. za devet mjeseci smo imali 22 tisuće 283 uključena u ovu mjeru, a za prvih devet mjeseci ove godine 23 166. Napominjem da smo u obrazovanju u isto vrijeme u 2011. godini imali 7 tisuća ljudi, a ove godine 1900. Dakle, mjere se očito produžuju na sve one koji imaju pravo koristiti ovu mjeru, a što se tiče kolega koji tu imaju obavezan staž oni ne mogu ući u ovu mjeru, zato što je ova mjera dobrovoljna, dakle vi je možete koristiti ili ne možete, a staž je obavezan i za staž se treba pobrinuti. I mislim da će kolege vrlo brzo krenuti na staž. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. Klub SDP-a i kolegica Vanja Posavac. Poštovana potpredsjednike, ministre s pomoćnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja. Naime, važeći Zakon o poticanju zapošljavanja donesen je u Hrvatskom saboru na sjednici održanoj 11. svibnja 2012. godine. Tim zakonom s ciljem jačanja zapošljivosti i poticanja zapošljavanja uređuju se uvjeti za ostvarivanja prava na olakšice poslodavaca pri zapošljavanju nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno dugotrajno nezaposlenih osoba. Također tim zakonom s ciljem jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu uređuje se mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta za određeno zanimanje. I treće, ovim zakonom zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi uređuje se jednostavniji način zapošljavanja sezonskih radnika na privremenim, odnosnom povremenim poslovima u poljoprivredi. Odstupanja na snagu ovog zakona u javnosti je najveću pozornost i interes probudilo stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi. Kako je građanima bilo omogućena komunikacija s nadležnim ministarstvom i Vladom vidjelo se da su najčešći upiti građana vezani upravo uz mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno uz propisano ograničenje od ukupno 1 godine staža ostvarenog u mirovinskom osiguranju. Naime, svi znamo da je značajan broj osoba u Republici Hrvatskoj tijekom studiranja morao raditi poslove niže složenosti, kako bi si omogućili studiranje i egzistenciju. Bilo to da su radili kao konobari, privremeno u turizmu i U tom broju je puno izvanrednih studenata i oni nisu ostvarili studenska prava i taj staž im je formalno evidentiran u mirovinskom osiguranju. Tako su po završetku studija navedene osobe prikupile više od 1 godine staža u mirovinskom osiguranju, ali stavljeni su u nepovoljan položaj na tržištu rada jer nisu zanimljivi poslodavcima zbog nedostatka radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale. Te su osobe izravno onemogućene koristiti mjeru stručnog osposobljavanja. Također, drugu skupinu osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a zbog nedostatka u struci te više od 1 godine ostvarenog staža u mirovinskom osiguranju čine žene bez radnog iskustva koje su ostvarile staž temeljem prava iz roditeljenog i roditeljskog dopusta. Te su žene u još nepovoljnijem položaju jer kao nezaposlene majke teško ostvaruju prava iz drugih propisa, poput prva na jaslice, dječji vrtić, a time im je i ograničeno traženje posla. Također, nažalost još uvijek svjedočimo slučajevima diskriminacije od strane poslodavaca koji radije zapošljavaju osobu bez djece. Zbog toga treba precizno definirati ostvareno radno iskustvo, budući da je mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa usmjerena ka ostvarivanju radnog iskustva vezanog uz struku. Također, pojavio se i problem uz duljinu vođenja osobe u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima i definitivno se dakle uvidjelo da 90 dana treba skratiti, da je to ograničavajući rok. Upravo zato, a shodno svemu prije rečenom ovim se zakonom predlaže redefiniranje pojma nezaposlene osobe bez radnog iskustva kako bi se omogućilo stručno osposobljavanje i osobama koje su ostvarile više od 1 godine staža u mirovinskom osiguranju. ovim izmjenama i dopunama ne zaposlenom bi se osobom smatrala osoba koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenosti vodi duže od 30 dana i koja nema više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno ostvaren staž mirovinskog osiguranja. Dakle, skraćuje se vrijeme vođenja u evidenciji s 90 na 30 dana, te se ograničenje od 1 godine staža u mirovinskom osiguranju zamjenjuje ograničenjem od 1 godine staža u zvanju za koje se nezaposlena osoba obrazovala i to bez obzira na ukupno ostvareni staž u mirovinskom osiguranju. Također, ovim izmjenama i dopunama propisuje se i odredba trajanja stručnog osposobljavanja duljeg od 24 mjeseca zbog struka kojima je trajanje pripravničkog staža propisano na 36 mjeseci. Propisuje se i da pravo na olakšicu za zapošljavanje nezaposlenih osoba traje 2 godine, a ne kao što je do sada bilo do 2 godine i na taj način će se povećati učinak poticanja zapošljavanja na ciljne skupine. Također, ovim dopunama, izmjenama razriješit će se i određene nedoumice i poteškoće koje su se pojavile vezano uz sezonsko zapošljavanje. To je bila poteškoća utvrđivanja članova obitelji, a isto tako sljedeće se odnosi na mogućnost kupnje vrijednosnih kupona od strane fizičkih osoba, tj. osoba koje nemaju registriranu djelatnost. U ovim izmjenama i dopunama također dolazi i do dodatnog pojašnjenja sezonskog rada za pojedine poslove i novih poslova koji nisu prijašnjim zakonom bili predviđeni. Ovom nadopunom proširuje se definicija poslodavca koji može zapošljavati na privremenim, tj. na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi na fizičku osobu, tj. onu koja nema registrirano poljoprivrednu djelatnost i nije nositelj OPG koje je evidentirano u odgovarajućem upisniku. Ovim zakonom prepisuje se da članovi obitelji poslodavca fizičke osobe koji može privremeno zapošljavati na sezonskim poslovima u poljoprivredi, mogu toj fizičkoj osobi pomagati u obavljanju navedenih poslova kao dio tradicije pružanja obiteljske pomoći koja je kod nas u RH uobičajena i česta. Izuzetak također od obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu propisuje se mogućnost prijateljske i susjedske pomoći obavljanju poslova kada se taj rad obavlja bez plaćanja i druge materijalne pomoći, ali samo kada se ta pomoć pruža fizičkoj osobi, a to je isto način rada koji mi u RH isto je dio tradicije. Sve ove navedene dopune i izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja doprinijet će još boljem i kvalitetnijem provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja što je vrlo važno u današnjoj gospodarskoj situaciji te zbog toga klub SDP-a podržava izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala. Hvala kolegice. Na vaše izlaganje tri replike. Boro Grubišić prvi. Izvolite. gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Evo kolegice mene je ponukala jedna vaša rečenica na repliku, a ta rečenica je da će se zaposliti građani, ljudi bez radnog iskustva u zvanju, pa i bez stručnog ispita itd. i to je dobro da će se zaposliti. Međutim ja bih vas priupitao koliko je u ovih 10 mjeseci vaše izvršne vlasti u državi Hrvatskoj zaposleno na neodređeno ljudi bez radnog iskustva u zvanju na neodređeno poglavito na menadžerskim mjestima, u ministarstvima itd. gdje ste smjestili tisuće svojih podobnika? Hvala lijepa. Zakasnili ste s odgovorom na repliku. Sljedeća replika Ana Lovrin. Kolegice izvolite. **Lovrin, Hvala gospođo potpredsjednice. Nisam čula da ste mene prozvali. Evo želim replicirati kolegici Posavec da je zaista impozantno koliko vremena mi danas trošimo, koliko je i u obrazloženju ministra i u obrazloženju ministarstva o prijedlogu zakona potrošeno pa i vi danas gotovo preko 10 minuta obrazlažete nam i tumačite kako ima osoba koje su radile za vrijeme studija, koje se nisu mogle zaposliti u struci pa su zato morale obavljati neke druge poslove. Naime, nama je prigodom donošenja ovoga zakona u svibnju bila jasno smo iščitali intenciju prijedloga vašeg zakona i tada smo vas upozorili da to što je intencija, a da se u doba krize kako je ministar rekao kada se nema puno potrebe za pripravnicima i kada se neće puno pripravnika zaposliti da država svojim poticajima poticajima to potakne. I shvatili smo intenciju zakona da to bude prvenstveno radi stjecanja iskustva u struci da bi kasnije mladi ljudi mogli aplicirati za za zapošljavanje. I tada smo upozorili da stipulacija u zakonu i određenje nezaposlene osobe nije dobro stipulirano, upozorili smo na to gospodina ministra i u raspravi i osobno, međutim bilo nam je odgovoreno vrlo nonšalantno to ćemo mi riješiti naputkom. Međutim očito se shvatilo da u uređenoj pravnoj državi se naputkom ne može rješavati nešto na drugačiji način od onoga kako je to određeno određeno zakonskom odredbom i da kada neki službenik primjenjuje zakon mora ga primijeniti onako kako to piše i rezultat toga je evo sada prijedlog izmjena i dopuna zakona, a da smo dobronamjernu primjedbu prihvatili ne bi danas morali mijenjati taj zakon. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku kolegica Posavac. se te stvari sad definitivno usmjeravaju prema pravom smjeru. Ono što je važno ovim Zakonom o poticanju zapošljavanja to je najvažnije, to je dakle da se upravo mladim osobama koje nemaju radno iskustvo omogući da to radno iskustvo steknu, a da im nije u minusu to što su radile povremene poslove od nekoliko mjeseci ili više koji nisu vezani uz njihovu struku. To je isto tako ono što je najvažnije kod ovog zakona, a to je da se uređuje i povremeno i privremeno zapošljavanje u poljoprivredi, a sve ostalo je čista politika. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I kolega Dujomir Marasović ima repliku. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovana gospođo dopredsjednice. Sve je ovo čista politika, mi smo ovdje zbog čiste politike. Repliciram na izlaganje kolegici Vanji Posavac. Ona je rekla da ozakonjen sezonskog rada u poljoprivredi da je tu napravljeno da su postignuti dobri pozitivni rezultati. Dakle, štovana kolegice POsavac ovim mjerama ozakonjenjem sezonskog to je sve uredu podržavam ministra i u ovom ovom pokušaju i u sličnim pokušajima, to je uredu što je kolega Reine rekao da su dijelovi vaše politike pozitivni, pa i ovo ozakonjenje u poljoprivredi. Ali što vi kolegice nećete reći jer znam da vi to znate pa vam zato neću reći vi to ne razumijete, vi to razumite ali nećete izustiti, a doći će vrijeme kada će hrvatski građani kada ćete im morati reći i položiti račune. Vi ste toliko nanijeli zla poljoprivredi ovom vašom politikom da je ovo ne kamilica, ovo je slatka voda, ne slatka voda, nego obična voda, ne obična voda, nego zamućena voda kao lijek za. Vi ste toliko nanijeli štete poljoprivredi vašom politikom kroz proteklu godinu dana da će bez posla ostati gazde, ostat će bez posla vlasnici poljoprivrednog gospodarstva. Neće imati gdje sezonci raditi u tome je stvar. I to se već događa, dogodilo se da su zatvorene stotine farmi gdje bi ti sezonci trebali raditi. već je utihlo 100 poljoprivrednih gospodarstava gdje se uzgajaju poljoprivredne kulture. U tome je problem što vi razumijete ali nećete reći ali mislim da dobar dio vlade to ne razumije jer ne mislim da su zlonamjerni da bi vodili lošu politiku. mislim da jednostavno ne shvaćaju stvari. Hvala. Odgovor na repliku kolegica POsavac. Stanje u poljoprivredi nije stanje od prije mjesec dana nego je stanje koje ste vi učinili ovakvim po svoje vladanje HDZ-a proteklih 8 godina. Završili smo s replikama. Sljedeći klub IDS-a i kolega Damir Kajin. Izvolite kolega. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Da, ja se mogu složit s opozicijom da su prilike u zemlji teške, da su mučne, ali nisu bezazlene. Jednako tako ja osobno mislim da su promjene na čelu države koje su se dogodile po izborima 2011. doista došlo u zadnji čas i siguran sam isto tako da je mjesto ministra Mrsića ili ministra bolje rečeno rada i tog mirovinskog sustava najnezahvalnije mjesto u Vladi Republike Hrvatske. Ali treba biti isto tako pošten i reći tako je danas, a tako je bilo isto jučer. Možda nije najteže, ali tvrdim da je najnezahvalnije. Po meni je recimo najteže u ovom trenutku privući investicije, spasiti ugroženo hrvatsko gospodarstvo što je npr.

analizu prema kojoj bi stečaj Brodosplita državu koštao milijardu kuna, novi gubici plus poticaj za Brodosplit u idućoj godini 1,25 milijardi kuna, ali se zbog socijalnih prilika i stava EU nije odustalo od privatizacije kaže se. Tzv. dodatni gubici Brodosplita ne iznose 370 nego 570 milijuna kuna. Ne kažem da se sa tim problemima nije nosila recimo i bivša Vlada. E sad što je bit gospodo ovog zakona. To smo čuli, to je ovo na strani 2, 3 obrazloženja, da ne govorim sada o člancima. Ovdje se citiram, ovim se zakonskim prijedlogom predlaže redefiniranje pojma nezaposlene osobe bez radnog iskustva kako bi se omogućilo stručno osposobljavanje i osobama koje su ostvarile više od jedne godine staža u mirovinskom osiguranju itd. ne treba posebno zboriti i ja se bojim da ćemo možda biti i dogodine. U prvih 6 mjeseci, jučer sam isto nešto o tome govorio, strana ulaganja, nisam ja govorio nego to su podaci HNB-a, znači strana ulaganja su bila na razini poslijeratne 1996., odnosno 2010. godine. Iznosili su svega 154 milijuna eura. I što to znači, da u Hrvatskoj nije da nema mjesta za strane investicije, ali ih nema, da je svijet u recesiji. Ali još nešto što treba isto tako jasno, otvoreno priznati, nema investicija između ostalog jer 2012. Hrvatska nije ništa privatizirala što s jedne strane ako se govori o HPB-u, Croatia osiguranje ne mora biti loše, ali trebamo reći da privatizacija hrvatskog gospodarstva poglavito se ticala banaka, odnosno ona ostavljene dobiti u bankama i te banke su na neki način bile glavni predmet stranih ulaganja. Ukupne strane investicije od 1991. do ove godine iznose 25,9 milijardi eura. 2/3 tog novca tiče se banaka, ostalo je u telekomunikacijama, trgovini, posredovanju nekretninama, nešto je uloženo u taj istarski ipsilon, kupnji cementara a la Koromačno dole, kraj Raše ili Labina, svejedno itd. Jučer sam, a nešto je o tome govorio i ministar, između ostalog pročitao jedan zanimljiv članak u Jutarnjem listu, a tiče se upravo ove materije. Državne potpore se kaže za očuvanje radnih mjesta, citiram, ove je godine iskoristila jedna jedina tvrtka. I sam ministar je spomenuo tu jednu jedinu tvrtku, nije rekao o kome se radi. …/Ne od države za obuku radnika dobila je 240 000 kuna i to ih je spasilo od propasti. Čak 169 od 340 zaposlenih prošlo je usavršavanje, monteri su postali zavarivači, drugi su postali upravljači radnim strojevima i tako u krug. E sad govori direktor te tvrtke, od države smo dobili ukupno 240 000 kuna, u dva mjeseca po 120 000 kuna i to nas je spasilo, no ipak smo morali smanjiti plaće, naša brodogradilišta. E sad to, to je to je suština i ovoga zakona kako navodi direktor, … su propala, iz Europe je počelo stizati sve manje narudžbi, znači tamo se nešto krizno dešava. Bavimo se, citiram, proizvodnjom manjih turističkih kruzera, ali je i to posustalo, u jednom trenutku smo ostali bez posla, nije bilo niti jedne narudžbe, razmišljali smo kako izdržati a da sve ne propadne, da 340 obitelji iz Blata i otoka Korčule ne ostane gladno i odlučili smo se sa tim državnim potporama o kojima je govorio i ministar Mrsić. Potpore, citiram, za zapošljavanje ovisno o tome je li riječ o malom, velikom ili srednjem poslodavcu za poslodavca iznose do 50% troškova bruto plaće do najviše 12 mjeseci. Kada je riječ o usavršavanju poslodavci mogu dobiti do 70% itd. I I slažem se po treći puta sa ministrom koji kaže da mnogi poslodavci naprosto za jednu ovakvu soluciju u godinu koja je za nama ili u ovom periodu koji je za nama jednostavno nisu znali i zato kažem ne treba zavidjeti na resoru kojega vodi gospodinu Mrsiću. Mi smo ove godine dobili ovu strategiju Vladinog programa za razdoblje 2013.-2015. Tu se navode oni dugoročni ciljevi Vlade, od makroekonomske stabilnosti, konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, zaštite okoliša, ribarstva, poticanja turizma, poljoprivrede, jačanja pravne države jasno I po tom programu ili po tim ciljevima Vlade BDP u 2012. trebao je ostati na razini 2011., nažalost biti će -1,5, -1,6% U 2013. treba rasti po stopi 1,8%, ali da projekcije dostignemo trebao bi rasti po stopi od 4%, a glavni pokretač u 2013. trebale bi biti ove velike investicije. Danas isto tako čitamo da u ovim okolnostima niti se nešto, Linić se uskoro vraća iz Japana, dosada postiglo u Japanu, niti puno u Europi, sa Turcima isto tako išta. I zato se kani ići u ove energetske projekte od Plomina, osobno se nadam na plin, preko HE na Savi, na Dravi, Kosinj-Senj, LNG Krk te Rijeka, vjetroelektrane itd. I ovdje je u nekim tim termoelektranama povrat novca moguć već za 5 godina. Bilo bi najbolje da to radi Hrvatska, ali Hrvatska nema novaca mora dati privatnom jasno investitoru. Jasno da taj novac od tih nekoliko milijardi nije ni moguće privući u godinu dana, nije ga moguće potrošiti. Kad bi ga potrošili Hrvatska vjerojatno u godinu dana ne bi imala u narednom periodu nekog velikog problema. I utoliko tri mjere za zapošljavanje u ovom trenu su znači ovo samozapošljavanje, stručno osposobljavanje Hrvatska vlada, mi moramo to priznati, uspjela je konsolidirati rashodovnu pa i tu prihodovnu stranu hrvatskog proračuna. Između ostalog i sa većim porezima, da to je isto točno. Što je dobar dio gospodarstva itekako pogodilo. Nije uspjela zaustaviti ovo galopiranje nezaposlenosti pada potrošnje o čemu je gospodin Milošević govorio i opet ću reći mene isto plaše ovaj novi porezi. ovo o čemu govori ovaj zakon je jedna od mjera da se pomogne, ali da ne bi netko mislio da kada Vlada smanjuje ili najavljuje smanjenje broja zaposlenih između ostalog u javnom sektoru može ostvariti drugdje radna mjesta u tom istom javnom sektoru. To je posao gospodarstva, malog i velikog, a Vlada jasno mora stvoriti neki zakonodavni investicijski okvir, ovo radno zakonodavstvo pokrenuti, poticati konkurentnost ne znam potaknuti i financijsku disciplinu i tome slično. To je velik posao i svi mi znamo da jednostavno vremena u ovom trenutku naprosto nema. Da, treba biti pošten, treba reći prilike u Hrvatskoj su teške. Ali svijet isto tako ili život ne počinje od nas. Neki parametri, ja se usuđujem kazati u ovih prvih nekoliko mjeseci gori su nego 2011. Ali svima je bilo jasno i 2011. u vrijeme izbora da će prije biti možda i gore no što će biti bolje. Ova Vlada jasno nema čarobni štapić da stvari krenu takoreći na bolje od ničega. Što ćete, evo sa onom spomenutom bankrotiranom brodogradnjom? Jasno da trebate se u to upustiti. Što ćete vi sa uništenim željezarama? Jasno da to treba pokušati spašavati. Što ćete sa 33 milijarde kuna u kuna u HAC-u? Kako izaći s time na kraj? Rekoh, Vlada konsolidira tu potrošnju, punjenje proračuna, javnu potrošnju, rješava na neki način nelikvidnost itd.,itd. Ja znam da Hrvatska ima čitav niz ne znam objektivnih momenata sa kojim se nosila i prijašnja Vlada. Mi smo i dan danas žrtva agresije na RH. Posljedice tog rata će nas stalno pratiti. Tu su ranjeni, tu su mirovine itd. S druge strane što je Hrvatska? Hrvatska je jedna mala ljuskica u tom europskom oceanu sa 4,5 milijuna stanovnika. Ali, najveći problem Hrvatske ja kažem danas je možda nečinjenje od 2005. do 2010. kada se politika isključivo vodila kako dobiti izbore 2007., odnosno kako se pozicionirati u izborima 2011. Ja ću reći Hrvatska je žrtva i bijega bivšeg premijera. Sa bijegom bivšeg premijera pobjegli su investitori, pobjegle su nam investicije ili one su stale i s Hrvatskom jednostavno nitko nije želio imati posla. I meni je drago da je došla sad ušla gospođa Kosor i ona se mogla truditi koliko god je htjela, ali da nije došlo do promjene ja vas uvjeravam Hrvatska bi se našla u jednoj teškoj, teškoj situaciji. Možda bi bila i paralizirana, dobro kao sada. Ono što je meni isto tako gospodine Kalmeta drago da je ministar Mrsić naveo i lokalnu samoupravu, ove centre za pokretanje investicija, međutim problem razvoja možda Hrvatske, možda je i ova hiper kako da je nazovem centralizirana Hrvatska država. Hrvatska se najbrže razvijala tamo od '60-ih do '70-ih poglavito od '70-e do '90-e godine kada je bila najviše decentralizirana. Tada Tada su nam skupštine općina bile gotovo kao konfederativne institucije. Tvrdim da jedna slobodna država Bavarska u Saveznoj Republici Njemačkoj nije imala ili ili nema takvu autonomiju kakvu je u ono vrijeme imala jedna mala općina Buzet ili Zadar ili ne znam Šibenik ili Pula ili Rijeka ili neki drugi grad. I to je naprosto isto tako istina. O svemu su odlučivali, dobro partija je diktirala uvjete to treba reći, poduzetničke slobode bile su sputane ili ih nije bilo ili su bile uvjetovane ili ograničene, ne znam kako ću reći, ali ako ništa drugo koliko god da je na dijelu bila kvazi demokracija, ali su ljudi radili. Ovdje, a mnogi točno netko će mi prebaciti, morali su otići da bi preživjeli u Njemačku, Kanadu, a neki su bili i istjerani. I to treba isto tako priznati. E sad, gdje smo mi danas sa tom hiper centraliziranom Hrvatskom? Općine i gradovi u ukupnoj toj fiskalnoj masi ili proračunskoj ostvaruju negdje oko 9%, županije 2%, Grad Zagreb 5%. To je znači negdje oko 16 do 17%, država kontrolira 84% Kapacitet županija treba ojačati, druga je stvar da li ih toliko treba, da li treba toliko općina. Iako tvrdim da ove male općine po ustroju iz 93. unutrašnjost Istre su preporodili, ali nakotila se neko će reći, napunila su se ta tijela administracijom i u krizi se administracija počinje baviti sobom, a ne onim javnim. Jasno, ja se borim da opstane svaka ona koja ima uvjeta da opstane, ali najugroženija pozicija danas je županija koje se opterećene prije svega općim bolnicama, bilo da je riječ o Puli, Zadru, Slavonskom brodu itd., a kapacitet županija je od 100,110,120 pa tamo do negdje 300 ili 400 milijuna kuna ako imaju po 500 tisuća stanovnika. I zato doista želim vjerovati da će se Hrvatska decentralizirati pa će se između ostalog možda ako se to sve približi građanima i taj problem zapošljavanja lakše rješavati, ali još po 4 puta danas nemojte zavidjeti na poziciji ministra rada rada i mirovinskog sustava kao što nije trebalo možda zavidjeti ni na bivšem ministru rada i socijalnog sustava. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolega Kajin. Na vaše izlaganje 4 replike. Prvi kolega Đuro Popijač. samo malo. Uvaženi kolega pogrešna vam je teza da su strana ulaganja samo isključivo vezane za eventualne velike privatizacijske poduhvate ili aktivnosti. 150 milijuna eura naravno boli, tim više što je ova Vlada obećala da će pokrenuti investicijski tsunami. Prošle godine, da vas podsjetim nije bilo nikakvih privatizacijskih akvizicija, poduhvata niti je Vlada išta prodala pa je bilo preko milijardu eura stranih investicija. Tada ste se zgražali da je to katastrofalno stanje, ako je prošle godine sa milijardu bilo katastrofalno, ne znam kako ćemo ocijeniti stanje ovih investicija, inozemnim investicija ove godine. Razlog je zapravo potpuno pogrešna gospodarska politika ove Vlade, pogoršanje investicijske klime, pogoršanje uvjeta poslovanja, povećanje pravne nesigurnosti i to su u suštini ključni razlozi zašto su ove godine, a očigledno je da će to biti i u budućnosti nažalost, dok god traje ova Vlada, zašto su izostale strane investicije. I dok konačno netko ne dođe i popravi tu poduzetničku investicijsku klimu.

2012. tiče se i bijega vašeg premijera ili našega premijera, i mog premijera koji je bio na toj funkciji od 2003. pa sve tamo do 2009. godine. Nakon što se to dogodilo vi ste ostali paf, a cijela Hrvatska je naprosto doživjela jedan tras. Mi ne znamo još uvijek ove razloge ali znamo da nakon toga su se svi ovi parametri ne smo zbog prilika u Europi i u našem okružju radikalno počele mijenjati. Slažem se, investicije su nam pale ove godine, ali u ovakvom okruženju i u ovakvoj, možda i poslovnoj klimi u Republici Hrvatskoj pa i kada je riječ o nastupu naše opozicije u inozemstvu teško da u dogledno vrijeme mogu biti i veći. Sljedeću repliku ima kolega Dujomir Marasović. Ali, reći ću repliku na ovu. Tako je danas tako je bilo i jučer. Nije, danas kao što je bilo jučer niti jučer kao što je bilo danas i na to ću replicirat, ali prije ću kao usput vam reći kolega Kajin da na vašem srcu leži rana, centrala na plin i u Istri to ste spomenuli danas, pa i na to ću vam malo jednu digresiju. Dopustite, rekli ste jučer da nije krepana koza, da Kajin živi vječno samo Hajduk živi vječno i ljubav je vječna, dok traje, IDS je stvarno ponižen. Vi ste s ovim bačeni na koljena i ukupna vaša politika u Istri, partija i ovi neoliberalni kapitalisti su vas bacili na koljena, ponizili i niko danas ne bi pametan, možda je to prije 5 godina imalo i logiku, ili 3. Danas niko pametan ne bi radio centralu na ugljen itd. Trebalo je napraviti centralu na plin. Ali zašto sam se javio, kažem vam nije jučer bilo kao što je danas. Protekla Vlada, sad ću reć samo o poljoprivredi, shvatila je da mora poboljšat poljoprivredu, da je u socijalističkom sustavu 50 godina poljoprivreda kontinuirano uništavana. Nemam ništa, takvo je vrijeme bilo veliko protiv. Nije to dobro bilo. S druge stran, u EU kroz proteklih 59, 60 godina poljoprivreda je uzdizana, subvencije su bile goleme. I sad kad je Vlada išla u subvencije poljoprivrede puno dobrih stvari je napravljeno u Hrvatskoj, puno vinograda zasađeno, puno voćnjaka, puno štala. Ako je bilo nepravilnosti, kad su kupovani traktori trebalo je te nepravilnosti ukloniti,

Ponovo ste govorili dulje od 2 minute i o temi o kojoj kolega Kajin uopće nije govorio. Izvolite kolega Kajin odgovor na repliku. prijatelj mi spominje neku moju ranu, navodno neki socijalizam. Pa ja sam rekao i maloprije za saborskom govornicom nije bilo demokracije, ali u ondašnjem trenutku u ovoj zemlji, kakva god da je bila i kako god da je bilo ustrojeno radilo je 2,5 milijuna ljudi. Da li će to neko priznati ili neće, ne znam, ali sve ovo što trošimo u zadnjih 20 godina kako reći stvoreno je u tom periodu, točno. Ni ja se sa mnogo čime ne slažem unutar IDS-a i u Istri se živi teško, mučno, ja ću isto reći u ovo vrijeme krize možda stojimo na mjestu, spašava nas turizam spašava hvala Bogu jedan uspješan Uljanik, blizina granice ali prije svega radišnost ljudi tog prostora. Ali teško je. 2012.ja tvrdim da je najteža i u Istri od normalno ratnih godina, od godine '99.kada smo imali izgubljenu sezonu od udara NATO-a na SR Jugoslaviju. No kada bi svi Marasoviću imali problema kao što ima Istra danas u Hrvatskoj gotovo bih se usudio reći, možda će to zazvučati bezobrazno, da Hrvatska ne bi imala problema. Lokalna samouprava u Istri od '93.pa do 2000.godine borila se isključivo spašavanjem tvrtki, kao i država možda se više bavi naplatom prihoda, možda više se pomaže velikima nego malima koji su ključ opstanka ali želim vjerovati da će se u vremenu koje je pred nama to uvidjeti i da će se na neki način i politika u Istri malo korigirati. Ali bez obzira na sve i živjet će i taj IDS živjet će i ta naša Kosa i živjet će Istra koja je vječan, kao što je vječan i tvoj Hajduk. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika kolega Branko Bačić. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Kajin je malo prije u svom izlaganju spomenuo da je jučer u Jutarnjem listu izrijekom spomenuta jedna tvrtka koja je jedina koristila da to je tvrtka … ja sam dugo godina bio predsjednik nadzornog odbora te tvrtke pa moram zbog istine i tih zaposlenika reći nije tih 240 tisuća kuna spasilo tu tvrtku jer ta tvrtka godišnje ostvari prihod od 20 milijuna eura i jedna je od rijetkih, to što su novinari napisali mislim da treba zbog tih zaposlenika reći. Oni rade na svjetskom tržištu ostvaruju negdje oko 20 milijuna eura godišnje prihoda jedno su od rijetkih brodogradilišta koji su evo i uz Uljanik koji ste malo prije spomenuli opstali. No da bi toj tvrtci ova bi Vlada trebala nastaviti sa financiranjem dobrih projekata u hrvatskoj brodogradnji koja je prošla vlada započela, a to je prije svega poticanje gradnje brodova hrvatskih brodara u domaćim brodogradilištima, od čega su odustali. Trebalo bi nastaviti sa obnovom flote Jadrolinije, trebalo bi nastaviti sa poticanjem gradnje tih malih brodova putničkih kruzera koje također ta tvrtka kao što ste sami rekli gradi za potrebe malih hrvatskih brodara. Trebalo bi nastaviti sa mjerom poticanja gospodarstva na hrvatskim otocima, povećati izdvajanja jer teško je brodogradnji na kopnu a možete misliti koji su još kompliciranije okolnosti proizvoditi na otocima. Jedno od rješenja za hrvatsku brodogradnju pa i za Tvrtku Radež iz Blata je nastavak gradnje Pelješkog mosta. Ja sam to puno puta rekao da Pelješki most u svom trupu ima negdje oko 50 tisuća tona čelika što je protuvrijednost negdje oko 5 brodova nosivosti 50 tisuća tona. Prema tome, niz

Direktor ove firme gospodine zastupniče u kojem ste vi bili član nadzornog odbora ili predsjednik nadzornog odbora hvali mjere gospodina Mrsića. Ja nisam ništa izmislio ja sam samo doslovce od riječi do riječi citirao. Slažem se s vama da 240 milijuna kuna nije moglo spasiti tvrtku, 240 tisuća kuna znači 30 i nešto tisuća eura nije moglo spasiti tvrtku koja na stranom ili domaćem tržištu ima prihod od 20 milijuna eura, nije moguće. Ali je možda bilo moguće premostiti neke izdatke u onom 7.ili 8.mjesecu, 6.ili 7.mjesecu. mislim ono što je dobro da treba isto tako istaknuti. Sve treba. treba graditi Jadroliniju, treba napraviti ovo, treba napraviti ono dole, treba napraviti opću bolnicu u Puli ali novac za koju želim vjerovati da će uskoro krenuti, ali novaca jednostavno u ovom trenutku nema. Sve treba ali nema novaca novaca shvatimo mi to. Pa nama industrijska proizvodnja pada već 6 ili 7%. Planirano je bilo da bi ona trebala rasti po stopi od 1,8% u idućoj godini ali ako imamo na umu i pad ove godine to bi trebalo biti gotovo 4%. Prema tome nemojmo se mi iznenaditi ako prilike u 2013.budu i teže no što su možda bile 2012.godine. A što se tiče Pelješkog mosta, apsolutno treba sjever Hrvatske spojiti sa jugom. Samo da li treba most ili možda treba tunel? Zašto tunel? Jer 45 km brze ceste od Pazina do Tunela Učke plus 5,5 km Tunela Učke koštat će 250 milijuna eura, a Pelješki most treba koštati 4 milijarde kuna ili sada po novome negdje oko 2,5 milijarde kuna. Prema tome treba voditi računa i o tom trošku pa će se onda kroz takvu jednu formu moći pomoći npr. otocima ili Jadroliniji. Hvala. I zadnja replika kolegica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Kajin spominjali ste decentralizaciju odnosno na koji način lokalna samouprava odnosno regionalna samouprava može pridonijeti zapošljavanju. Mislim da su velika očekivanja od države, međutim u krizi moramo biti svi svjesni da moramo pridonositi da moramo vrlo često biti i inovativni, moramo imati volju, ideju odnosno prihvatiti pruženo što nam daje konkretno Zavod za zapošljavanje odnosno državna politika. Svjesna sam toga da radna mjesta ovise o gospodarstvu odnosno o državnoj politici, ali ovako u kriznim momentima lokalna samouprava može dosta toga pridonijeti ako hoće. Konkretno, grad Dubrovnik ima jako dobru suradnju i prihvaća sve koji se pružaju iz ministarstva ko alati, a mi skupa sa Razvojnom agencijom Dubrovnika, Zavodom za zapošljavanje i gradom Dubrovnikom radimo programe i čak nekada i prije no što nam dođe sa ministarstva ovdje prisutnoga ministra. Prema tome, mislim da svatko može u svom resoru jer tko bolje zna svoje područje nego ljudi iz lokalne samouprave kako se može bolje napraviti analiza bilo kojega projekta koji se pruža. Prema tome, ne moramo ne moramo očekivati, ne moramo se naslanjati stalno i ne moramo glumiti da smo nemoćni nego zasukati rukave, imati volju, ideje i prihvatiti pružene alate. **Zgrebec, Dragica Ja ne očekujem nemoguće, realan sam i ne tražim jednostavno nemoguće. Kada govorimo o toj decentralizaciji, da, u ovom trenutku ja isto moram priznati nisam neki veliki optimist, pogotovo nakon nekih mjera kao što su aktivnosti državnog odvjetništva kada se pokušava knjižiti diljem jadranske obale na šumsko, poljoprivredno i ostalo zemljište koje je do '91. godine bilo u granicama prostornih planova

Ja sam prije za govornicom apelirao da kapacitet županija u ovoj zemlji treba naprosto ojačati. Druga je stvar, rekoh i tada, koliko ih imamo, da li ih treba biti toliko, da li treba biti toliko općina, da li treba biti toliko gradova jer poglavito u vrijeme krize kada administracija bubri naprosto se ne vodi računa o javnom nego vodi računa o sebi. Ali da su i te male općine isto pomogle razvoju unutrašnjosti Hrvatske, u to ne treba sumnjati. Utoliko želim vjerovati želim vjerovati da će u dogledno vrijeme Vlada smoći hrabrosti i naprosto krenuti s procesima decentralizacije jer što bliža vlast građanima to će možda i u Republici Hrvatskoj biti više radnih mjesta. Hvala. U ime predlagatelja javio se ministar Mirando Mrsić. Izvolite ministre. čovjeku koji je napravio dobro djelo za svoju tvrtku da mu skidamo zasluge za to što je napravio. Dakle, potpore za očuvanje radnih mjesta su potpore koje idu direktno radniku u džep. Dakle potpora koju država daje sufinancira dio plaće, sufinancira obrazovanje i to je učinjeno u toj tvrtci. želimo, taj dio proširiti maksimalno na sve one koji dođu u probleme. Prema tome da budemo potpuno jasni, potpore za očuvanje radnih mjesta idu direktno radniku, dakle idu u njegovu plaću i na taj način se prebrođuje prebrođuje onaj dio kada nema posla ili kada se očekuje da će neki posao stići. Ovaj direktor i ova tvrtka je to iskoristila na najbolji mogući način, oni su primjer kako to treba napravit. Dakle ostali su bez dijela znali su da se moraju prebaciti na drugo tržište, dok osvoje to tržište i dok dođu narudžbe u to vrijeme nema posla, nema novaca, onda mogu otići u stečaj ili koristiti ovu mjeru i prebroditi taj period, obrazovati ljude za nova zanimanja koja im trebaju za nova tržišta i to su ovi napravili i ja mislim da treba ljudima i tom direktoru skinuti kapu da su krenuli u tu mjeru. Ja bih želio da više takvih direktora ima i više takvih tvrtki jer situacija nažalost je teška i sa ovom mjerom možda možemo određena radna mjesta spasiti, a to je najvažnije. Spasiti i održati radna mjesta jedno vrijeme ono kada ukinete radno mjesto i kada tvrtka krene spiralom stečaja onda povratka nema. Kažem možemo, imamo načina, sredstva su osigurana u proračunu, samo očito da treba malo hrabrosti da se uđe i u ovu mjeru. Ja se nadam da će sljedeće godine sa pojednostavljenjem papirologije, povećanjem sredstava u tom dijelu biti i ova mjera više korištena jer je jasno da je situacija teška i da će ovih slučajeva biti sve više. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala ministre. Dvije replike na vaše izlaganje. Kolega Dinko Burić prvi. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre, dakle uopće nije sporno ove izmjene i dopune koje vi sada predlažete, dapače smatramo da će one biti i od koristi, ali temeljni problem jest stalni porast ukupne nezaposlenosti. Mi pričamo o zakonu o poticanju zapošljavanja, a cijelo vrijeme smo suočeni sa rekao bih jednom pošasti koja vlada Republikom Hrvatskom, a to je da danas imamo evo kako je objavljeno i 324230 nezaposlenih, da mjesečno imamo preko 13000 novonezaposlenih, da imamo inflaciju koja dostiže i obara sve rekorde, da imamo pad BDP-a koji premašuje ona obećanja i predviđanja koja je prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske još u travnju ove godine govorio, da imamo situaciju koja je uistinu poput požara u Republici Hrvatskoj, a mi taj požar ovakvim mjerama koje jesu za pozdravit, ali one su kao da gasite katastrofalni požar špricama za injekciju. Prema tome, nitko od vas ne očekuje rješenja preko noći, ali za ovih godinu dana, bit će godinu dana za mjesec, za ovih godinu dana osim ovih poticajnih mjera za zapošljavanje, za volontiranje, za zasnivanje staža bez zasnivanja radnog odnosa, opet govorim koje treba pozdravit, nema ničega od onoga što ste obećali u Planu 21. A ja ću vas podsjetit da ste i u programskim okvirima, vrlo zanimljivo je neprekidno čitati taj Plan 21 pa vidjeti kako od tog Plana 21 nema apsolutno ništa ni u jednom poglavlju. Rekli ste da umjesto oporbene kritike mi imamo rješenja za novu zaposlenost i gospodarski rast u pravednijem društvu. Povećat ćemo potencijal za nove investicije,

mjere aktivne politike zapošljavanja nisu mjere koje otvaraju radna mjesta. One nisu mjere koje gase požar, dakle one su mjere koje su komplementarne sa svim drugim mjerama koje su usmjerene prema smanjenju nezaposlenosti. Prema tome, usporedba sa požarom i špricom ne dolazi jer to nema veze jedno s drugim. Dakle, požar gase kanaderi i vatrogasci, a ovo su mjere i logistika koja omogućava da imate vatrogasce koji će gasiti taj požar. u tom ako ćemo govoriti slikovito. I s druge strane ove godine smo 11% više zaposlili ljudi preko Zavoda za zapošljavanje. Međutim, i to nam nije bilo dovoljno da kompenziramo priljev ljudi u zavod koji su izgubili radna mjesta zatvaranjem, ali to nije posljedica rada u 9 mjeseci nego to je posljedica dugotrajne recesije u kojoj Hrvatska je tu di je. Prema tome, ono što Vlada radi, Vlada radi na tome da se otvore investicije, a to je očito da ne možete i jasno da ne možete u 9 mjeseci jer to je dugotrajni proces pogotovo kada znate da kad ste krenuli da tih investicija nije ni bilo. K tome jasno da su očekivanja velika, da kada ste dugo godina u recesiji da čekate sada promjenu vlasti i da će se sada sve odjedanput da postoji čarobni štapić ili da evo već zaspat ćemo sutra se probudimo sve je nestalo. Nažalost gospodo ne ide, nema čarobnog štapića samo rad, rad, rad i investicije, investicije, investicije. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I zadnja replika, kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre repliciram vam iz razloga što želim reći da mjera koju je iskoristio … /Govornik Ona je pomogla u određenom trenutku, međutim to je doista bila kap u moru onoga što tvrtka radi da bi opstala na tržištu brodogradnje u Hrvatskoj. Brodogradnja u Europi je u velikim problemima pa možete misliti kako je onda i uz sve ove probleme u Hrvatskoj. Ona je dobra i nju je kao što znate predložila Vlada HDZ-a u okviru programa gospodarskog oporavka. Program gospodarskog oporavka je do danas, nažalost, jedini suvisli dokument koji je sustavno promišljao cjelokupni gospodarski razvoj RH pa čak i prvi potpredsjednik vaše Vlade kada je došao u Ministarstvo gospodarstva na svom kolegiju je rekao nastavimo s tim programom jer je to dobar program koji može izvući Hrvatsku iz krize. Nažalost, Vlada taj program ne provodi, dapače u mnogim mjerama odstupa od njega i postupa suprotno. Da se s tim programom nastavilo i u dijelu koji se odnosi na rasterećenje gospodarstva, da je nastavila sa projektima kojim se govori u reformama u zdravstvu i socijali, u državnoj upravi sigurno bi onda ove mjere imale, polučile bi veći učinak. Ovako ako se politika bazira na ovim mjerama koje nisu dostatne, kolega Burić kaže da je to praktično gašenje velikih požara špricama, to nije dovoljno. One su dobrodošle,

požar se gasi kanaderima i vatrogascima, a ova mjera služi da imate vatrogasce. I to ove mjere tome služe. A kad govorimo o tome da li je ovo pomoglo toj tvrtci ili ne kada se vozite automobilom na duge ako ste na rezervi nemate pumpne stanice onda onaj kanistar benzina, onih 3 litre ili 5 litara u gepeku vam omogući da dođete do do pumpne stanice i da dobijete gorivo. To je omogućilo ovoj tvrtci. Prema tome, to nije kap nego to je bilo bitno da ta tvrtka opstane i da nastavi dalje raditi. Dakle, to je onaj kanistar benzina u gepeku koji vam spašava i život i omogućava da nastavite dalje. Hvala. Sljedeći u ime kluba Hrvatske stranke umirovljenika kolega Željko Šemper. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Zakon o poticanju zapošljavanja donesen je u svibnju ove godine. Najviše interesa građana pobudilo je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a kod umirovljenika odredbe o mogućnosti sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. To sada nakon završene sezone pokazuju i podaci o prodaji oko 170 tisuća vrijednosnih kupona i prihod oko 3,5 milijuna kuna za sezonski rad u poljoprivredi. U komunikaciji sa umirovljenicima ove mjere su dobro prihvaćene zasad kao mjere malog dosega, ali koje vesele i mogu se primijeniti i u drugim djelatnostima. Opredjeljenje je da se prate efekti ovog zakona i problemi u provedbi zakona, komunikacija sa zainteresiranim građanima je doista nešto novo i pozitivno što svakako treba pohvaliti. Umirovljenici su i dosad radili kao sezonci, ali ilegalno i u strahu od sankcija inspektora rada, a poslodavci još i više. Tu postoje i druge mogućnosti zapošljavanja umirovljenika naravno onih koji to žele i mogu jer imaju znanja i puno iskustva. Naravno da je prva briga države zapošljavanje mladih koji na burzi čine armiju od 100 tisuća mlađih od 29 godina starosti. Sigurno da je najviše pitanja i interesa izazvala mogućnost stručnog osposobljavanja jer osobe po završetku studija nedostatkom radnog iskustva nisu zanimljive poslodavcu. Radnom uz studiji doista, dosta njih ostvaruje staž na poslovima niže složenosti koji im je evidentiran u mirovinskom osiguranju baš kako i ženama temeljem prava iz rodiljnog i roditeljskog dopusta. Ove su osobe izravno onemogućene u korištenju mjera stručnog osposobljavanja pa je tako neiskorišten potencijal visoko obrazovanog kadra i usmjeren na poslove niže složenosti. Ovim izmjenama zakona ispravlja se i ova nepravda. Uz zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba jedan od prioriteta je i učinkovito suzbijanje sive ekonomije, što je podjednako teško rješiv problem. Poslodavac primjerice prijavi radnika na najnižu osnovicu, pola plaće stiže na tekući račun, pola plaće ispod stola. Radnik je zadovoljan što radi i prima plaću i ne razmišlja da će račun platiti prilikom odlaska u mirovinu jer na ovaj dio plaće ispod stola nema uplaćenih doprinosa. Ako prijavi poslodavca zna da će ostati bez posla, pa dobit radnu knjižnicu, a uz radnika gubitnik je i država jer je ostala bez poreza i doprinosa. Poslodavac normalno trlja ruke jer je prevario državu i može kupit bolju marku automobila. Dosadašnjim mjerama, što se tiče suzbijanja sive ekonomije tek se stvaraju pretpostavke za legalizaciju djela poslova na tržištu rada i da razni oblici pripravničkog staža budu plaćeni. Za učinkovito suzbijanje sive ekonomije potrebno je puno više, a naročito u djelokrugu rada i ovlastima inspekcije rada. bilo bi dobro na sličan način kvalitetnije regulirati privremene i povremene poslove i u drugim djelatnostima koje su gotovo sezonskog karaktera, kao primjerice graditeljstvo. Bilo bi poželjno na još kvalitetniji način regulirati rad umirovljenika bez prekidanja isplata mirovina. Možda bi trebalo ublažiti i kriterije za organiziranje javnih radova ili treba dopustit javne radove i ljudima koji su manje od 3 godine na burzi ili omogućit formiranje mješovitih grupa za izvođenje javnih radova. I na kraju, jedna ideja koja mi se čini vrlo zanimljivom, a u primjeni je u nekim državama, a to je paralelan rad radnika pred mirovinom i mlade osobe sa burze u skraćenom radnom vremenu u omjeru 50 naprema 50, odnosno 4 sata svaki. Naravno uz stimulaciju države poslodavcu da ovaj ne potjera radnika u prijevremenu mirovinu. Radnik ne bi bio u šoku zbog gubitka posla i odlaska u prijevremenu mirovinu, prenosio bi svoje bogato iskustvo kao mentor na mladu osobu kojoj to iskustvo nedostaje. Koje bi posljedice bile? Jedan umirovljenik manje na terete mirovinskog fonda, jedan nezaposleni manje na burzi i jedan više u svijetu rada. I popravljanje omjera zaposlenika i umirovljenika. Mislim da vrijedi razmisliti.

i u tom djelu ja se sa vama slažem. Ja se jedino ne slažem sa vama da svaki zakon treba nakon 5 mjeseci mijenjati, nadopunjavati, a pogotovo ako se donosi po hitnom postupku. Ovaj zakon donesen je u svibnju po hitnom postupku i jasno mi već, evo nakon 5 mjeseci vršimo određene promjene u tom zakonu. Hrvatski laburisti jasno da upozoravaju da određeni zakoni bi se u svakom slučaju trebali donositi u redovnoj proceduri, a samo tamo gdje je iznimno potrebno i gdje je vrlo važno da se zakoni donose po hitnom postupku. Ovako, donošenje ovakvih zakona dešavaju se i određene greške što i sami ste rekli i priznali da u ovom zakonu su se potkrale određene greške. A one su naznačene u članku 3. i u članku 4. gdje je došlo do određenih promjena riječi i vjerojatno da je taj zakon bio u redovnoj proceduri. A redovna procedura ne mora ne znam kako dugo trajati, ali bi bilo da se određene stvari korigiraju u samom zakonu, ali i da se isprave određene stvari kada je u pitanju i ova, na neki način bolje rješenje koje govorite vezano za zapošljavanje mladih bez staža. I jasno da u tom dijelu ovaj ispravak je u svakom slučaju bolji i uz, on je u u tom dijelu pravedniji kada je u pitanju mladi ljudi koji trebaju doći do staža na način da im se skratio taj rok. Da mogu biti do 30 dana na zavodu za zapošljavanje i da eventualno vezano za staž, da bude isključivo u struci, a ne na onim drugim poslovima na kojima su ili eventualno stekli staž u znatno većem iznosu nego što je to bilo od godinu dana. Sam zakon, vi ste ovdje prezentirali određene pokazatelje u ovih 5 mjeseci i kad govorimo da je on dao određene efekte. Ja moram reći da nisu oni efekti koji su se očekivali prvenstveno kada govorimo o sezonskom radu. Tu je negdje 170 tisuća 550 kupona, računajući sa time da je to negdje oko 3 milijuna 400 tisuća kuna ostvarenog financijskog efekta. To nije veliki financijski efekt ali u svakom slučaju i kada je bio zakon na raspravi mi smo ga Hrvatski laburisti podržali. Mjere aktivne politike za zapošljavanje mogu biti idealne, one mogu biti najbolje ali ako se osobe nemaju gdje zaposliti, ako nema otvaranja novih radnih mjesta onda jasno da i ta politika aktivne politike za zapošljavanje neće dati efekta. Mi danas imamo na Zavodu za zapošljavanje prijavljeno 324 tisuće nezaposlenih, a svaki dan jedna tvornica od 500 radnika prijavljuje se na Zavod za zapošljavanje. To znači da mi svaki dan ostajemo bez jedne tvornice od 500 zaposlenih. U podacima u 9.mjesecu 700 osoba koje su ušle u evidenciju njih 21 tisuću je iz radnog odnosa, znači to su osobe koje su ostale bez posla što zbog proglašavanja viška, što zbog stečaja, što zbog likvidacije. To je pitanje kada govorimo u situaciji u kojoj smo se našli i mi jasno možemo tu sada i sa lijeve i sa desne strane na neki način se prepucavati i govoriti o tome tko je kriv za ovakvu situaciju, ali na neki način kada govorimo i o određenim investicijama onda djelujete na neki način neuvjerljivo jer najprije ste rekli da određene investicije će se pokrenuti koje jasno bi trebale osigurati i novo zapošljavanje početkom ljeta. Pa su onda kazani krenut će na jesen, pa onda se kaže iduće godine će se pokrenuti i sada najnovije informacije govore se o tome ne neće ni početak iduće godine nego ulaskom Hrvatske u EU. Ja se bojim da i sa ulaskom Hrvatske u EU opet ćemo naći nekakav izgovor za nešto da se ne pokrenu investicije, a jasno bez investicija nema ni novog zapošljavanja ni novih radnih mjesta. Ono na što smo upozoravali bili mi a ja moram i danas reći to je pitanje cijene za koju rade radnici od tisuću 600 kuna kada stažiraju, da je to cijena koja na neki način omalovažava te mlade ljude, a sa druge strane ruši cijenu rada, a rušenje same cijene rada i onih ljudi koji jesu u radnom odnosu dovodi se do takve situacije da imamo manje uplate prema fondovima, da imamo manje uplate prema porezima, da imamo manju kupovnu moć građana i jasno da se onda to sve skupa odražava na tržištu gdje je na neki način i pao promet kada govorimo i o afektima PDV-a koji bi se trebali slijevati u proračun. Jasno ono što zabrinjava a to je pitanje udar inflacije od 5% i manju cijenu rada, prehrana nam je poskupila za 6%, meso je poskupilo 6,9%, voće 18,2%, struja 22%, povrće 25%, plin 30% i to je naša svakodnevnica, a sa druge strane imamo pad gdje ljudi sve teže žive a ovih 324 tisuće na Zavodu za zapošljavanje jednostavno nema šanse doći do nekakvog novog radnog mjesta jel uz taj podatak i negdje njih oko 140 tisuća su dugotrajno nezaposleni koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. I ono što bih htio sada upozoriti, a što je primjedba Hrvatskih laburista-Stranke rada vezano za ovaj zakon, ja ne znam, a vjerujem ministre da ćete mi vi i odgovoriti. Radi se u članku 1.gdje se radi i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi tu su ubačeni neki novi poslovi. Mene zanima da li su sezonski poslovi u poljoprivredi čuvanje stada i u kojoj sezoni se čuva samo stado ja smatram da čuvanje stada je kroz cijelu godinu a ne samo sezonski poslovi. Tu je stavljeno skupljanje i sortiranje jaja. Da li to znači da Koka, Gala, oni više neće zapošljavati ili će proglasiti dio svojih radnika višak i na osnovu toga putem vaučera zapošljavati određene radnike što će im u svakom slučaju biti jeftinija radna snaga i onda se ponavljamo opet opet da li ti radnici koji tamo danas rade će se naći na Zavodu za zapošljavanje i opet govoriti o nekakvim poražavajućim brojkama. Nadalje, govorimo o ribarstvu. I u ribarstvu smo uveli prerada ribe i drugih vodenih organizama. Ja ću samo reći za primjer jedne tvrtke iz Županije Bjelovarske-bilogorske iz koje ja dolazim, a to je Tvornica Irida u Daruvaru. Irida je vlasništvo Leda, Ledo se nalazi u koncernu Agrokora i reći ću vam jer imam podatke oko toga. Od 60 radnika koji rade na neodređeno vrijeme u toj tvrci negdje od 120 do 130 radnika se zapošljavalo i primalo na određeno vrijeme, s time da su ti neki radnici na tom određenom vremenu radili i do 7 godina dok nije došlo do promjene Zakona o radu na način da se omogućavalo da su im se davali drugi ugovori sa drugim nazivom radnog mjesta i tada nije važila ona odredba od tri godine da su mogli raditi u takvim tvrtkama. Poslije donošenja izmjene Zakona o radu gdje je kazano da radnik isključivo neovisno na kojim radnim mjestima radi u tvornici ne može raditi dulje od 3 godine onda se poslodavac dosjetio pa znači više nije mogao dugotrajno davati ugovore o radu na određeno vrijeme nego je onda sklopio ugovore sa Agencijom za povremeno zapošljavanje i tu radnici su radili do godinu dana, a onda i sklopio ugovore sa novom agencijom pa su onda i opet produžili i izigravali određene zakone. Mi danas ubacujemo u ovaj zakon na način gdje sam pokušao slikovito prikazati kako se manipuliralo sa radnicima, a da ne kažem uvjeti koji jesu u toj proizvodnji u hladnim uvjetima, na mokrom i gdje većinom rade kada je u pitanju ovaj dio ribarstva ženska radna snaga. ja se pitam, a volio bih i odgovor unutar toga, kome se onda pogoduje, da li se u ovom slučaju pogoduje kapitalu, a po ovome što sam na neki način pokušao i objasniti, iz toga je jasno vidljivo da se pogoduje kapitalu i ja si postavljam određeno pitanje, ako ste Socijalno demokratska partija kako možete na takav način i ovakve određene odredbe ubacivati u zakon koji će imati itekakve posljedice na pitanje radnike koje rade u tim djelatnostima, a prvenstveno znajući da to nisu djelatnosti od sezonskog karaktera nego ste ih ubacili u zakon. Ja ne znam zbog čega i da li je netko praktično ministre vama na neki način podmetnuo da se pogoduje određenim poslodavcima i krupnom kapitalu. Mislim da bi to trebao izbaciti iz zakona, ako ne onda molimo obrazloženje, možda sam ja u krivu bio ali onda u tom dijelu treba i određena jasna pojašnjenja jer bojim se da u samom ovom zakonu mogu biti vrlo opasne ove stvari jer sam vam pokušao na slikoviti način i pokazati primjer kako poslodavci izigravaju određene zakonske propise. Hvala. Hvala. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavka 2. Poslovnika, isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 11,13 sati. Repliku ima kolega Josip Borić, izvolite. lijepo uvažena potpredsjednice. Želim replicirati uvaženom kolegi Tušaku na dio u kojem je govorio o 500 nezaposlenih dnevno. Prošle srijede 10.10.2012. broj nezaposlenih bio je 316385, tada smo raspravljali zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Danas je četvrtak 18.10., broj nezaposlenih je 324704, razlika u 8 dana 8319, u prosjeku 1040 ljudi dnevno je na Zavodu za zapošljavanje novoprijavljenih. Čisto da ne govorimo krive podatke. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, kolega Zlatko Tušak. Hvala gospodine Boriću što ste me ispravili. Nisam imao ove zadnje podatke i jasno, to je u kontekstu onoga o čemu sam ja i govorio, da definitivno moramo praktično bilo kakvu aktivnu politiku zapošljavanja možemo imati, ali bez otvaranja i očuvanja postojećih radnih mjesta neće nam pomoći nikakva aktivna politika zapošljavanja. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime predlagatelja ministar Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice. Dakle kada se čita zakon onda ga treba čitat onako kao što piše, a ne tražiti skrivene motive, iskorištavanje krupnog kapitala. Sjećate se kad ste optuživali da zakon će dati mlade ljude velikim koncernima, da će veliki koncerni uzeti mlade ljude sa Zavoda za zapošljavanje gdje će onda slagati police itd., itd. Dakle ništa se od toga nije desilo, nije pala cijena rada, kao što znate cijena rada nije pala, cijena rada u Hrvatskoj je takva kakva je, nema veze sa samom ovom mjerom, to je pitanje odnosa u tržištu ponude i potražnje, prema tome ni taj strah očito više nije. kada smo krenuli u ovu mjeru onda je bilo jasno povika s jedne i s druge strane, ali je u svakom slučaju ta mjera naišla na vrlo dobar prijem kod mladih ljudi i ona prvotna skepsa da nismo, da to mladi ljudi neće prihvatiti, neki su prihvatili, neki nisu, ovo je dobrovoljna mjera, onaj tko hoće to prihvati, onaj tko to neće. A da samo pokažem da smo na dobrom tragu je i nedavna odluka Europske komisije negdje u lipnju ove godine koja je išla istim tim tragom kao i mi. Dakle Europska komisija je savjetovala članicama, odnosno kompanijama da zapošljavaju mlade ljude, oni to zovu volontiranje jer zapošljavaju bez zasnivanja radnog odnosa kao i mi i tamo je ta naknada, dakle ovih 1600 kuna nije plaća niti je ikad zovemo kao plaća nego naknada za sve one troškove koje mladi ljudi imaju odlaskom na na posao i radeći tu godinu dana. Kod nas je 1600 kuna, u Europi je 400 eura. Prema tome, EU je krenula potpuno isti i planiraju da će negdje ove i sljedeće godine negdje između 200 i 500 tisuća ljudi u Europi krenuti na ovaj sustav. Prema tome EU je prepoznala ovo isto što smo i mi prepoznali i prepoznala je način kako to treba raditi. Što se tiče članka 1. to su poljoprivrednici sami, ali ne koncerni, ne AGROKOR, ne LEDO, kad govorimo o ribarstvu, dakle ribarstvo se odnosi prerada kod onih slučajeva kada je ribar i prerađivač. Dakle, ako imate svoju koču, ako prerađujete, ako ste mali poduzetnik onda ako ste vi vlasnik onda imate pravo koristiti ovu mjeru. Znači, vaučeri. Što se tiče samih objašnjenja, dakle mijenjanje i sve ovo što je usuglašeno je i sa poljoprivrednicima i sa Poljoprivrednom komorom i ovo je rezultat serije sastanaka sa sa poljoprivrednicima o tome kako vaučere najbolje upotrijebiti da se što više to crno tržište ili sivo tržište podigne i da postane jasno. Čuvanje stada da, jer jasno je da u nekom periodu nemate tako veliko stado da možete imati jednog stalnog zaposlenog, ali imate i perioda kada imate potrebe da zaposlite i nekoga na tim sezonskim poslovima, posebno u vremenima kada očito za to imate potrebu možete raditi u ovoj mjeri svega 90 dana. Prema tome, nema mogućnosti da budete zaposleni preko vaučera duže od 90 dana. Prema tome ovo je sve usuglašeno i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa poljoprivrednim komorama, sa poljoprivrednicima tako da nema nikakvog straha da će se bilo što desiti da ćemo sada vaučerima vaučerima zapošljavati ljude u LEDO-u, AGROKOR-u i kad pogledate tko je sve iskoristio vaučere onda ćete vidjeti da je većina su male tvrtke, OPG-ovi a da svega negdje 12% od ovih 270 tisuća vaučera su tvrtke koje zapošljavaju više radnika koje su inače zapošljavali i sezonski. Vaučeri su dobro prihvaćeni, to je nešto što evo sada se predlaže da se proširi i na neke druge djelatnosti o čemu će trebati razmisliti, ali u svakom slučaju sa ovim načinom vrlo jednostavnim načinom smo u ovom trenutku zaposlili negdje preko 60 tisuća ljudi, ali opet da napomenem tih 60 tisuća ljudi nismo rekli evo sada za 60 tisuća imamo manju nezaposlenost jer oni i dalje su nezaposleni osim tih 90 dana koji su radili u poljoprivredi. Prema tome, nema straha kao što nije bilo straha ni za ovu mjeru rada bez zasnivanja radnog odnosa. Hvala vam lijepa ministre. Imamo nekoliko replika na ovo izlaganje. Prvi se za repliku javio poštovani Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre počeli ste svoju raspravu sa rečenicom "Treba čitati kao što piše." Kad su bile prije par mjeseci prve izmjene ovog zakona onda smo čitali kao što piše i na to smo vas upozoravali, da ste vi tada slušali kao što mi govorimo mi danas ne bi raspravljali o ovom zakonu. Činjenica je, a u principu sad uvrštavate upravo ono što vam je sugerirano s ove strane ali nažalost dokazujete snagu mišića da samo ste vi u pravu i samo je vaše mišljenje ispravno. Mislim da je to totalno pogrešno i da bi trebalo pristupiti cjelovitoj izradi, nema potrebe za nikakvim hitnim procedurama. Kao što ste i sami rekli nešto traje godinama ne može se sad ispraviti preko noći pa onda ne treba ni ići preko noći sa nekim potezima koji se na kraju pokažu ipak neispravni ili nedovoljno ispravni. Spominjete primjer iz EU kao nešto pozitivno, temeljem tog primjera je i ovo vaše. Mislim da sve što dolazi iz EU nije uvijek dobro i ispravno, a neke od tih stvari podsjećaju neću baš reći na robovlasničko društvo, ali definitivno na izrabljivanje radne snage. Za to ne treba uzeti najdrastičniji primjer Grčku, ali iste stvari se dešavaju i u drugim zemljama i mislim da je recimo Španjolska mislim da su dokaz da nisu baš ta sva rješenja koja dobivamo, koja uzimamo, ne dobivamo, mi ih sami uzimamo sa zapada nisu baš uvijek ni spasonosna ni najpametnija, a daleko od toga da su najpoštenija za ljude. Hvala vam lijepo. Na repliku odgovara ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ne možete reći da mjera rada bez zasnivanja radnog odnosa nije uspješna. To nam govori broj mladih ljudi koji su se uključili u ovu mjeru i pritisak koji smo imali da se stvari promjene. Prema tome, recite tim mladim ljudima da sada ne trebamo mijenjati zakon i da možemo čekati godinu dana dok se steknu uvjeti pa ako govorimo o treniranju mišića onda smo mogli reći da nećemo promijeniti zakon nego ćemo se držati ovako. Kad smo donosili zakon smo rekli da će se zakon pratiti u primjeni i da ćemo zakon mijenjati onda kada mislimo da ga treba mijenjati ne čekajući neki period njegove primjene i to upravo sada i činimo. Ovo činimo za sve one mlade ljude, za tisuće mailova koje smo dobili, telefonskih upita gdje su rekli gospodo mi smo izvanredno studirali, radili smo, imamo sada tu godinu dana radnog iskustva zašto mi ne možemo koristiti mjeru kao i drugi? Zašto 90 dana? Zašto ne. Prema tome, ako zakon donesete onda zakon i pratite i u primjeni zakona stvari mijenjate. Nije uklesan u kamen, može se mijenjati i mijenja će se. A što se tiče EU pa nisam baš siguran da ova mjera koju je sada EU predložila i koja se sada širi cijelom Europom je loša. Mislim da je jako dobra i da će omogućiti da puno mladih ljudi nađe svoje radno mjesto u tvrtkama. A da samo spomenem još jednu stvar koja je u Europi uobičajena, a to je da završetkom fakulteta vi sami odlazite, a to je u jedno vrijeme bilo i kod nas, da su ljudi sami odlazili, nudili se tvrtkama, odvjetničkim uredima, smo neka budem kod vas godinu dana, neću nikakvu naknadu samo dajte me testirajte, ako sam dobar me zaposlite. To je ono što je i Europa prepoznala i mi smo prepoznali, dajemo 1600 kuna, nadam se da ćemo moći i više, Europa daje 400 eura i mislim da tu nema uopće dvojbe da je to dobra mjera. Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Ministre kada ste govorili o mladima, onda na zavodu za zapošljavanje ima 61 066 mladih što je 20%, do 24 godine, što je 20% ukupno

pitate da li vide perspektivu da imaju u Hrvatskoj, ne, ne vide perspektivu u Hrvatskoj i najradije bi otišli raditi, ako imaju uvijete van, izvan Hrvatske. Što je mislim katastrofalno, ako su se školovali ovdje u Hrvatskoj, ako su na neki način i taj dio financijskih sredstava za njihovom školovanje osigurala ova država, da oni ne vide svoju perspektivu u Hrvatskoj. I druga stvar, kada govorite o čuvanju stada. Vi ste sada sami rekli da onaj dio gdje se može koristiti ugovor o radu na određeno vrijeme, ne neće se koristiti na određeno vrijeme jer se radi o jednom periodu, nego rađe ćemo to napraviti sa vaučerima, pa nemamo više nikakve brige i ne moramo o tome voditi računa, Ili je to jednostavnije i lakše. Kupovat će neke kupone i lijepiti ih u knjižice. I na ovu repliku ogovara ministar. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ne razumijemo institut vaučera, jednostavno ne razumijemo očito. Vaučeri nisu zamjena za rad na određeno vrijeme. Rad na određeno vrijeme, to znači da vi radite 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, 3 godine vi na poljoprivredi možete raditi 90 dana, niti dana više. Znači 3 mjeseca u komadu, u prekidima. Prema tome, to vam je ograničenje. Imate Državni inspektorat koji to vrlo rigorozno tome, nije zamjena niti može, niti može biti zamjena za rad na određeno vrijeme. A kad govorimo o mladima onda morate vidjeti našu statistiku, dakle Europa je rekla da su mladi do 24 godine. Međutim, mi u pregovorima i razgovorima s Europom smo rekli da naši mladi počinju poslije studirati nego što to Europa, nego što je Europski prosjek i da mi naše mlade računamo do 29 godina i to je onda onih 100 tisuća, 107 ili nešto više. tisuća od njih nema niti dana radnog iskustva, a onaj najveći problem kojim imamo, koji ćemo rješavati sljedeću godinu su gimnazijalci. Gimnazijalci nemaju zanimanje. Ako vi nakon gimnazije ne odete na fakultet ili nekakav stručni studij vi nemate zanimanje i ne možete ništa sa tom školom koju ste završili. Jedan od naših pravaca aktivnih mjera politike i zapošljavanje je da tim gimnazijalcima kojih ima najveća većina i koji se vrlo teško zapošljavaju u toj dobi od 18 do 29 godina, da damo im zanimanje i da ih probamo zaposlit. Dakle, razmišljamo i o podskupinama, a i o samoj grupi mladih. Treća replika poštovani zastupnik Domagoj Milošević. a to je da se urušava kupovna moć stanovništva. I to ne samo kao posljedica rasta nezaposlenih, nego kao posljedica rasta cijena, a inflacija je evo dosegla i premašila 5%, a sve to ne trebam objašnjavat, dovodi do daljnjeg urušavanja cjelokupnog gospodarstva.

Gospodin ministar je rekao da je reakcija mladih ljudi u Hrvatskoj bilo izuzetno dobra na ove poticaje koji se svode na to da ljudi rade za 1600 kuna bez zasnivanja radnog odnosa. Ako je reakcija dobra, to mi govori samo da smo došli do crte očaja i da ti mladi ljudi ne znaju više što će sa sobom, očajni su, ne nalaze svoje mjesto u društvu. Ne samo da nemaju od čega živjeti, nego ne vide svoje mjesto u društvu. Pa daj mi mjesto kakvo god, tek toliko da imam privid da nešto konstruktivno radim. Druga reakcija mladih ljudi je pokret napustimo Hrvatsku. Bilo bi zanimljivo vidjeti koja od tih reakcija je postigla bolje rezultate. Da li ima više članova pokreta napustimo Hrvatsku ili više ovih koji su se javili za stažiranje. Mislim da bi se razočarali kad bi te brojke usporedili. Kažete da Europa ide u istom smjeru i Europska komisija to predlaže, možda. Što samo znači da je razina očaja dosegnuta i u Europi, pa njima nije dobro danas, nama je očajno, ali nije ni njima dobro. takve reakcije i takvi potezi u Europi i kod nas su samo potezi koji pokušavaju u krivom sistemu, u lošem sistemu liberalnog kapitalizma koji dere čovjeka do krajnjih granica izdržljivosti, pokušavaju nešto popraviti, i ovdje i tamo. Ne uspijevaju i neće nikad ni uspjeti. Ono što je loše počelo loše će i završiti. Na repliku će odgovoriti ministar Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja se ne bih usudio tumačiti mišljenja i razmišljanja mladih ljudi. Ono o čemu sam ja govorio je bazirano na 1500 mailova koje smo dobili u protekla 3 mjeseca mladih ljudi koji su rekli želimo tu mjeru, želimo se kandidirat, želimo tu godinu dana radnog iskustva. Jer bez te godine dana radnog iskustva mi ne možemo kandidirati za radno mjesto i automatski smo hendikepirani, i automatski smo u u neravnopravnom položaju s onima koji imaju tu godinu dana radnog iskustva, a tu godinu radnog iskustva ne možemo dobiti nigdje. Možemo čekati da se otvori negdje pripravničko radno mjesto pa da tamo kandidiramo. Prema tome, to je ona šansa koju država u vrijeme krize pruža mladim ljudima. A ne bih baš rekao da ta mjera EU pogledajte na site-u EU komisije vidjet ćete odluku da se ide u tu mjeru. Nije to mjera iz očaja nego je to mjera koja u vrijeme krize neke stvari pokušava riješiti. Ako mislite da ta mjera ne volja europska ili ova naša, predložite bolju, rado ćemo, dajte amandman, rado ćemo prihvatiti amandman koji je bolji nego ova mjera koja je sada. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo raspravu jedna obavijest. Ide nam dosta sporo, ima puno replika, puno odgovora na repliku morat ćemo danas raditi bez stanke da bismo u dogledno vrijeme u neko razumno vrijeme završili ono što smo planirali za danas. Znači stanke neće biti pa zastupnici mogu otići na ručan individualno kada ogladne. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Đuro Popijač. Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre, uvažane kolegice i kolege. Kao što pjesma gospodine ministre "Uzalud vam trud svirači". Pola sata na uvodu smo slušali vaš ekspoze o nebeskim uspjesima vaših mjera na području tržišta rada, poslije u nekoliko desetaka vaših naknadnih javljanja, slušali smo brojke koje su desecima postotaka bolje od prošlogodišnjih, ali nažalost dovoljno je reći i pogledati samo jednu brojku i postaviti jedno pitanje što to gospodo zaboga u Vladi radite i čemu služite? Broj registriranih nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na jučerašnji dan bio je 324 Broj nezaposlenih u tjedan dana povećan je za 8 tisuća. Više od tisuće građana RH dnevno izgubi posao. Koje li ironije da suočeni s ovom tragičnom situacijom na tržištu rada danas moramo raspravljati o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja i zapravo slušati samohvalu o mjerama i uspjesima vašeg ministarstva i vas osobno. Stiče se dojam da se pokušavate natjecati brojkama iz prošlosti, ali građani RH pobijedit ćete u konačnosti sami sebe. Ako ovako nastavite prebacit ćete brojku nezaposlenih iz rekordne 2002.godine koja je iznosila više od 400 tisuća i po tome ćete stvarno biti rekorderi. Ovaj zakon je donesen u svibnju ove godine uz veliku pompu i medijski spektakl koji su nas trebali uvjeriti da će upravo ovaj zakon biti ključan u rješavanju problema rastuće nezaposlenosti u Hrvatskoj. Iz vaših materijala vidi se da je 2 tisuće 930 osoba uključeno kroz mjeru stručnog osposobljavanja bez osnivanja radnog odnosa. Ministar nas je uvjeravao da će ovom mjerom biti obuhvaćeno najmanje 10 tisuća mladih osoba i da je upravo to ono što gospodarstvenici očekuju. I sami sada priznaju da se zapravo nije dogodilo u ovom sektoru ništa. Nažalost ovaj podatak o broju uključenih osoba u osposobljavanje samo ukazuje na to da je i ova mjera promašena. Da niste tih 3 tisuće osoba ugurali u javni sektor mjera bi doživjela potpuni fijasko. I prilikom donošenja ovoga zakona u svibnju smo vas upozoravali da postoji nelogičnost, neki su zastupnici već to i spominjali, niste nas poslušali i sada upravo te stvari mijenjate. Tipična metoda pokušaja i pogrešaka. Zato i ne treba čuditi da zakoni ne donose nikakve efekte, mijenjaju se nekoliko mjeseci nakon donošenja i postaju sami sebi svrha ili svrha promocije ministara, ministarstva i Vlade. Stječe se dojam da stalno nešto radite. Razlog što su naši gospodarstvenici ostali potpuno nezainteresirani za ovu mjeru je zapravo jednostavan. Već u fazi samog donošenja ovog zakon izrekli ste čitav niz sumnji i prijetnji u zloupotrebe ovog zakona, ne samo vi nego čitava lijeva strana, od strane poduzetnika, iskazivali ste strašnu zabrinutost da će hrvatski poduzetnici izrabljivati te ljude koji će biti u programu stručnog osposobljavanja i strašno ste se bojali da netko neće ne daj Bože morati kuhati kavu ili fotokopirati neke papire kod zločestih poduzetnika. Uz takvo omalovažavanje hrvatskih poduzetnika rezultat i nije mogao biti drugačiji. Uz ove promjene koje predlažete proširit ćete krug mogućih kandidata za konzumiranje ove mjere, sigurno ćete ih i uspjeti provući kroz javni sektor i administraciju ali nažalost ti ljudi i dalje će biti uskraćeni za mogućnost da steknu mogućnost da steknu iskustvo u realnom sektoru jer se tu ništa nije promijenilo i ničim dodatnim niste motivirali gospodarstvenike da uzimaju te ljude u svoja poduzeća. Nadam se kada to shvatite nećete za tri mjeseca ponovno ići u izmjene i dopune metodom pokušaja i promašaja već da ćete iznaći pravi način pomoći poduzetnicima koji u svojim poduzećima žele i mogu zapošljavati mlade i obrazovne ljude. Evo kao sugestiju predlažem da kroz poznati institut klasičnog pripravničkog staža smanjite trošak poduzetnika za zapošljavanje pripravnika, subvencionirate dio plaće i time pokažete da stvarno želite ozbiljno doprinijeti poticanju zapošljavanja. Što se tiče drugog dijela promjena ovog zakona, a vezano je za rad sezonaca u poljoprivredi, izgleda da je i tu na djelu metoda pokušaja i promašaja. Navodi se u ocjeni stanja ovoga zakona da je prodano 170 tisuća 551 vrijednosni kupon po 20 kuna i 9 lipa, danas ste rekli da je to na razini 270 tisuća, dakle u tri mjeseca ste prodali 170 tisuća, u mjesec dana 100 tisuća. Dobro, vjerojatno jeste. Ali što to praktično znači, koliko je ljudi bilo uključeno u sezonski rad. Zakon je na snazi 4 i pol mjeseca. Neka bude recimo tri intenzivna mjeseca do sada rada u poljoprivredi, dakle ovih intenzivnih sezonskih radova. Dakle prodano je 270 000 čovjek radnih dana, tako se to kaže. Da pojednostavimo, kažemo da je bilo u ovom periodu oko 100 radnih sezonskih dana. Proizlazi dakle da je svaki mjesec ovom mjerom bilo uključeno 2700 osoba. Spomenuli ste da ste izdali čini mi se 57 000 knjižica, da ste 57 000 osoba uključili u ovu mjeru, odnosno da je uključeno, prodali bi vjerojatno za 100 radnih radnih dana u poljoprivredi preko 5 milijuna vaučera. To bi se mogao smatrati rezultat ovih mjera. I umjesto koliko, 5 milijuna kuna inkasiranih u državni proračun, da je to tako inkasirali preko 100 milijuna kuna, ali nešto se dogodilo. U Hrvatskoj ima oko 60 000 hektara vinograda i oko 60 000 hektara voćnjaka. Gospodo iz Vlade, tko je pobrao te vinograde i voćnjake. Zar vi zaista možete nekoga uvjeriti da ste 2700 osoba mjesečno uključenih u sezonski rad na ovaj način i 5 milijuna kuna uplaćenih u proračun riješili pitanje rada na crno u sezoni radova u poljoprivredi. Očigledno da ste i sami uvidjeli da nešto ne štima pa vam je očito previše srodnika po krvi u ravnoj lozi, srodnika po krvi u pobočnoj lozi, srodnika po tazbini prijatelja, susjede i kumova ili kako ih već ne ne definirate u ovom vašem prijedlogu izmjena. Svjesni ste da nešto morate mijenjati, očito da nešto pokušavate pa ako ne valja evo nas opet za 3 mjeseca i ponovno ispočetka. To već najavljujete. Da budemo potpuno jasni, ova mjera o ideji je bila dobra i mi smo je podržali, ali se očito u primjeni nešto dogodili i mi danas umjesto da imamo korektnu analizu što je uzrok slabom korištenju ove mogućnosti i da imamo prijedlog izmjena koji bi učinio više atraktivnim za korištenjem ove mjere zapravo dobivamo kozmetičke promjene. No biti će zanimljiva i primjena tih novih odredbi. Znače li ove promjene da će svi članovi obitelji poslodavaca fizičke osobe sa sobom uvijek nositi kad rade na negdje, na selu poljoprivredi u polju svu potrebnu dokumentaciju za dokazivanje recimo, evo citiram iz zakona: da su potomci, bračnog supružnika, srodnika po krvi u pobočnoj lozi. Ili čime se dokazuje npr. da nekome pomaže brati vinograd prijatelju. Živo me zanima što o ovom misle inspektori rada u državnoj inspekciji. Ne možemo zapravo se oteti dojmu dakle čiste kozmetike i nažalost evo moram ovdje i reći da ovakve izmjene zakona premda evo i čine određena poboljšanja i promjene

Uvaženi kolega je rekao da 3000 zaposlenih mjerom stručnog osposobljavanja uz rad je promašena mjera. Mislim uopće ne razumijem što to znači, šta bi to trebalo značit da nije promašena, da je možda 2000. Svaka mjera koja omogući i jedno osposobljavanje je dobra mjera. A kako onda on objašnjava, između ostalog kaže da je 8000 novozaposlenih, ali on zaboravlja jednu činjenicu, da u više od 70 000 tvrtki koje smo naslijedili, koje rade u privredi, u gospodarstvu, ima više od 70 000 zaposlenih koje ne primaju plaću jer su blokirane 365 dana. Pa zar on očekuje i kako on očekuje da se rješava stvar, pa naravno nažalost da dio ljudi dolazi na burzu jer tih 70 000 šta ne primaju plaću oni su u biti nezaposleni, registrirali se ili ne. I šta je sa zapošljavanjem u gospodarstvu? Pa naravno kad je nelikvidnost i nesolventnost prisutna koju rješavamo kroz druge mjere i zakone koje u ovom Saboru su došle su dio mjera koje će osigurat, osposobit gospodarstvo da mogu primjenjivat ove mjere. Prema tome kolega ne razumijem promašeno 3000, ja mislim da tih 3000 i oni koji će se sa ovim zakonom uspjet zaposlit, odnosno dobit stručno osposobljavanje sigurno neće smatrat da su promašeni. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zastupnik Đuro Popijač. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa promašena je i sama činjenica da je najveći dio tih 3000 zapravo ušlo u javni sektor, praktično isto kao što je to bilo i sa prethodnom mjerom. I rekao sam da privatni sektor, realni sektor nažalost uopće nije zainteresiran za to. Drugo, kada ste rekli o broju ljudi koji ne prima plaću. Jedna analiza koju smo zajedno radili sa sindikatima i sindikalnim središnjicama negdje 2011. godine sredinom utvrdilo je nepobitno da negdje između 15 i 16 tisuća ljudi radi u poduzećima u Hrvatskoj i eventualno redovito ne dobiva plaću. Ja vam zaista nažalost moram čestitati na neslavnom uspjehu da ste od tih 17 000 došli na 80 000 koji sad tvrdite da ne primaju plaću. Kako ste to zaboga uspjeli? ste uspjeli vašim naravno potpuno promašenim gospodarskim politikama, opterećenjem gospodarstva i stečajevima što potvrđuje Gredelj kao jedan slavan primjer kako ćete vi zapravo rješavati probleme u hrvatskom gospodarstvu. Druga replika, poštovana Dragica Zgrebec, potpredsjednica Doma. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala potpredsjedniče Kolega Popijač, ja vrlo cijenim svakog poduzetnika koji zaposli i jednu osobu, taj pridonosi razvoju i svoje tvrtke i svoje obitelji i čitave zajednice. A vi ovdje pričate kao da niste bili ministar koji je baš pokrivao ovaj segment rada, iznosite podatke oko toga koliko je zaposlenih ili nezaposlenih. Dugo sam radila u gospodarstvu i znam kako se ugovaraju poslovi. U ovoj godini ugovarate poslove za iduću godinu i ako u tekućoj godini nemate dovoljno ugovora za iduću godinu u idućoj godini nemate poslova. Naši poduzetnici su prošli ogroman put u ovih 20 godina, od privatizacije društvenih poduzeća, rata, tranzicije, 5 godina rade u krizi i koji imaju proizvodnju gdje su potrebni stručni kadrovi oni će mjesecima pa ako treba i godinama čuvati zaposlenost samo zato što ne mogu takve ljude naći U trenucima nakon 5 godina ako se ne mogu izvući iz krize u jednom trenutku su došli do faze da moraju otpustiti dio ljudi. Dakle, ako vi želite reći da se u 9 mjeseci ili u godinu dana odjedanput je nastupila kriza i odjedanput došlo do ovako velikog broja nezaposlenih tu ste u krivu. Neki su možda mogli i prošle godine otpustiti ljude pa su zadržavali razinu zaposlenosti misleći da će se nešto desiti. A što se tiče poljoprivrede, pa u poljoprivredi tek proljetna sjetva i jesenske berbe zapravo angažiraju povremene poslove ili sezonske poslove, a ne čitava godina. Odgovor na repliku, kolega Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Ne želim si naravno uzeti za pravo da govorim da sam bio i savršen ministar i najbolji na svijetu ili evo ni približno tome. No međutim, činjenica je da sam pokrivao 3 ministarstva evo u odnosu na ovu Vladu. Ali činjenica je i da smo u ovo vrijeme imali 20 tisuća manje nezaposlenost. Činjenica da smo u prošloj godini imali rast GDP-a, mali koji ste vi naravno smatrali katastrofalno lošim i činjenica je da unatoč ovoj podjeli ovog resora i hrpi ministara imate pad GDP-a preko 2%. To su rezultati ove Vlade. Niti sam se ja tada izgovarao na bilo koga iz prošlosti i niti govorio o tome što sam naslijedio nego sam pokušao zajedno sa ostalim kolegama koji su tvrdo i čvrsto radili u ministarstvu popravljati postojeće stanje. I uspjeli smo ga. Ali kako ste zaboga vi uspjeli pogoršati to? Kako čitava Vlada i ova tri ministra koja pokrivaju ovaj resor ne uspijevaju barem zadržati to stanje koje smo mi ostavili u prošloj godini? To je rezultat vaše nažalost cijele gospodarske politike koju vodite u ovih posljednjih 9 mjeseci. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Popijač vi ste u svom izlaganju rekli da ovaj zakon, a i ministarstvo nije ništa učinilo da motivira poduzetnike za zapošljavanje mladih. To je točno. Ali znate što čine sada? Sada daju zadatke zavodima za zapošljavanje da eventualno nađu 5 do 6 firmi koji će primiti mlade kako bi kod realizacije i uspješnosti provedbe ovoga zakona dobili na cijeni. No međutim, što ćete u gradovima protiv Kutine, Siska koji imaju državna poduzeća koja uglavnom žive od državnih poduzeća, gradove gdje mladi ljudi nemaju se gdje zaposliti? Evo jučer smo imali jednu skupinu mladih ljudi koji završavaju srednju školu iz Siska koji su najzabrinutiji u svom cjelokupnom životu gdje će i kako će raditi? Koji su svi do jednoga u razgovoru rekli da jednostavno moraju otići vani. Zato ovo što ste rekli i predložili da treba konkretne mjere poduzetnicima dati da zapošljavaju ovo jesu dobre mjere, ali one traju godinu dana. I onda je ponovno mladi čovjek na Zavodu za zapošljavanje. A znate gdje je sad najviše zaposlenih po ovom principu 1600 kuna? kuna? U jedinicama lokalne uprave i samouprave. Tamo gdje ih ljudi mogu primiti. Poneki nemaju gdje ni sjediti, ali evo došli su tamo odraditi dio svog staža. Odgovor na repliku, poštovani Đuro Popijač. bila konzumirana od strane javnog sektora i dobro da su ti mladi ljudi ušli u javni sektor administracije poduzeća i javnu upravu i ipak su stekli određena iskustva i znanja i vjerujem da će to i dalje tako biti. Ali govorim o tome zapravo što se događa sa realnim sektorom. To nikako ne može kompenzirati naravno sve ono što se loše učinilo na štetu hrvatskog gospodarstva, na štetu investicija. Pa evo, kako ćemo mi očekivati da se ti ljudi koji prolaze te cikluse cikluse obrazovanja ili tih nekoliko mjeseci ili godinu dana koje su u tom sustavu kada imamo 4 puta manje ulaganja stranih ove godine, dakle 150 milijuna eura 150 milijuna eura za prvih 6 mjeseci u odnosu na prošlu godinu. Pa što će to otvarati nova radna mjesta? I ponovno se otvara pitanje kako i zašto? Nemojmo se hvatati u zamku da je to samo zbog toga što se nije dogodila nikakva velika privatizacija ili prodaja. Prošle godine nije bilo privatizacija, nije bilo prodaja i bilo je, doduše ne tako grandioznih ali puno većih i milijardu eura stranih investicija. I to je zapravo i doprinijelo puno boljem stanju na tržištu rada nego što je to evo nažalost danas. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, poštovana zastupnica Ivanka Roksandić.

Kolega Popijač vi ste u svom izlaganju iznijeli potrebu da Vlada pokuša napraviti jedan iskorak u prvom redu prema realnom sektoru i očito mjere poticanja zapošljavanja koje su evo nekakav mali uspjeh polučile, polučile su ga u javnom sektoru. No, ja bih htio reći da bi bilo dobro, kao jednu od mjera pomoći nezaposlenima i smanjenje troška prijave na natječaj za zapošljavanje. Naime, ovih dana čitam u tisku, otac jednog mladog profesora kaže da mu se sin javio na 70 natječaja u osnovne i srednje škole diljem Hrvatske i da je potrošio 15 600 kuna za tih 70 natječaja. A ti su se troškovi odnose na ovjeru diplome, ovjeru domovnice, ovjeru potvrde o nekažnjavanju i ovjeru potvrde o položenom stručnom ispitu. Dakle, negdje oko 220 kuna po natječaju. A epilog tih 70 molbi za natječaj je bio da ga nitko nije pozvao niti na razgovor. Pa je bilo dobro, bilo bi dobro, doduše, moram reći da postoje i srednje i osnovne škole omogućuju online prijavu na natječaj, pa prema tome tu su troškovi znatno manji. Ali, evo to je jedan od konkretnih prijedloga kako se može pomoći mladim nezaposlenim osobama koji nemaju novaca, koji su na zavodu za zapošljavanje i da bi se javili na natječaj moraju izdvojiti negdje oko 220 kuna, a na kraju ih nitko na razgovor niti ne pozove. tom jednom konkretnom mjerom oslobodimo troškova te mlade ljude koji se na te natječaje javljaju. hrabro je nazivati mjeru neuspješnom, a vi ste bili ministar koji je tu mjeru provodio. Ajmo brojke, 01.01., 30.09.2011. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 3104 nova zahtjeva. 30.09.2012. 3340. Obrazovanje nezaposlenih, 9 mjeseci prošle godine 7299, obrazovanje nezaposlenih ove godine 1949. Zašto to niste, zašto ste imali 20 tisuća manje nezaposlenih, jer vam je 15 tisuća bilo u obrazovanju i tada se to brisalo, mi ne brišemo. Ovih 1949 je i dalje u evidenciji nezaposlenih i oni su i dalje nezaposleni. Prema tome, jedna mjera koja je bila dobra, je bila očito iskorištavanje na način da se broj nezaposlenih na određeni način maskirao. A s druge strane, kada se objavljivao broj nezaposlenih krajem mjeseca, tada se to iščekivalo kao šta će se desiti. Mi smo rekli da nećemo, da se taj broj vrti i da taj broj se stalno vidi. Ali cijelo vrijeme zaboravljate jedan drugi broj koji sad skrivate ili ne želite ga reći,a što smo isto rekli da se vidi, a to je broj novozaposlenih na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pa ako tamo pogledate, ajmo opet brojke u 9 mjeseci prošle godine zaposleno je 136 936, u 9 mjeseci ove godine 152 332. Kad govorimo o broju ljudi koji dolaze na zavod dnevno, ajmo reć koliko ljudi odlazi sa zavoda dnevno, odlazi između 1300 i 1400. Broj zaposlenih u 9.mjesecu je bio 41 300. Ajmo govoriti o jednim i drugim brojkama, ja ne govorim da problem nezaposlenih nije problem, on je veliki problem, Hrvatska ga ima godinama, ima ga još od 2000. osim jednog perioda kada je situacija bila dobra, pa smo onda imali jedna značajan pad nezaposlenih zato što nam je tada bilo dobro. Ali i tada smo već trebali krenuti sa strukturnim reformama i tada smo onda mogli stvari poboljšati tako da se sada možemo bolje i lakše boriti sa krizom. Što se tiče pripravnika, moguće je zaposliti pripravnika, nije problem. I mi sufinanciramo, i to i vi znate kao i ja, jel je mjera ista i u vaše vrijeme i u moje vrijeme, da sufinanciramo 50% bruto plaće ako zaposlite pripravnika. A zašto se ne otvaraju pripravnička mjesta? Zato što nema posla, nemaju poduzetnici ni za tih 50% što moraju dat. I zato idemo ovom mjerom rada bez zasnivanja radnog odnosa. Nadasve kada bude situacija bolja i kada se oporavi privreda, kada se počne otvarati radna mjesta, nadam se da ćemo ovu mjeru smanjiti, smanjiti na najnužniju mjeru. Kada smo donosili zakon tada ste i sami rekli da su vaučeri dobar potez, sad iskrivljujete istinu. Ne znam zašto, jer to je pozdravljeno, pitajte ljude u Iloku, pitajte ljude u Neretvi, pitajte ljude u Istri, pitajte one koji se bave poljoprivredom pa ćete vidjeti da su vaučeri dobro primljeni. Prodano je 60 tisuća knjižica, znači 60 tisuća ljudi radi, ne znam kao ste iznijeli podatak 2, ali dobro matematika sve, Nadam se da te, koliko znam i vi imate neko gospodarstvo, pa se nadam da ste iskoristili ovo, vjerojatno jeste. Pa onda ste imali i vlastito iskustvo da se to može napraviti i da je to vrlo jednostavno. Prema tome, jedna mjera koja je vrlo jednostavna, vrlo učinkovita ona će se i dalje razvijati, a ovo što smo sada promijenili je baš na prijedlog poljoprivrednika i vlasnika gospodarstava kao što i vi imate. Što se tiče susjedske pomoći, ona je ograničena samo na fizička lica. Dakle, susjedsku pomoć nemate u OPG-u, nemate u tvrtkama, prema tome susjedska pomoć je samo za fizičke osobe. I htjeli smo i taj dio poljoprivrede, dakle taj dio rada u poljoprivredi pokazat da postoji, ali smo jasno htjeli ljudima reć, ako imate susjede, ako imate prijatelje nadam se da će vam pomoć u berbi. I to smo riješili, nismo ništa, ovdje nismo ništa drugačije rekli nego ono što piše i u Zakonu o sprječavanju nelegalne konkurencije. Prema tome, tamo to isto piše, piše isto i tu, ljudi ne čitaju jedne i druge zakone pa smo onda to stavili i tu. A što se tiče samih promjena one su apsolutno usuglašeno sa poljoprivrednicima, imaju, beru mandarine sada, koji brali grožđe, jabuke. Na kraju godine ćemo svesti račune i na kraju godine ćemo točno znati zato što svi ti koji su radili 90 dana na poljoprivredi mogu se prijaviti u Zavod za mirovinsko osiguranje i temeljem toga upisati staž. Ono što zaboravljamo dali smo jednu mogućnost umirovljenicima koji su poznoj dobi radili na crno kada bi došao inspektorat bježali preko njiva, ograda, skrivali se, a sada normalno i legalno rade i to je nešto na što sam apsolutno ponosan da možemo neke stvari koje su jednostavne da ih možemo jednostavno riješiti i da se ljudi ne mogu više skrivati niti se bojati za svoj pošteni rad, poštenu nadnicu koju odrade na poljoprivredi. I na ovo ministrovo izlaganje imamo prijavljene replike. Prvo poštovani Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre sada se vi i ja možemo uvjeravati beskonačno za brojke, da li su ovakve ili onakve nažalost to ništa neće pomoći svima onima nezaposlenima koji nas gledaju. Sasvim je svejedno u konačnosti da li je 20, nije svejedno naravno. Žao mi je što kontinuirano pokušavate uvjeriti javnost da smo mi skrivali podatke o nezaposlenosti, da smo frizirali brojke. To jednostavno nije točno, ali mi se očigledno u tome ćemo još neko vrijeme uvjeravati ali evo neka vam bude. Brojka je 324 tisuće registriranih nezaposlenih, brojka naravno je tim više teška i užasna što svakodnevno ljudi iz realnog sektora ulaze u taj svijet nezaposlenih, šta se poduzeća gase, šta se gase obrti i što gubimo radna mjesta u gospodarstvu. Sasvim je svejedno da li smo mi vratili ili nevaratili ljude sa školovanja u tu brojku ili ne, problem je što raste taj broj nezaposlenih iz realnog sektora. To je problem. I koliko god ćemo se mi ovdje nadmudrivati sa brojkama to je njima sasvim svejedno. Sve se treba činiti da se to ne događa, kao što je kolega rekao da se spašavaju radna mjesta. I naravno još jednom kažem dobra je ova mjera i dobar je ovaj mehanizam vaučer. Ali pokušao sam vam reći da se nešto dogodilo, ako ste rekli da ste 60 tisuća knjižica podijelili da ste prodali 270 tisuća čovjek dana vaučer. Pa podijelite to pa to ispada da svaki od tih radi samo 5 dana u ovih tri mjeseca ili 4. Pa to nije točno. To ne može jednostavno biti. Tko je pobrao te vinograde i voćnjake? To sam vam htio reći. Pronađite stvarne uzroke zašto to nije i više i bolje i kvalitetnije. ja vjerujem da ćete to i kao što kažete u komunikaciji sa seljacima, poljoprivrednicima, OPG-ima to zaista i učiniti u nekim sljedećim koracima. I znam naravno zašto ste uveli fizičke osobe jer se poljoprivredom ne bave samo OPG-ovi, poduzeća naravno i jedan veliki dio fizičkih fizičkih osoba koji rade tu gospodarsku djelatnost. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim replicirati uvaženom ministru na njegove opservacije o brojkama koje su danas konkretne i njih se zaista teško može dovesti u pitanje. Kada ste postali ministar vi ste u jednoj izjavi tada bombastično najavili ovako "mnogi su pokušali ali ja ću riješiti nezaposlenost#. Nakon ovakvih brojki i prosjeka koji je dostigao preko tisuću ljudi dnevno, možda je gospodine ministre vrijeme za neku dvojbu koja bi trebala glasiti ostati ili odustati. Hvala

i još čvršće jer je vrijeme takvo da zahtjeva i odluke i donošenje odluka i odluke koje mogu pomoći ljudima li odluke koje će omogućiti da ljudi do onoga što im treba, a u ovom trenutku im treba ili mogućnost da steknu tu godinu dana radnog iskustva, mogućnost da rade putem vaučera, mogućnost da se zaposle da ga zaposli poslodavac i da za to dobije poticaje, da se sam zaposli i to je misija na kojoj mi ustrajemo. A o rješenju nezaposlenosti, rješenje će se samo naći u onom trenutku kada se počnu otvarati radna mjesta tada će počet svima jasno i o tome nitko ne govori ali svim jasno i vama i nama i svim ovdje da što se tiče samog broja nezaposlenih jedina prava mjera je otvaranje radnih mjesta, a otvaranje radnih mjesta će početi u onom trenutku kada se počne oporavljati privreda. Morate priznati da privreda nije stala sada u proteklih 9 mjeseci nego već stoji 3 ili 4 godine jer smo toliko u recesiji i dok se ne počne oporavljati i okruženje i mi do tada će se i ova brojka nezaposlenih kretati u ovim brojkama koje smo imali sada ili ćemo imati u drugom mjesecu sljedeće godine. Čut ćemo još i repliku poštovane zastupnice Jadranke Kosor. spomenuvši činjenicu da ste uveli evo dobru praksu da se broj nezaposlenih objavljuje neprekidno i kritizirali objavu prošle vlade objavu krajem mjeseca, početkom mjeseca itd. Moje je mišljenje, nije problem u tome objavljuje li se broj nezaposlenih svake sekunde nego ili jednom mjesečno nego u tome raste li broj nezaposlenih ili pada. Evo danas prijepodne kada sam ušla u sabornicu pogledala sam podatke broj nezaposlenih je bio 324 tisuće 704, sada maloprije 324 tisuće 990 i vjerujem do kraja dana bit će još veći. Naime, spominjem to zbog toga što je broj nezaposlenih ovoga trenutka poprilici kao što je bio 2003.na završetku mandata tadašnje SDP-ove vlade, međutim okolnosti su bile drugačije. Netko je ovdje od kolega spominjao deficit, deficit veći od 5% tada, međutim BDP veći od 5% jednako tako. Prodano u toj godini sve što se dalo prodati. Ja vas podsjećam HT 16% dionica, 25% + 1 dionica INA-e za 505 jadnih jadnih rekla bih milijuna dolara, banke itd., hoteli da ne nabrajam, međutim rezultat je bio isti. I danas konstatiramo da broj nezaposlenih raste, da BDP pada, da padaju investicije i ja bih rekla da je odgovor na pitanje, odnosno odgovor i vi tražite s pravom ipak u nečem drugom. Dakle ne možemo reći da uspjeha ima, prošlo je 9 mjeseci, svi pokazatelji su nažalost negativni. A ja ponavljam, prošle godine ipak u dva tromjesečja bilježili smo lagani ali ipak rast i broj nezaposlenih ako ništa drugo nije ovako rapidno rastao i u vrijeme turističke sezone kao što se prvi puta u povijesti dogodilo ove godine. (SDP)** Nastavljamo sada s raspravom po klubovima pa će stavove kluba HDSSB-a predstaviti poštovani zastupnik Igor Češek. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. Na početku moram reći da će klub HDSSB-a podržati ovaj prijedlog zakona jer bolje išta nego ništa. Iako je ovo slaba injekcija za vrlo bolesnog bolesnika, ali bar je liječenje počelo. Liječenje bolesti koja traje 20-tak godina u našoj Hrvatskoj. U ocjeni stanja navodi da od stupanja na snagu zakona o poticanju zapošljavanja najviše interesa javnosti probudilo je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi. Do 31. kolovoza 2012., a od stupanja zakona na snagu ukupno je u mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa uključeno 2930 osoba te je kupljen 170 551 vrijednosni kupon. Dakle 2930 osoba. Moramo dobro zapamtit ovu brojku mladih koji su uključeni u zapošljavanje. Ono što je dobro, što će se u ovom prijedlogu zakona dogoditi, da se skraćuje vrijeme vođenja u evidenciji s 90 na 30 dana jer mnogi mladi su upravo i prema meni imali upite zašto je tako dugačak period koji oni moraju provest na Zavodu za zapošljavanje te se ograničenjem od 1 godine staža u mirovinskom osiguranju zamjenjuje ograničenjem od 1 godine staža u zvanju za koje se nezaposlena osoba obrazovala i to bez obzira na ukupno ostvareni staž u mirovinskom osiguranju. Također postoji potreba propisivanja trajanja stručnog osposobljavanja duljeg od 24 mjeseca zbog struka u kojima je trajanje pripravničkog staža propisano 36 mjeseci. Također proširujete definiciju poslodavca koji može zapošljavati na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i na fizičku osobu, odnosno osobu koja nema registriranu poljoprivrednu djelatnost i nije nositelj OPG-a evidentiranog u odgovarajućem upisniku. Također radi značajnih poteškoća pri utvrđivanju kruga osoba koje nemaju obvezu sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi definiraju se članovi obitelji poslodavca fizičke osobe koja zapošljava na tim poslovima, a koji u okviru tradicije pružanja obiteljske pomoći mogu toj fizičkoj osobi pomagati pa se u tom slučaju ne primjenjuju odredbe o zapošljavanju na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi. Također se kao izuzetak od obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi propisuje i prijateljska i susjedska pomoć fizičkoj osobi u obavljanju poslova ako njeni prijatelji susjedi taj rad obavljaju bez plaćanja i druge materijalne koristi. Ovakvi prijedlozi su zasigurno za pohvalu i zbog toga će klub HDSSB-a podržati ovaj zakon. No što reći o rezultatima zapošljavanja. Tu se vraćam na onih 2930 zaposlenih osoba. Što kažu mladi, mladi u Hrvatskoj sve češće ne uspijevaju osamostaliti se od primarne obitelji i aktivno se uključiti u društvene i primarne procese. Na burzi rada tako je više od 100 000 mladih od kojih čak 60% nema niti jedan radnog staža u struci. Širenje društvenog nezadovoljstva, gubitak društvenog potencijala te negativna percepcija životnih šansi samo su neke od posljedica koji se kod mladih javljaju nakon višegodišnje nezaposlenosti. Evo prema podacima HZZ-a u rujnu je na zavodu bilo registrirano 311 100 nezaposlenih osoba. Danas imamo podatak od 324 000 nezaposlenih što znači da nezaposlenost rapidno rase. Broj nezaposlenosti u rujnu ove godine bio je za 27 433 osobe odnosno za 9,7% veći nego u rujnu prošle godine. U odnosu na rujan 2008. godine broj nezaposlenosti veći je za 88 883 osobe. Nažalost, svakodnevno zatvaranje tvrtki i otpuštanje radnika se nastavlja. Imamo jedno od najvećih poreznih opterećenja u Europi, a sa povećanjem stope PDV-a, padom BDP-a, posvećenjem cijene energenata, prehrambenih proizvoda naravno dolazi i do smanjenja proizvodnje i potrošnje, a samim time i povećanjem stope nezaposlenosti. Sami smo uništili vlastito gospodarstvo, a takav negativan trend se nastavlja. Vrlo brzo Hrvatska će demografski nestati jer mladi ne zasnivaju obitelji i masovno napuštaju Hrvatsku pa su tako i na facebooku osnovane grupe koje pozivaju mlade na napuštanje domovine. U planu 21 spominjete trokut škola-posao-stan kao okosnicu politike za mlade. Bojim se da taj trokut izgleda otprilike ovako škola-avion-Australija. Tko je sretnik pa ima novaca za kartu, a ona većina nesretnika koji nemaju novaca za kartu taj trokut izgleda škola-biro-kontejneri. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, ovaj zakon HNS podržava. Ove izmjene su u biti odraz realne politike Vlade RH, koalicijske Vlade koja prepoznaje i osjeća potrebe, prepoznaje i osjeća ono što građani traže, ono što su mladi koji su danas i ovdje na galeriji postavljaju pitanja i želju da se zaposle da se stručno osposobe i to je, ovo ministarstvo, ova Vlada vrlo brzo reagirala i prilagodila uvjetima i životu. I to je način na koji u biti i ova Vlada radi. Stalno se govori o nezaposlenima i sad se alimentira sa brojkama dnevnim sa Izvješća Zavoda za zapošljavanje. A u biti ono što je fundamentalno, ono što je ključno, a to je učešće zaposlenih u radno aktivnom stanovništvu gdje je Hrvatska na dnu u odnosu na europske zemlje. Europska unija je u prosjeku 65% zaposlenih u radno aktivnom stanovništvu. Hrvatska je oko 50%. Jer svi mi moramo biti svjesni, a vjerujem da jeste da nije obaveza prijavljivanja na Zavod za zapošljavanje. Jedan veliki broj građana i građanki nije prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, ali isto ima aktivnu ulogu prilikom zapošljavanja i traženja posla ili samozapošljavanja. I ono što je ključno za ovu Vladu, što je ključno za mjere ne samo ove izmjene zakona koje su u biti životne i koje građani podržavaju sigurno jer oni odražavaju želju i potrebu građana posebno mladih je da se podigne učešće zaposlenih u radno aktivnom stanovništvu. Sve mjere, uključujući i ovaj zakon, a jako je puno zakona koje smo imali u ovome Visokom domu su da bi se osigurala klima koja osigurava poduzetniku da ima sigurnost ulaženja u poduzetnički pothvat, da mu osiguramo oslobađanje od dobiti kod investiranja, da mu osiguramo ne samo mjere stručnog osposobljavanja za mlade nego da mu osiguramo i sredstva koja mu u biti pokrivaju ulaganje u novozaposlene. Znači, ova izmjena i dopuna zakona je u biti samo realna mjera u ovom trenutku osjećaja potrebe, reakcije na dati i konkretni zakon. I ovo je zakon u biti jedan koji jasno definira na koji način će se realizirati. Ovo je zakon koji nema potrebe za dodatnim i uredbama, naputcima i bilo kojim drugim detaljima jer on je čist i jasan i dapače detaljno analitički ulazi u problematiku i onih na koje se odnosi što se tiče poljoprivrede, što se tiče mladih, što se tiče osposobljavanja. Mi u HNS-u osim naravno što sam rekao podržavamo ove izmjene i dopune zakona i podržavamo sve mjere koje su vezane za gospodarstvo da bi oni što više mogli osigurati mladima da uđu u ove mjere. I stalno se dosta jutros raspravlja o tome kako gospodarstvo, poduzetništvo nije niti reagiralo na ove mjere. Pa jasno je da je gospodarstvo u problemima, zato i radimo i izmjene zakona i dopune zakona kako bi osigurali da gospodarstvo počne disati. Ne možete očekivati od gospodarstva da zapošljava ako je nelikvidnost u društvu, ako je nesolventnost u društvu. Ja vjerujem da ćemo do kraja godine osigurati tu likvidnost u društvu, raščistiti stanje na tržištu u smislu neplaćanja pa zato i jesmo donijeli zakone koji osiguravaju plaćanje u roku 30, odnosno 60 dana koji ste i vi kao klub HDZ-a isto tako podržali. Jer je to jedna ključna mjera koja osigurava da bi ovaj zakon profunkcionirao i u gospodarstvu, ali dok ne profunkcionira u gospodarstvu moramo mi čekati sa mjerama da bi ili javni sektor koji je preuzeo onu inicijativu i ulogu koju mora imati osigurao da se mladi mogu stručno osposobljavati ili da u poljoprivredi se mogu ljudi na legalan način raditi i imati naknadu pravičnu i onu koja je zakonita. Prema tome, ovo je samo jedan dio mjera i bit će još do kraja godine i zakona koji definiraju, koji poboljšavaju, koji osiguravaju uvjete, a ono što je ključno onda i za investicije. Govorilo se isto tako da nema ove godine investicija koliko je bilo prošle godine, ali kad uzmete analizu investicija od prošle godine onda će vam biti jasno da je veliki dio investicija koje se u biti knjiže kao investicije u biti samo preknjižavanje određenih posudbi prema bankama od majki banaka u kapital. Prema tome statistika znamo da ona često bude varljiva, ali ono što je ključno da stvaramo uvjete, zato ova Vlada intenzivno i energično radi da stvori uvjete, da mijenja zakone, da prilagođava realnome životu, realnim potrebama makroekonomskoj situaciji. Sve ovo skupa teško bi bilo za sprovesti da nismo zadržali rejting, da se ne vodi konsolidacija proračuna, da se ne vodi računa o deficitu. Jako puno mjera u sanaciji i restrukturiranju koje je započelo i djelom u privatizaciji koju moramo završiti po pitanju škverova. Dakle, to su sve mjere u kojima ova Vlada, za razliku od prethodne radi u svim segmentima, sve je prioritet za zapošljavanje, za investicije, za financijsku stabilnost države i za zadržavanje mladih u Republici Hrvatskoj, jer kući je najbolje, kući je najljepše

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Đurković je u jednom trenutku rekao da ovaj zakon je proizvod toga što je Vlada prepoznala želju mladih. Maloprije je gospođa Kosor rekla da je 324 990 ako se dobro sjećam, u međuvremenu na žalost licitiram 325 171 171 je na tom popisu što očito sigurno nije želja mladih. Dok traje ova rasprava dobio sam mail, dobio sam mail od čovjeka iz Siska, koji kaže da se mailom obratio i ministru, ali nije dobio nikakav odgovor. Njegov sin je uputio preko 600 molbi tu u Zagrebu, magistar je informatike inače iz Siska. Čovjek pita kakva je perspektiva jednog mladića u Sisku? Točno da piše molbe i dalje. Eventualno radno mjesto koje on može dobit se nalazi ili u Gradskom poglavarstvu, ili u Županiji. S obzirom da nije pripadnik ni jedne od stranaka, čovjek pita dal mu je to rješenje, onda mu je ovaj zakon nebitan. Mislim da kad ste konstatirali da ovo, da je ova Vlada s ovim potezom prepoznala želju mladih, da ste poprilično pogriješili. Hvala Na repliku odgovara poštovani Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi kolega, pa ministar je sam rekao da su primili više od 1500 mailova, a primio sam i ja nešto od mailova gdje mladi se bune. Zbog čega mora biti 90 dana, zašto nije 30 dana, pa radio sam 2 mjeseca tijekom ljeta nemam pravo, tek sam završio struku. Pa zato sam rekao, ovo je zakon koji se prilagođava životu i bit će još takvih stvari, samo je priča u tome da ova Vlada jasno osjeća probleme, reagira na ono šta korisnici ukazuju i sve što je realno i sve što je potrebiti će se mijenjati. Zato je to dobro da imamo ovakvu Vladu koja reagira, koja shvaća i koja brzo ide na te reakcije. Jer nemamo vremena za one time oute o kojima je opozicija inače govorila, odgađajmo neke zakone itd. Druga replika, poštovana zastupnica Nansi Tireli. rekao: "Ove izmjene su odraz radne politike Vlade, ove koalicijske Vlade." i na tragu ove njegove sada replike samo da kažem, da bi dodala da su ove izmjene odraz ne slušanja Vlade. Jer kada smo u 5 mjesecu donosili ovaj zakon onda smo o svim tim problemima koje danas rješavamo ovim izmjenama itekako govorili i upozoravali na baš ove stvari za koje tvrdite da sad mladi na tisuće i tisuće mailova dolazi, gdje ukazuju na nekakve nepravilnosti odnosno nelogičnosti zakona koga smo izglasali u 5 mjesecu. Kada bi ova Vlada u ovom Saboru slušala savjeti onda smatram da bi nam izmjene manje trebale, a to se nadovezujem na isto ovo što ste rekli, i vi ste glasali za rokove plaćanja na 30, odnosno 60 dana. Da, glasali smo i uvijek će svatko u ovoj sabornici glasat za ono što je dobro, pa bi bilo onda dobro da i Vlada ocjeni što to saborski zastupnici i koalicije i oporbe govore dobro i kao takvo da bi trebalo implementirat u zakon, da se izmjene donose čim manje puta. Srđan (HNS)** Uvažena kolegice pa slažem se s vama da Vlada i treba i hoće, i mi kao koalicija u Saboru prihvaćati, ali ali u pravom smislu konstruktivne prijedloge. I sigurno da dio prijedloga koji je bio u 5 mjesecu sada je i prihvaćen na način kako ste i vi predlagali, ali dalo je potvrdu od građana na koje se najviše odnosi. I naravno pozivamo vas da i dalje radite konstruktivno i da budete dio ove koalicije. Hvala. Još jedna replika, poštovani Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, točno je kolega da se ne moraju svi nezaposleni javljati u Hrvatski zavod za zapošljavanje. To je zaista istina, jer i, evo znamo da godišnje Hrvatski zavod za zapošljavanje izda negdje 400,500 tisuća razno raznih potvrda. I to je zaista jedan od razloga zbog čega sam pred godinu dana tvrdio da stvarna nezaposlenost i neodražava se u toj brojci. Jedina prva metodologija je metodologija Međunarodne organizacije rada. Kada smo to pokušali ovdje reći tada ste nas reći tada ste nas "pokušali satrati", ali to je istina i to se vama danas obija o glavu i vi to sada pokušavate sugerirati. Isto je tako istina da postoji oko 15 razno raznih razloga zbog čega se ljudi brišu iz tog Hrvatskog zavoda, iz te evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zato imate situaciju da je veći broj, da imate povećanje ukupnog broja nezaposlenih, a imate veći broj izlazaka iz te evidencije nego ulazaka. Pa to je razlog zato što ih brišete, naravno, zato što su iz nekog razloga stekli uvijete da više ne budu tamo. Groteskno je, zapravo i tužno gledati, evo sad čitam na portalu alibije prvog potpredsjednika Vlade za pad investicija u ovoj godini. Naravno nije prošlo dugo da je optužio, vidi iznenađenja, prošlu Vladu za to. Pa valjda je onda prošla vlada je kriva zato što je bilo milijardu eura stranih investicija a ne znam zašto ove godine ova Vlada ne bi bila kriva zato što ima samo 150 milijuna eura investicija. I groteskno je isto tako gledati recimo kada su slike ispred zgrade Plive nove investicije preko 100 milijuna dolara koje gotovo 90% završena i on govori da je on zaslužan za to, a kaže da se u 6 mjeseci ne može niti garaža napraviti. Pa kako se može za 6 mjeseci napraviti …pogon … investicije od preko 100 milijuna dolara. Dakle očigledno radi se jedna velika manipulacija i o činjenicama i o brojkama i zaista je bolje da se primite posla nego da stalno manipulirate brojkama. Hvala. Odgovor na repliku kolega Jurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Pa u jednoj činjenici se ne možemo složiti, a ona je osnovna, to se zove manipulacija brojkama. Od dolaska nove koalicijske vlade jasno je rečeno i jasno se to čini, a to je da su sve brojke u ovoj državi javnog sektora, privatnog sektora, statistika apsolutno transparentne, apsolutno otvorene i apsolutno istinite i na taj način nema uopće rasprave o tome da mi bilo šta skrivamo. Prema tome, a kada govorimo o investicijama u prošloj godini onda kako sam govorio i sa govornice, jasno je da dio investicija i to veliki nije bio ulaganje u proizvodnju nego dokapitalizacija, pretvaranje potraživanja banaka majki u kapital banaka koje su u Hrvatskoj. Hvala. Štovani gospodine dopredsjedniče. Kolega zastupnik je rekao da ova Vlada citiram "ono što građani žele". Moja replika i odgovor je da ova Vlada radi sve ono što građani ne žele. Ako meni ne vjerujete štovani kolega mogli ste prije nekoliko dana vidjeti desetke tisuća prosvjednika koji su hodali da ne kažem valjali niz Ilicu ja sam na sat brojio 15 minuta puni profil Ilice je prolazio je demonstranata i koji je napuni Trg bana Jelačića u žutom s tim da više nisu bili prenošeni u direktnom televizijskom prijenosu prije godinu dana kada su snimana dva huligana jesu li došli do HDZ-a jesu li razbili dva prozora, a sada se ovom se posvetilo ili 3 sekunde ili ništa. Ali meni sve skupa nije važno. Narod je očekivao ova Vlada depolitizira državu, vi ste je ne depolitizirali nego ste je super politizirali. Narod je očekivao da na mjesta dovodite sposobne, ne podobne. Vi dovodite podobne a ne sposobne ne stručne ljude. Narod je očekivao da otvorite put investicijama jer to je svakome i malom djetetu jasno da je to jedini put da iziđemo iz krize. Vi ste ovom politikom napravili sve da umrtvite investicije, praktički ste zamrzili Hrvatsku, Hrvatska je na koljenima. Treba mijenjati ovu politiku. možda je ovo sa naše strane normalno ali sa vaše priznaj to bilo preuranjeno. Ali evo ja vam kažem da je ovo evidentno sada da ova politika nema šanse za uspjeh jer ne potiče investiranje nego dapače sve obrnuto, vodi procese koji destimuliraju otvaranje radnih mjesta i nemamo perspektive za izlazak iz krize. Odgovor na repliku poštovani Srđan Gjurković. prosvjeduju na Markovom trgu ispred Vlade ispred Sabora i oni imaju to pravo. Naravno, kolektivni ugovori koje evo ovdje prisutni ministar vodi u pregovorima nisu jednostavni. Zašto? Zato što ste im dali prava određenim skupinama sindikata koje izuzetno teško dogovoriti jer svako oduzimanje određenih prava je normalno problem. Međutim, hrvatski građani su dali ovoj koaliciji mogućnost da upravlja, da vodi da pomaže ovoj državi da ide naprijed da ovim građanima da krenu investicije i da krene zapošljavanje i ova Vlada to jasno radi i ta podrška postoji. naš put u Europu i naš put u budućnost je pokrijepljen potpisom hrvatskih građana na demokratskim izborima i sve ono što smo obećali, sve ono što smo rekli mi ćemo to sprovesti, a ono što je ključno i osnovno kada govorite o prosvjedima mi dopuštamo i dapače to je razvoj demokracije. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Gjurkoviću rekli ste statistika je često varljiva glede pada ili rasta pa ću vas podsjetiti. Dolaskom ove Vlade pada sve što ne bi smjelo padati i to nažalost puno većom brzinom nego što su i najveći pesimisti predviđali. Pada BDP, padaju investicije, padaju strana ulaganja, padaju plaće i pada potrošnja. A raste sve ono što ne bi smjelo rasti, a to je nezaposlenost, inflacija, cijene i porezi. Jutros je bio podatak da je broj nezaposlenih u RH 324 tisuće 401 osoba, a sada je podatak da je nezaposleno 324 tisuće 990 što je evo za vrijeme ove rasprave 589 osoba na Zavodu za zapošljavanje novi naravno. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi kolega, moram opet ponoviti ono što sam u replici vašem kolegi odgovorio, a to je ako vi imate 70 zaposlenih koji ne primaju plaću

šta vi možete očekivati od toga, da oni krenu u zaposlenost i primanje plaće ili da osiguraju uvjete sebi one koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava nakon što se javi. Prema tome, sve brojke o kojima vi govorite su realne, činjenične i nažalost, sigurno nisu zaustavljanje u ovome trenutku zbog onoga što imamo i što se očekuje da će biti. Prema tome mi to uopće negiramo, mi samo govorimo o činjenicama koje postoje. Naravno, očekujemo da u 2013. godini pokretanje investicija dolaskom stranog kapitala, stranih investitorima, ali posebno malog i srednjeg našeg poduzetništva kojem osiguravamo kvalitetne uvjete što HAMAG-a, što HBOR-a, možemo očekivati novo zapošljavanje, razvoj i rast BDP-a. To je proces, sve je proces, i sami ste rekli ne ide se ništa preko noći. Prema tome, ono što mi želimo i što je građanima jasno govorimo istinu, ne skrivamo brojke a radi se maksimalno da se osiguraju kvalitetni uvjeti. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo slušajući rasprave do sada mislim da se zapravo raspravljamo jako puno o stanju u hrvatskom gospodarstvu, a najmanje zapravo o ovom zakonskom prijedlogu. Jer kako ja shvaćam ovaj zakonski prijedlog osnovni plan, srž i suština je pomoći mladima i ne samo mladima nego svima onima koji žele postati stručni u svojoj struci, odnosno proći stručno osposobljavanje i cilj je dobiti stručnjake, naravno i omogućiti mladim ljudima odnosno onima koji će se u struci tek dokazivati, dati im priliku zapravo da se dokažu. To je srž ovoga zakona i mogao bih sad navoditi i neke primjere ali to su mnogi prije mene rekli tako da se ne bih ponavljao. O mladim ljudima, ljudima koji su završavali fakultete, ali i onima koji su radili izvan svoje struke i koji su željeli sudjelovati, željeli konkurirati u ovom programu, ali to nisu mogli budući da im to zakonska odredba nije omogućavala odnosno da su ili imali staža ili su staža ili su tek završavali fakultete pa morali su tri mjeseca provesti na birou za zapošljavanje. Stanje u gospodarstvu treba priznati je teško, međutim nema rezultata preko noći. Ono što bih ja želio naglasiti ovdje je da ova Vlada nikad nije frizirala da tako kažem broj nezaposlenih, da se oni koji su išli na prekvalifikacije nisu brisale iz evidencija zavoda, da bi se prikazalo da je zaposlenost pala. Dakle situacija je teška, ali od nje ne treba bježati, s njom se treba suočiti, to je naša realnost. Mislim da ovakvim sitnim potezima nećemo ništa dobiti. Problemi koji su se gomilali 20 godina ne ulazeći sad tko ih je generirao, koje su to bile odluke, koje su bile dobre ili krive se ne može riješiti preko noći. Ja bih bio najsretniji kad bi mi to mogli kako je ministar rekao imati čarobni štapić, zamahnuti njime i sve bi bilo dobro. to nije tako. Međutim, ja ovaj zakon doživljavam kao mali doprinos napretku, kao mali doprinos prema olakšavanju našim građanima da se stručno osposobe, da dođu do posla, da dobiju priliku dokazati se kao radnici. Jedan mudri čovjek je rekao da put od 1000 milja počinje jednim korakom. Tako bih rekao taj put gospodarske revitalizacije Hrvatske počinje evo i ovakvim evo i ovakvim malim koracima i da je svaki korak itekako važan kako bi stigli do cilja koji mislim svi u konačnici dijelimo, a to je da Hrvatska zauzme i gospodarski svoje zasluženo mjesto u europskoj obitelji. Svi slični Svi slični prijedlozi zakonski će imati moju podršku jer mislim da svaki korak prema boljemu itekako treba podržati. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na ovo izlaganje imamo dvije replike prijavljene. Prvo Boro Grubišić, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Hajduković kolega, u planu 21 piše ovako: gospodarski rast i nova radna mjesta temeljni su ciljevi naše strategije poznate kao 5i: investicije, industrije, izvoz, inovacije, integracije. Od ovog svega ništa osim eto tu i tamo nešto integracije, i one su zapele. Nadalje, piše u tom vašem programu da je najveća povreda prava radnika nezaposlenost. Ova će država radniku osigurati sigurnost rada. E sad, ja izravno ministra i pitam, ovdje su neki dan, kao replika vama, ovdje su neki dan u bijelom i plavim odorama bili zdravstveni zdravstveni djelatnici fizioterapeutskog smjera i visoke medicinske sestre. Ne mislim visoke tjelesno nego završile su visoku školu medicinske struke. Postoji li gospodine ministre mogućnost da se i tim našim mladim ljudima omogući da barem putem ovih kako se tvrdi 1600 kuna odrade taj svoj staž, da ne moraju čekati odluku sporog HZZO-a i raspisivanja natječaja u HZZ-u da se i oni uvrste u ovu kategoriju od 1600 kuna. Ako ne mogu to amandmanom postići barem da vas pitam da džaba ne pišem amandman. Hvala lijepa.

Ali evo budući da ste uglavnom pitali ministra ja onda neću odgovarati, to ću prepustiti ministru, osim što ću reći da, sigurnost rada je ono što je zapravo u srži socijaldemokracije kao što je i pravo na rad jedno od temeljnih ljudskih prava. Ali politika u kojoj stvaramo institucije i agencije kako bi zapošljavali ljude znači koji ne stvaraju novu vrijednost to je promašena politika, to se do sada radilo. Ova Vlada to neće i ne želi raditi, ali kako sam rekao treba pokrenuti gospodarstvo, to nije jednostavno, pogotovo ne u uvjetima kakve smo naslijedili i svakako da i ja osobno i stranka kojoj pripadam će se boriti za svako radno mjesto. Druga replika, zastupnik Dujomir Marasović. želim se osvrnuti, replicirati vama na ovo što ste rekli, dakle vi ste rekli da je prošnja Vlada frizirala rezultate nezaposlenih. Ajmo mi to razmotriti i raščistiti kao što kao što kaže gospodin ministar Mrsić brojke i da vam ja kažem da to nije točno. Prestanite vi to govoriti više, vi s tim, možemo mi neistinu proglasiti lažju. Mi smo laž preveli na neistinu. Vi lažete naprosto. Prošla Vlada nije frizirala podatak o nezaposlenim iz prostog razloga, uhvatili ste se ovih 15 tisuća koje je prošla Vlada postavila na doškolovanje. Ministar vam je sam rekao da je to zakonska kategorija jer kad ga pošaljete na prekvalifikaciju onda on više ne vodi se kao nezaposleni. Prema tome nije to Vlada htjela nego je naprosto to bio posljedica tog upravnog akta, odnosno te situacije. A što mi možemo frizirati u našem stanu? Stavit zavjesu, oprat prozor, ali ne možete vi nekom reći da li imate stan od 30 ili 150 kvadrata ako je on toliki i toliki. ako je prošla Vlada da je i frizirala, ako je mogla sa 15 tisuća, brojkom od 15 tisuća držati tu nezaposlenost na 300 tisuća koliko je bila jel' i manja od 300 tisuća godinu dana pa je li vama jasno što to znači? Vi ste tu brojku za 15 dana potrošili jer je dnevno tisuću nezaposlenih. Nema se više kad govoriti o friziranju i nefriziranju. Ovo je evidentna stvar i mislim da ovdje nema smisla više da trošimo vrijeme o prošloj Vladi. Bila je nezaposlenost, ova je sad rapidno u porastu. Ajmo tražiti kako ćemo je zaustaviti, otvorimo investicije. Hvala.

to je jednostavno pitanje. Ja sam upravo želio izbjeći to stalno vraćanje na staro, to politiziranje osim ovoga to sam jednostavno morao reći. Ali ne želim se sad uplitati u razloge zašto smo u ovakvoj situaciji kakvoj jesmo. Slažem se s vama investicije treba pokrenuti i ja vjerujem da će se pokrenuti, ali opet ne možemo očekivati nemoguće da će nam znači preko noći da ćemo odmah postići sve. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se javio ministar Mrsić. što se tiče kolega koji imaju obvezan pripravnički staž bilo nakon srednje, visoke ili fakulteta zdravstvene struke, farmaceutske, stomatološke i svih onih kojima je to propisano zakonom oni nažalost ne mogu kandidirati za ovu mjeru zato što je ova mjera dobrovoljna i sve mjere aktivne politike zapošljavanja kao i upis na Zavod za zapošljavanje, znači dolazak na listu nezaposlenih je dobrovoljno. Dakle, vi to svojom slobodnom voljom iskazujete dok je staž obvezan. Dakle, to je obveza bez koje vi ne možete dalje, ne možete dobiti licencu, ne možete kandidirati na sve to. Tako da je to u obvezi HZZO-a i Ministarstva zdravlja i u tijeku je rješavanje tog problema tako da se ja nadam da će se taj problem vrlo brzo riješiti. **Stazić, Nenad (SDP)** Čuli smo jedno objašnjenje pa nas sve jako zanima kako će izgledati replika na ovo objašnjenje. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** A što ne bih ja i smio repliku ministru dati? Ako vi mislite da ne smijem? Pa onda nemojte komentirati moju repliku. Dakle, gospodine ministre da ste bili na Trgu sv. Marka taj dan kada su bili ti mladi ljudi ovdje onda biste čuli od svakoga od njih da bi vrlo rado obavili svoj pripravnički staž dobrovoljno za 1600 kuna. Dobrovoljno, a vi kažete da se radi o dobrovoljnosti. Evo, replike gospodine Stazić.

do porasta zaposlenosti iz prostog razloga što ajde ako spomenemo zdravstveni sustav, kolega je spominjao HZZO, već negdje 7, 8 mjeseci postoji zabrana zapošljavanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu. A budući da znamo da hrvatski zdravstveni sustav ima manjka na tisuće i medicinskih sestara i liječnika postoji zabrana već 7, 8 mjeseci o novom, u redu ajmo reći, o novom zapošljavanju u zdravstvenom sustavu ali i one medicinske sestre koje odu u mirovinu ravnatelji su onemogućeni da umjesto tih sestara ili liječnika koji odu u mirovinu da primaju nove zdravstvene djelatnike na upražnjeno mjesto. I zbog toga bih iskoristio ovu priliku da ova Vlada razmisli da resorni ministar, ne vi nego resorni ministar razmisli o ukidanju te zabrane jer uistinu u pojedinim bolnicama i liječnici i medicinske sestre su zapravo na rubu fizičkog sloma. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo čujemo cijelo jutro jednu vrlo žučnu raspravu. Vidimo da postoje veliki problemi u vezi zapošljavanja, odnosno nezapošljavanja, odnosno vidimo da se dosta problema akumuliralo proteklih godina kada se zapravo vodila jedna neodgovorna politika. Međutim, ja ću početi ovu raspravu sa konstatacijom koju je iznio kolega iz HDSSB-a kada je rekao da je terapija počela i upravo zbog toga da će prihvatiti ovakav zakon, a ja ću na to reći da je naš ministar jako dobar liječnik, a to znači da može napraviti dobru anamnezu, dijagnozu i terapiju prevedeno ovdje snimku stanja, analizu i prijedloge i takve prijedloge i daje kroz ove zakonske prijedloge. To se vidjelo i u uvodnom dijelu kad nam je rekao, iznio kako su što je bilo dosadašnje mjere kako su se povećavale i javnih radova, i stručnih osposobljavanja i potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje itd. Jako je Jako je dobro što će se prvi put raditi i evaluacija, znači uvodi se jedna struka, struktura u cijelu tu problematiku, da se ne dogodi da se obrazuje nešto nezaposlenih pa da opet idu na zavod za zapošljavanje. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj, da je ona 3 u Europi po trendu rasta nezaposlenosti mladih i imamo danas 70 tisuća mladih ljudi bez iskustva. Prema tome, takvim ljudima treba pružiti šansu zbog toga što su oni u vrlo teškoj situaciji na tržištu rada. Prema tome, takvi ljudi vrlo često zapadaju u apatiju, dođu na zatvorena vrata, prema tome takvim ljudima, takvim ljudima, to su mali pomaci, ali takvim ljudima treba pomagati. A mi smo danas u ovim velikim diskusijama govorili o velikim projektima, o velikim investicijama, međutim zaboravili smo na ovakve poteze, male. Živimo u vremenu kada treba situaciju konstantno procjenjivati, sagledavati, moramo zapravo činiti sve korake, ma kako oni bili mali odnosno kako nam se činili mali, moramo zapravo mijenjati trendove. Hvaleći Zakon poticaja pri zapošljavanju, znači on je donesen u svibnju 2012.godine i najvišeg interesa i kontraverzi je bilo u vezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. Mi smo cilj postigli i postigli smo zadovoljstvo tih mladih ljudi kojima je omogućeno da prvi put mogu dobiti radno iskustvo, da mogu biti na tržištu rada, da se mogu natjecati na tržištu rada. Međutim, primjenom ovakvog zakona vidljivo je bilo i svima su, evo i ministar je rekao da su dolazili mailovi, svima nama su vjerojatno dolazili mladi ljudi koji su imali nekakve barijere da se može za njih ovakav zakon primijeniti. Prema tome, to su bili ljudi koji su tijekom studija, zapravo oni su morali raditi da bi mogli studirati i stvarati na taj način, zarađivati na taj način, da bi uopće mogli studirati. Oni su bili znači u nepovoljnom položaju zbog toga što su imali godinu staža u mirovinskom osiguranju. Prema tome, današnji prijedlog ovoga zakona popravlja takve i slične situacije ili puno mladih ljudi koji su radili druge poslove niže stručne spreme nisu mogli zapravo javljati se na ovakve natječaje jer su prešli preko 29 godina. Prema tome, ovim prijedlogom zakona se zapravo sve to ispravlja, odnosno ukidaju se barijere i ukida se diskriminacija takvih osoba koji nisu mogli imati prava iz ovoga zakona. Drugi dio koji je jako bitan, to su zapravo poljoprivredni djelatnici, odnosno promjene koje su se događale u tom području. Vjerujemo da smo svi svjesni da poljoprivreda, da u poljoprivredi vrijedi druga pravila nego u ostalim djelatnostima. Naime, i zemlja, i stoka, i biljke ne poznavaju niti godišnje odmore, niti praznike i svakako ne mogu brinuti se u tom segmentu niti o raspodjeli, ravnomjernoj raspodjeli posla. Prema tome, i tu imamo promjene i zapravo mijenja se, definira se točno tko može raditi na takvim poslovima, a ne samo zato da ostvari materijalnu korist ili profit. mislim da je ovo jako značajno zato da se stvara jedan socijalni kapital koji je negdje jako nizak u Hrvatskoj, on svega iznosi 11%, a on treba biti zapravo uključen i u uspješnost ekonomije i društva, društva uopće. I još jednu stvar što sam zapravo naglasila i u replici, mislim da se u ovakvim temama moraju uključiti jedinice lokalne samouprave sa svojim razvojnim agencijama i da jednostavno sa ministarstva moramo uzimati alate koji nam pružaju i na taj način svojim inovacijama zapravo sagledati situaciju i djelovati na smanjenje nezaposlenosti na području lokalne samouprave. Prema tome, na kraju mogu reći da, ponoviti da živimo u vremenima kada treba stalno situaciju sagledavati i procjenjivati i moramo učiniti sve korake, ma kako oni bili mali, zapravo da bi mijenjali trendove koji jesu sada. I upravo zbog toga i ovakav zakon normalno da prihvaćam i vjerujem da će ubuduće biti jako puno inicijativa koji će pomoći i mladima, i drugima da dođu do svoga zaposlenja. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolegice Šimac-Bonačić. Repliku ima kolegica Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa kolegice Tatjana Šimac-Bonačić vaša afirmativna rasprava o nezaposlenost s akcentom na nezaposlenost mladih me je ponukala na ovu moju repliku. Naime, želim reći da nezaposlenost mladih kao i ukupna nezaposlenost jest prije svega posljedica devastiranosti gospodarstva. Dakle, gospodarstvo takvo kakvo je, ovoga trenutka naprosto nema apsorpcionu moć za prihvaćanje novih zaposlenih. Međutim, ja ću spomenuti još neke generatore nezaposlenosti. Prije svega spomenut ću neadekvatan obrazovni sustav koji još uvijek producira jedan ogroman broj mladih ljudi, onih obrazovnih profila koji nažalost nisu ovakvoj gospodarskoj strukturi primjereni. Rekli bismo jednostavno, gospodarstvo drumom, a obrazovni sustav šumom. Potkrijepit ću to jednim primjerom iz Međimurske županije odakle dolazim. Dakle, graditeljske tvrtke iz Međimurja koje su snažne, dakle taj sektor je u našem gospodarstvu, lokalnom snažan već godinama uvozi radnike građevinskih profila iz susjedne Bosne i Hercegovine jer naprosto takvih profila u Hrvatskoj, odnosno u Međimurskoj županiji, pa i susjednim županijama nema. Drugi generator nezaposlenosti je po meni neadekvatan sustav socijalne skrbi, dakle opet jedan konkretan primjer iz Međimurske županije, tvrtka ili jedinica lokalne samouprave raspiše natječaj za javne radove i ne javi se nitko, dakle nema zainteresiranih. Postavlja se pitanje zašto nema zainteresiranih pri ovako visokoj stopi ukupne nezaposlenosti? Ne možete naprosto dobiti radnike zato što su oni odlično uhljebljeni u sustavu socijalne skrbi, dakle primaju izdašnu socijalnu pomoć, a radno su sposobni. Dakle ovo su dva problema o kojima sam govorila koje sam naznačila o kojima treba govoriti paralelno sa ovakvim mjerama koje Vlada poduzima u rješavanju problema nezaposlenosti.

vidjeti raznorazne primjere i ja se s vama slažem da nezaposlenost ne možemo gledati sa jednom aspekta nego ga moramo gledati multidisciplinarno i sigurno u svakom segmentu da moramo napraviti promjene. Spomenuli ste i socijalnu skrb, odnosno da vrlo često vidimo da ljudi više primaju. Takva je bila politika do sada. Mi smo promjenom Zakona o socijalnoj skrbi i promjenom politike u socijali već dali naznake i već radimo promjeno da hoćemo dati dati ljudima posao da rade, a ne da primaju socijalnu pomoć. Prema tome tu je već naša Vlada počela promjene u tom smjeru da te generatore nezaposlenosti smanjimo na najmanju moguću mjeru. Sljedeći u raspravi kolega Nenad Stazić potpredsjednik Doma. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Dakle kada bi netko dobronamjeran, zainteresiran pratio ovu današnju raspravu u kontinuitetu on bi s pravom mogao biti vrlo ljut. Mogao bi biti ljut, mogao bi biti zabrinut i mora bi si postaviti neka pitanja. Mora bi početi s pitanjem, da li to ministar govori nejasno, nerazgovjetno, mutno pa nitko ne može shvatiti što to zapravo ministar govori kada govori ili oni koji ga slušaju ne žele čuti što ministar kaže ili ne mogu razumjeti ni najjednostavnije rečenične sklopove. Ministar je ovdje rekao ovaj zakon neće otvoriti radna mjesta i to je ponovio ali najmanje 7 puta koliko sam pobrojao, a kolega Dujomir Marasović replicirajući ministru, odgovarajući ministru, suprotstavljajući se ministru kaže s ovim zakonom nećete otvoriti radna mjesta. Znači to vam je isto kao da ministar je došao i rekao je danas je četvrtka, na Marasović kaže ne, ne, ne, ministre danas je četvrtak. To je razina rasprave, to građani moraj slušati, to su građani izabrali pa kada su to izabrali to neka i slušaju. Uvijek se čudim ovakvom umovanju. Ovaj Ovaj zakon je dobar, to kaže akademik Reiner ali nije problem u tome što potičete zapošljavanje, problem je u tome što se ne otvaraju radna mjesta nego se ona gase. Mi imamo Zakon o poticanju zapošljavanja, o tome da postoji problem sa gubitkom radnih mjesta pa to svi znamo. znači kako se sad pak tu umuje. Prigovara profesor Reiner nekomu tko proizvodi čekiće i kaže, a koga vraga vi sada proizvodite čekiće kada treba prepiliti dasku a to čekićem nećete moći zato vam treba pila. Pa jasno da treba pila za prepiliti dasku, ali čekić treba za zabiti čavao. Brkaju se pojmovi, brkaju se ciljevi, brkaju se namjere. A zašto se to radi? Zato da bi se prigovorilo Vladi zato da bi se prigovorilo ovom zakonu, a hoće se prigovoriti samo zbog toga da bi se prigovorilo jer je zakon dobar. 27% povećanja proračunskih sredstava za poticanje zapošljavanja. U trenutku u godini kada ukupni budžet pada, kada su ukupni budžet smanjuje. Šta se u tom smanjenom budžetu povećava, šta Vlada povećava? Povećava sredstva za poticanje zapošljavanja i to sad treba napasti, na treba okomiti. Zbog toga se prigovara Vladi. Pa kada to netko dobronamjeran sluša mora se zapitati ljudi što je ovo? Koga smo mi to izabrali? Recite onim mladim ljudima koji nemaju radnog iskustva da ovaj zakon ne valja i da je nepotreban, recite ako se usudite. Ti mladi ljudi kada završe obrazovni proces svoj oni ulaze u jednu petlju u jednu petlju bez kraj, početak i kraj su tamo svezani u toj petlji. On se javlja natječaj, svi natječaji traže barem godinu dana radnog iskustva. Pa gdje da ga stekne? Gdje da ga stekne? On teoretski teoretski ne može nigdje početi raditi. nigdje, nikada jer će mu uvijek nedostajati taj faktor da nema radnog iskustva. Neće ga nitko uzeti bez radnog iskustva. I šta sada Vlada radi? Vlada kaže mi ćemo dati 1600 kuna. Nije puno, to nije plaća, to je stimulacija. Ali šta se omogućava tim ljudima? Da izađu iz petlje, to im se omogućava i to se sada napada. To ne valja. Pa šta valja ako to ne valja? I sad dolazimo do onoga što se neprestano tu prigovara vladi, a to je povećanje nezaposlenosti. Pa recite jel ta nezaposlenost počela rast kad je došla ova Vlada ili je ona rasla i prije, budimo logični. Znate, ljudi se ja mislim s pravom moraju čudit. Šta može smanjiti nezaposlenost, što može poticat zapošljavanje, pa mogu samo nova ulaganja, mogu samo novi poslovi. Pa ne može jedan zakon zaposlit nove ljude, pa toliko valjda moramo bit svi skupa razumni i logični. Nećemo zakonom zaposlit ljude, to moraju biti ulaganja, to moraju biti sklopljeni poslovi. A kako su se sklapali poslovi pa to imamo primjer u Kninu, pa za spomenik nije potpisan ugovor za izgradnju spomenika braniteljima nego je bio usmeni dogovor ti to napravi, a mi ćemo to tebi platiti. A koliko bi bilo još nezaposleno da nije građen taj spomenik. Evo kako se radilo. I sada onaj tko je tako radio prigovara onome koji hoće uvesti reda. To je otprilike ovako, kado da netko prolije mlijeko i onda napadne i veli pa mlijeko ti je proliveno po podu. Uzmem čašu, nekoga zalijem vodom i velim pa sav si mokar, kak ti nije neugodno. Evo tako se rezonira ovdje u ovom Saboru. Šta građani očekuju, prepucavanje u Saboru oko ovakvih zakona, milijun replika na ovakve zakone, to sasvim sigurno ne. Hoćete li vi glasati za ovaj zakon, ja sam uvjeren da hoćete. Ja sam uvjeren da hoćete jer taj zakon valja, taj zakon je dobar, taj zakon pomaže mladim ljudima, taj zakon pomaže poljoprivrednicima, taj zakon pomaže onima koji rade u poljoprivredi na sezonskim poslovima. Taj zakon je dobar i zato ćete glasati za njega. A zašto onda ovako raspravljate, zašto milijun replika u ovom Saboru, zašto prigovarati vladi, pa samo zato što nemate nikakvih drugih argumenata pa čak ni ovakvim dobrim prijedlozima zakona da se s njima zajedno svi složimo da pomognemo tim ljudima u ovoj zemlji. Hvala vam. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvi je kolega Dujomir Marasović. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovana gospođo dopredsjednice. Gospodin Stazić, vi ste završili vaše velike propagandističke škole, … prof šta ja znam, bili ste novinar Radio Zagreba i vi ste s te strane pet, čista petica. Izvrstan ste govornik i manipulator i puno doprinosite recimo vašoj stranci u tom govornom smislu. Zaista zaslužujete peticu, ne da nemam prigovora nego sve pohvale. Ali ću vam reći da ste nekorektni jer ja sam se javio za repliku kad to gospodin ministar još nije bio izustio što je rekao da ovo neće riješit, da neće zaposlit. Ranije sam se javio, to je prvo. Drugo, citirao sam tri stvari na koje repliciram, a to je na taj način smo spriječili friziranje nezaposlenih, sve ove naše mjere zapošljavanja su dale dobre rezultate, a nisu nikakve dale rezultate, dosta smo projekata doveli u Hrvatsku, eto to mi je bilo nekako najbolnije. I ja sam se javio u dobroj namjeri, rekao sam što sam imao reći i niste trebali to pregovorit na taj način ali to je vaše pravo kao i moje prethodno što sam rekao. Idemo dalje, recimo 00. Ali ono što ja vama želim reći gospodine Staziću, znate što ova Vlada radi, ona de facto ove banalne stvari koje vi i sami kažete da su banalne i male stvari stavlja ovdje na Sabor u dopodnevne termine kad je televizija i de facto provodi kroz Sabor te male pa čak i kvalitetne pomake za koje smo i mi glasali. Ovaj zakon je već izglasan, da se zna, samo se nešto dopunjuje. Ali znate što vi, omču hrvatskom narodu koju provite HERA-u da će mu povisit cijenu struje i plina, ne što će mu povisit, to nije ni važno, nego što će mu ubuduće određivat cijenu neki tamo Mate, Stipe, Jure u ime partije, a vi ćete reći da s tim nemate veze. To je bit, vi privatizirate HEP i struju će prodavat pet ljudi ili tri čovjeka pošto ih volja i uvozit odakle hoće i bit će gore nego što je bilo u HEP-u zbog kojeg su sad suđenja. Eto to je bit stvari, a to vi skrivate od hrvatskog naroda, to provodite na nelegalni način… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Nego nesaborski način i to je što ova država ide u propast zbog takvog pristupanja vladanja Dragica (SDP)** Kolega Marasoviću molim vas, svaki puta… … /Upadica Marasović: Nemojte me isključivat./… Ne isključujem vas nego kažem svaki puta govorite dulje od dvije minute, to je nekorektno prema drugima, javite se za raspravu pa ćete imati 10 minuta. Odgovor na repliku kolega Stazić. Kolega Marasoviću, prvo hvala na komplimentu zbog mojih govorničkih vještina ali mislim da malo pretjerujete. Drugo, odbijam vašu primjedbu o nekorektnosti, toliko nekorektan nisam. Ministar je u svom uvodnom izlaganju rekao rečenicu da ovaj zakon neće otvorit radna mjesta, u svom uvodnom izlaganju i ponovio je nakon toga još sigurno 7 puta. I treća stvar, sad raspravljamo o poticanju zapošljavanja, a ne o HEP-u, o prodaji HEP-a. Kad god nemate šta prigovoriti meritumu stvari vi počnete pričati okolo naokolo o bilo čemu. Sljedeća replika, kolegica Jadranka Kosor. Izvolite kolegice. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo ja mislim da je dobro da mi malo se zaustavimo u raspravi oko ovoga zakona i da raspravljamo i da polemiziramo i o načinu na koji raspravljamo. Kolega Stazić kaže da se hoće prigovorit da bi se prigovaralo i da se ovdje prigovara zato što se nema drugih argumenata. Kolega Staziću, zapravo cijeli svoj saborski mandat kao zastupnik oporbeni do sada vi ste zapravo izgradili upravo na takvom načinu raspravljanja. Ja se ne mogu sjetiti apsolutno nijedne vaše rasprave dok sam bila članica Vlade, pogotovo kad sam bila predsjednica Vlade gdje vi niste ne žestoko kritizirali nego sa omalovažavanjem, sa ponižavanjem, sa ironijom, sa nevjerojatno puno sarkazma govorili o tome što je radila Vlada Republike Hrvatske. I sad kad govorite o tome i prigovarate oporbi da nešto kritizira ja vas podsjećam možda na 2, 3 primjera. Zakon o radu – niste ga htjeli ni podržati, ne samo to niste htjeli niti odšutjeti da mi Zakon o radu promijenimo u tim minimalnim dijelovima nego ste dapače i ovdje i ovdje govorili, vrijeđali i zakon nismo promijenili. Zakon o mirovinskom osiguranju smo promijenili, niste ga htjeli podržati. Dapače, tada ste govorili da čim dođete na vlast da ćete ga promijeniti, a sad govorimo čak o povećanju dobne granice do 67 godina. Smanjenje parafiskalnih nameta koje smo mi evo proveli kao jednu od mjera programa gospodarskog oporavka i cijeli program gospodarskog oporavka bio je neprekidno napadan u ovoj sabornici. Dapače, u 2010. kad smo program počeli provoditi i kad su se vidjeli prvi rezultati vi ste tada tražili, i vi kao zastupnik, moju smjenu sa čela govoreći ništa se ne događa, ništa se ne događa i sve je prah i pepeo. Na kraju vi kažete i postavljate pitanje kad je počela rast nezaposlenost ova o kojoj danas govorimo? Znači, više od 325 tisuća nezaposlenih. Pa počela je rasti, kad govorimo rast je nešto i rast je povećanje jel'. Dakle, od kraja našega mandata do danas nezaposlenost se zaista povećala i osobito je rasla evo u vrijeme turističke sezone kad obično i uvijek dosada u samostalnoj Hrvatskoj pada. I to su argumenti Uvažena kolegice Kosor uvijek sam nastojao govoriti argumentirano. To nije uvijek bilo lako slušati drugoj strani, ja to priznajem. Jest, tražio sam i vašu smjenu dok ste bili predsjednica Vlade, ali sam je tražio zato što sam mislio da je vaša Vlada loša. A da sam ja bio u pravu, a ne vi dokazali su građani koji su vas smijenili na izborima. Nije bilo uvijek ugodno slušati što sam ovdje govorio. Dok je Sanader bio premijer tražio sam da se ispita odakle mu imovina, odakle je kupio kuću, odakle je kupio satove. Dok sam ja to tražio vi ste ga ovdje branili i govorili da ja govorim bez veze, da širim mržnju, da govorim neistine, da napadam bez ikakvih argumentacija kao što mi to prigovarate i danas. Vrijeme međutim gospođo Kosor pokazuje da sam ja bio u pravu. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče ako sam vas dobro razumio rekli ste lud čovjek nije razumio ono što ministar govori. Pa mislim da to baš nije primjerena izjava, netko možda nekoga i ne razumije, ali nije zato lud. Mislim da je to krajnje nekorektno pogotovo za ovo gdje raspravljamo. Što se tiče toga da li raspravljamo, da li se držimo teme? Pa koliko puta i jedna i druga strana se nije držala tema ali tu je predstavnik Vlade i ta politika zapošljavanja je usko vezana uz sve ove teme koje su se ovdje spominjale. Ali vi ste sad promijenili temu, vi ste sad okrenuli na povijest što ste govorili za Sanadera kad je bio na vlasti. Pustite to. Što građani očekuju? Zar očekuju replike i prepucavanja? Između ostalog očekuju i replike i prepucavanja, ali očekuju da vladajući čuju ono što govori oporba, da ponekad i uvaže ono što govori oporba. Normalno ne očekuje nitko da to bude uvijek, ali pogledajte si fonogram zapisnika kad smo zadnji puta raspravljali o ovom zakonu. Ovo što sad se radi to je bilo predlagano od strane oporbe. Dragica (SDP)** Hvala. Sljedeću repliku ima kolega Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine potpredsjedniče niste trebali ulagati toliki trud da branite ministra Mrsića, zaista on je jako dobar u tome da nas evo i danas uvjeri da on zapravo sa ovom brojkom nezaposlenih što može, nema veze i nema ništa, da njegove mjere tu ne mogu ništa i da sa stanjem u gospodarstvu zapravo nema ništa. To je vjerojatno točno. Njegov je zaista resor toliko ograničen pa da se kao ministar ne osjeća odgovornim za sve ovo što je, ali je odgovoran kao član Vlade. Pa kad on već nikako nema veze sa tim tko će stvarati radna mjesta u Hrvatskoj dovedite nam nekoga tko je odgovoran za to onda. Tih nema. Pojavi se eventualno dva puta godišnje kada je aktualni sat kojega jedva jedvice uspijete organizirati. Dovedite nekoga tko će odgovoriti na pitanje recimo samo ovo, hrvatska bi industrija mogla pobjeći u Srbiju zbog jeftinijih energenata. Koliko će tisuća radnih mjesta biti izgubljeno zbog toga? To ministar Mrsić s tim kao ministar ovog ministarstva možda i nema veze, ali kao član Vlade zasigurno ima. Dovedite nam nekoga s kim ćemo o tome razgovarati, o stanju gospodarstva, zbog čega se gube radna mjesta u gospodarstvu, zašto se donose ovakvi zakoni kao i onaj jučer na kraju krajeva o energetici koji će upravo uzrokovati daljnji pad konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Nemamo kome govoriti, moramo govoriti o ovim stvarima čovjeku koji je ovdje. I dobro da je. Hvala.

Kolega Stazić je dobro rekao ovo je stvarno zakon kojim se popravljaju nespretnosti, ispravljaju nepravde u jednom zakonu koji se donio prije što nije bilo potrebno, ali ajde napravljeno je i dobro da se uvidjelo da ima rupa i da te rupe treba Nažalost čitav ovaj zakon je na neki način krpanje rupa u brani prstima. Znate kak se ono u Holandiji radilo jel? onaj dečko prst u rupi da brana ne pukne. Ali ova naša brana ima previše rupa i o tom danas pričamo. Naravno, da je čitava stvar počela u pljačkaškim vremenima, u pljačkaškim vremenima od 95. nadalje i da nam sad ceh dolazi na naplatu, o tom isto pričamo danas. Nažalost isto tako vaša Vlada je obećala rokove, niko ih nije silio, niko nije silio prvog potpredsjednika da kaže, ako do rujna ne krene, evo odo ja. Međutim, rokovi su obećani. Svjetla budućnost je po definiciji uvijek u budućnosti, inače ne bi bila to što jest. Ja sam se toga naslušao, imam dosta godina i dugo pamtim, naslušao sam se te svijetle budućnosti dosta puta u raznim oblicima i po raznim definicijama. Naša djeca danas, danas traže budućnost, danas traže budućnost inače odlaze u Kanadu. Svatko od nas ima nekog takvog u kući ko se sprema otići u Kanadu. Te rupe, te velike rupe treba zakrpat, ovo naravno treba napraviti i podržat ćemo to, to je dobro i pametno, uopće nije dilema. Ali danas razgovaramo o tim velikim rupama i taj razgovor se treba vodit, kad već nije službeno ta tema Hvala lijepa kolega Vuljanić. I zadnju repliku kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Stazić stvarno mi nije jasno čemu toliko žući, nervoze u vašoj raspravi? Mogli bi sada izvaditi neke vaše rasprave o temama o kojima se u ovom visokom domu razgovaralo prije 3 godine, a s tim temama ova Vlada danas ima itekako problema. Pa da se vidi kako ste vi prije 3 godine ocjenjivali neke probleme, oćemo oko prava o kolektivnih ugovora, oćemo o tome da je 80% proračuna zadano i da bez kresanja nekih prava, izmjena zakona nemoguće promijeniti proračun, sjetite se što ste govorili iz ovih klupa. No, vi ste bili oporbeni zastupnik i vaš je pravo bilo da tako govorite. Zato mi nije jasno zašto si vi uzimate za pravo da docirate nama o čemu ćemo govoriti? Kolegi Marasoviću ste rekli da ne smije spominjati neke stvari, jer to nije tema, međutim vi kad ste u svojoj replici odgovarali kolegici Kosor onda ste se dirnuli nekih stvari koji ama baš nemaju nikakve veze s ovim. Bez obzira što vi mislili, ali ne možete zabraniti niti jednom oporbenom zastupniku da ne kaže da svaki dan se povećava broj zaposlenih za 1000. I da svi sa svojom raspravom na ovaj ili onaj način želimo naprosto pomoć Vladi da se taj trend zaustavi. Isto tako jučerašnja rasprava. Pa ne možete reći da nije bilo pozitivno od strane oporbenih zastupnika ako smo tražili da se iznađe mogućnost da se ovi zakoni s kojima će se dizati na ovakav način i neko drugi će postat odgovoran za dizanje cijena osnovnih energenata Hrvatskim građanima, da se pokuša naći načina da se to prolongira. Pa ne možete reći da je to nešto što oporbeni zastupnici ne bi smjeli raditi? Vi ste danas, što je inače totalno neuobičajeno, i vi ste u ovom Saboru dugo kao i ja, pa nikada se baš nije dogodilo da je neko na jednoj ovakvoj točki iako vrlo važnoj, donio odluku da nema pauze i da se radi ovako cijeli dan. To je obično bio, pa čak i kad se raspravljalo o Saboru, klubovi i oporbeni i vladajući su se dogovorili da zbog, i broja prijavljenih itd. da se raspravlja cijeli dan. Prema tome, mislim da malo više međusobnog uvažavanja će dovest do toga da možemo kvalitetno raspravljati, a o tome da vi nama prijetite prstom, hoćemo li mi podržati ili nećemo zakon… **Zgrebec, Dragica rekli o tome što hoćemo. Na kraju krajeva vidjeli ste i sami u proteklim glasovanjima da uvijek zakon koji je bio dobar i da se prihvatili određeni prijedlozi i sugestije HDZ-a, a HDz je podržao taj zakon. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Hvala, molim vas još jedanput držite se vremena. Vrijeme se mjeri, vidite na ekranu. I odgovor na repliku, kolega Stazić. Pa kolega Šuker, ja najprije uopće nisam nervozan, drugo nisam ni žučljiv. Ja se, ja i ne dociram, kako ćete vi raspravljati i cijeli vaš klub, to je potpuno vaša stvar. Ja se samo čudim i ne mogu se načuditi da stranka koja se nalazi na sudu zbog korupcije i oštećenja državnog proračuna, Vladi koja ju je naslijedila prigovara da nema dovoljno novaca da potiče ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Tome se čudim i to je moje pravo. Ali, ja vas uvjeravam kolega Šuker ne čudim se tome samo ja, tome se čude gledatelji ovoga prijenosa. Hvala vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Šuker izvolite. Kolega Stazić je povrijedi Poslovnik ili opet govori o nečemu o čemu se danas ne raspravlja u ovom Saboru. Kolega Stazić ako ćemo ovako raspravljati, vrlo bitan je hranidbeni lanac SDP-a. Kolega Stazić je odgovorio na repliku vašu i nije bilo povrede Poslovnika i upućujem vas na Poslovnik Hrvatskog sabora. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je Božidar Kalmeta. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa svakako da se ovaj zakon ne može

pada industrijske proizvodnje. I zato nije čudo da i normalno je da kolege kad govore o ovom zakonu malo i prošire temu i da onda spominju i neke stvari za koje smatramo da ih treba spominjati. Jer nismo mi rekli da će, ne znam, investicije krenuti u 3 mjesecu, pa onda da će u 6, pa onda u 9, a danas čujemo da će 2013. Prema tome mi bi voljeli da je to tako i nama nije drago što to nije tako, u to budite uvjereni. Svi bi mi voljeli da je to tako, da je ulaz stranog kapitala veliki, da imamo privatnih investitora jer gospodarski rast u ovoj zemlji moraju nositi privatni investitori. I mi bi to voljeli, ali ne možemo prešutiti ako pročitamo u novinama da je za pad investicija dakle nije kriva ova Vlada uvijek je kriva prošla Vlada. E pa sada bi mi trebali to prešutiti i to ne spominjati i onda bi to bilo u redu. A ne bi se ni vi tako ponašali zato dozvolite da je potrebno reagirati i da reagiramo. Nema, investicija nema zato nema pozitivnih očekivanja. Pozitivna očekivanja je jedan vrlo važan ekonomski pojam u gospodarstvu i i u ekonomiji i kada su u pitanju potrošači i investitori i svi ostali i to je ključan problem. Mi jesmo izgubili izbore, građani su od vas imali velika očekivanja. Izbori su završili kako su završili dakle pobjedom ali danas više tih pozitivnih očekivanja nema. Nije nam ni to drago. Ja vam iskreno

i rasta BDP-a i svega ostaloga. Da ne govorim da ima već nekih investicija koje već postoje pa se pokušavaju zaustaviti. No sada nešto o zakonu. Ja sam o ovom zakonu govorio i kada smo govorili zadnji puta o Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i moram kazati da je dobro što se skraćuje vrijeme vođenja u evidenciji sa 90 na 30 dana, o tome sam govorio prošli put mislim da je to dobro i da se ograničenje od 1 godine staža u mirovinskom osiguranju zamjenjuje ograničenjem od 1 godine staža u zvanju za koje se nezaposlena osoba obrazovala. To piše ovdje u obrazloženju i to je dobro u ovim izmjenama zakona i također postoji potreba potpisivanja trajanja stručnog osposobljavanja duljeg od 24 mjeseca zbog … trajanje pripravničkog staža propisano do 36 mjeseci. Dakle, što se tiče samog zakona izdvojimo sada iz svega skupa, a zakon je kao što je već rečeno ovdje mjera koja se koristi kada nema otvaranja radnih mjesta, onda je ove dvije promjene u zakonu su dobre. Ja bi međutim imao još nekoliko prijedloga vezano isključivo za ovaj zakon, a to je sljedeće, dakle rekao sam da je dobro da se ovo povećava sa 24 na 36 mjeseci, međutim imamo osoba koje su koristile ovo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i koje koriste to još i danas, a godina dana im je malo recimo za polaganje stručnog ispita kod geometara, kod inženjera građevinarstva pa i kod nekih obrtničkih zanimanja za majstorski ispit itd. nedovoljno je 12 mjeseci ovakvog stručnog osposobljavanja nego treba više. I zato za one buduće koji će ovo koristiti je to riješeno. Ali što s onima koji su sada to koriste po onom starom ili su već iskoristili? Ne bi bilo loše i njima u ovom zakonu omogućiti uključiti ih da mogu koristiti sada ovo do 36 mjeseci. Dakle to je jedan moj prijedlog koji mislim da bi bio dobar da se čini mi se da je to članak 4., tako je da se tu doda piše 24 mjeseca zamjenjuje se riječima 36 mjeseci, bilo bi dobro da se doda i za one koji su to već iskoristili ili sad koriste po starome, a ne mogu za to vrijeme koje je do sada bilo 12 mjeseci polagati stručne ispite itd. Drugo, da se osobe recimo koje imaju evidentirani radni staž u radnoj knjižici, da se za osobe koje imaju evidentirani radni staž u radnoj knjižici primjeni isto plaćanje 100% troška kao i za osobe bez radnog staža u radnoj knjižici odnosno plaćanje za mirovinski staž i zdravstveno osiguranje 100% iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i za one koji nemaju evidentirani staž. Naime, ako imamo nekoga koji ima npr. jedan dan radnog staža ili 10 dana radnog staža poslodavac mora za njega plaćati 350 kuna mjesečno zdravstvenog osiguranja pa onda poslodavac uvijek hoće uzeti onoga tko nema niti jednog dana radnog staža jer za njega ne mora plaćati ovih recimo 350 kuna mjesečno tako da ovi koji imaju 10, 15, 20 ili mjesec dana radnog staža su ovdje u neravnopravnom položaju u odnosu na one koji nemaju niti jednog dana radnog staža. Nadalje, mislim da dobro tu je i rečeno ali mislim da je ova naknada od 1600 kuna

I još bi jednu stvar trebalo voditi računa, a to je imamo situacije da neki recimo diplomirani ekonomist koji koristi ovo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da ga negdje prime pa on onda ne znam tamo nosi vreće ili radi neke poslove za koje nije ustvari … može ih raditi jasno ali ako je primljen kao diplomirani ekonomist onda bi bilo dobro da radi ne znam u računovodstvu ili da radi negdje u čemu je struka a ne u nekakvom drugom poslu koji će mu poslodavac dati, a to se događa. I zadnje, pitanje vaučera o tome je bilo dosta govora. Ja mislim da također da vaučeri nisu loši pogotovo u kampanjama, u kampanjama, a zato su i napravljeni jer je u poljoprivrednim kampanjama raznih berbi kada se koriste radna snaga 30, 40 dana pa i u ribarstvu negdje. Ja mislim da je to dobro jer će se s tim će se ipak suzbiti onaj rad na crno u kampanjama, mada moram kazati da razgovarajući s nekim ljudima koji koriste te vaučere i koji rade u kampanjama, jasno je bilo više volje da ih se primi na određeno vrijeme nego da rade preko vaučera. Oni bi voljeli ponavljam da ih se primi na određeno vrijeme jer onda računaju možda i ostanem itd. A vaučeri su vaučeri, nisu loši u kampanji ali evo htio sam prenijeti mišljenje ljudi koji rade na takvim poslovima gdje oni jasno uvijek … radni odnos nego vaučere. Evo toliko, nekoliko prijedloga za koje smatram da kad bi se uvrstili u ovaj zakon da bi zakon bio bolji. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijep gospodine potpredsjedniče. Pa ova sabornica najbolje govori o svemu. Nema predstavnika Vlade i sad sva ona retorika koju je kolega Stazić maloprije izrekao naprosto pada u vodu, a kolega Kalmeta vi ste rekli da nema investicija, … jedan krivi pojam investicije, krive pretpostavke zašto bi investicije trebale doći u Hrvatsku su dovele do ovoga do čega su dovele, da praktički u prvih 9 mjeseci nemamo uopće investicija. Međutim, kad vi nekome tko uloži novce u Republiku Hrvatsku uvedete retroaktivno poreznu dividendu i naplatite mu unatrag 5 ili 10 godina porez na dobit koji ona čak nije niti izvukao nego ostavio u svojoj tvrtki i koristio to kao obrtna sredstva tijekom tih svih godina i sad zbog toga što nije izvukao ta sredstva vi ga lijepo kaznite, lupite što bi naš narod rekao i uzmete mu novce, logična stvar da svatko gleda sa strane i misli što će meni biti sutra ako investiramo Hrvatsku, ako budem imao dobit, kakav će opet zakon biti, tim više što je ovo nešto što se ponavlja, što je ova politička koalicija napravila i 2000. Dakle nije to nešto što se nije dogodilo, oni su 2000. napravili istu stvar i to šalje jednu negativnu poruku investitorima. Druga stvar, dati negativno mišljenje za poslovanje u prethodnoj godini jednoj neovisnoj financijskoj agenciji kao što je HANFA zbog nekakvih paušalnih razloga isto je nešto što negativnu poruku prema svim investitorima. Ali kako investirati u Hrvatsku, u zemlju u kojoj Vlada daje negativnu ocjenu za nezavisnu agenciju koja kontrolira kompletan nebankarski financijski sektor, a kad pogledate razloge, razloga stvarno da se trudite da gledate sa trostrukim povećalom ne možete naći razloga. Zašto, jedini razlog da se … zašto je došlo do smjene u upravi HANFA-e, dakle to je to. A što se tiče ovog zapošljavanja mladih ljudi, naših mladih kolega bez radnog staža da bi dobili staž, a koja korist je od toga ako jedan diplomirani pravnik, jedan diplomirani inženjer, jedan diplomirani ekonomist ode negdje raditi i ne radi uopće posao za koji je školovanje platila država.

To je čisto ponižavanje i visokog školstva u Hrvatskoj i čisto ponižavanje tih mladih ljudi koji su se itekako trudili da završe fakultet. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala, shvatili smo. Sljedeća replika, Branko Bačić. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kalmeta je u svom izlaganju rekao … što je javnost u Hrvatskoj, hrvatski građani očekivala od ove Vlade to je da pozitivne mjere koje bi potakle investicije, koje bi potakle zapošljavanje i kako se to nije dogodilo mi danas ovdje u Saboru, a gdje drugdje kao saborski zastupnici imamo pravo govoriti o tome. Pa ću na tom tragu kolega Kalmeta reći jedan primjer koji će prilično … oslikati to što ste vi rekli. Naime, ova Vlada je naslijedila zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stabilnih kredita. Prema tom zakonu u svega nekoliko, tri mjeseca prodano je 2250 stanova, dakle 2250 mladih obitelji je kupilo stanove u svega tri mjeseca po tom zakonu. Prosječna starost tih obitelji je 31 godinu. ova Vlada umjesto da s tim projektom nastavi, da možda u godinu dana proda cjelokupni fond neprodanih stanova u Hrvatskoj i onda potakne nove investicije, gradnju novih stanova, potakne građevinski sektor koji je apsolutno na koljenima, Vlada taj zakon stavlja van snage i vraćaju se na zakon o društveno poticanoj stanogradnji iz 2001. godine prema kom je zakonu u 11 godina prodano 5500 stanova, dakle negdje oko 500 stanova godišnje. nije dobar, danas u ovim novim okolnostima nije dobar i neće polučit nikakav uspjeh i neće se prodavati stanovi, neće se potaknuti investicije u građevinarstvu. Evo to vam je taj jedan … primjer primjer kako nešto što je naslijeđeno dobro od prošle vlade se zaustavlja i otvara se nešto novo, odnosno vraća se na nešto staro što ne može polučit rezultate i zbog toga onda je i povećanje broja nezaposlenih i pad potrošnje, a onda samim time to se reflektira na sve sektore, a posebno na građevinski sektor. Sljedeća za raspravu Martina Banić. Izvolite kolegice. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici. Jedan od gorućih problema u Hrvatskoj je nezaposlenost. Jučer je više od tisuću ljudi ostalo bez posla, danas već više njih od 600, a svima njima moramo još i pribrojiti one koji rade, a ne primaju plaću. Taj broj znatno uvećava. Uz to svakako moramo podcrtati činjenicu kako je svaki treći nezaposleni mladi čovjek do 34 godine starosti. Nedugo smo imali priliku vidjeti istraživanje čiji rezultati su uistinu poražavajući. Iz Hrvatske želi otići 57% mladih. Istraživanje učinjeno na 500 ispitanika starosti od 18 do 25 godina, u pet velikih gradova: U Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu i pokazalo je kako 57% mladih razmišlja o odlasku iz Hrvatske u zemlje Europske unije radi studiranja ili zaposlenja. Ovo što sam navela je tragedija naše Hrvatske, tragedija ove vlade. Najveći broj mladih ne vidi perspektivu i razlog zašto ostati u Hrvatskoj. To svakodnevno čitamo u medijima ali i po društvenim mrežama gdje se osnivaju grupe u kojima mladi izražavaju svoje nezadovoljstvo i govore o odlasku iz Hrvatske. To je naša stvarnost. Mladi, obrazovani ljudi smatraju da nemaju perspektivu u Hrvatskoj. Stoga su potaknuti trenutačnim stanjem u zemlji odlučili uzeti stvar u svoje ruke osnovali grupu na facebooku pod nazivom "Mladi napustimo Hrvatsku". Grupa je u manje od 24 sata prikupila više od 12 tisuća lajkova. Što je toliko glasna sirena za uzbunu da je vladajući moraju čuti i reagirati dok ne bude kasno. U samoj se grupi mogu naći savjeti kako i gdje otići iz Hrvatske. Služi kao svojevrsna grupa potpore svim onim mladim ljudima koji su odlučili napustiti Hrvatsku. Kolegice i kolege pitam sve nas da li je to ono što želimo? Trenutno jedna od rijetkih opcija je zapošljavanje preko mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 1600 kuna. Vjerujem da smo svi svjesni da 1600 kuna nije dostatno za samostalan život mlade osobe jer svjedoci smo svakodnevnih poskupljenja cijena grijanja, plina, struje, hrane, a sva ta poskupljenja ne zaobilaze nitijednog građanina RH pa tako ni jednu mladu osobu. Pitam se što dobivamo zapošljavanjem za otprilike 10 kuna po satu? Produžavamo ostanak kod roditelja, kasnije stupanje u brak, smanjivanje nataliteta i uopće odluke o zasnivanju obitelji. Čuli smo da se mjerom o kojoj danas raspravljamo zaposlilo više od 7 tisuća mladih. I tu moram kazati da su studenti Filozofskog fakulteta s pravom upozoravali na ono što će se dogoditi primjenom zakona. Podsjetit ću na dio pisma kojeg su uputili ministru Mrsiću. Citiram, "Ono što je možda i najvažnije najavljeni zakon uopće ne može smanjiti nezaposlenost, upravo suprotno može je samo povećati. On poslodavcima omogućuje da određenu količinu rada delegira nezaposlenim pripravnicima umjesto da za taj isti rad plaća svoje zaposlenike. Također, čak i da takvim zakonskim rješenjem osposobimo sve nezaposlene mlade u državi to ne bi značilo da za njih postoje radna mjesta. Zakonski prijedlog upravo ima zadatak maskirati raspravu o uzrocima nezaposlenosti u Hrvatskoj kao i o razlozima nemogućnosti otvaranja novih radnih mjesta. Namjera je vladajuće elite da ovim zakonom nezaposlenošću manipulira, da je statistički umanji, da fragmentira kategorije nezaposlenosti i stvori nove oblike nesigurnog i potplaćenog rada te na taj način međusobno antagonizira skupine radnika koje je onda lakše izrabljivati." To su kazali studenti Filozofskog fakulteta. I oni su bili potpuno u pravu kad su kazali da se zakonom manipulira nezaposlenošću, a da se pritom ništa ne radi kako bi se mladima osigurala budućnost u Hrvatskoj. Moramo se usmjeriti puno više na mlade i na perspektivu mladih u Hrvatskoj kako bi spriječili odljev mozgova. A ima li dugoročno smisla mjera od 1600 kuna na godinu dana? Mjera koja vodi povratku na Zavod za zapošljavanje kako bi poslodavac uzeo novog pripravnika. Izmjenama o kojima danas govorimo proširuju se odredbe zakona u smislu da svi nezaposleni koji imaju manje od godinu dana radnog staža u svojoj struci imaju mogućnost stažiranja, a mogućnost stažiranja proširujemo i na žene bez radnog iskustva. Mišljenja sam da su sve to isključivo populistički potezi bez pravog efekta. Zaključno želim istaknuti da je nužno što hitnije poduzeti korake koji će pokrenuti gospodarstvo, da je nužno voditi brigu o mladim ljudima, o mladim obiteljima a ne da čitam po medijima kako nas napušta 60 doktora znanosti jer za njih nema posla u Hrvatskoj. Kolegice i kolege kada bi ova mjera potaknula gospodarstvo uvjerena sam da bi svi zapljeskali Vladi, ali prema dosadašnjim efektima i smjeru kojim se krećemo pljesak ćemo prije čuti na Dinamovom stadionu. Hvala. Za riječ se javio u ime predlagatelja ministar Mirando Mrsić. Izvolite ministre. Poštovani potpredsjedniče, pa ja stvarno ne razumijem. Jel' ja sam prespavao dvije godine ili? Ta mjera je vaša, to je vaša Vlada vi ste bili glasnogovornica koliko znam tamo i ta mjera je bila i onda. Nismo ništa napravili drugačije nego smo je samo shvaćajući da u javnoj upravi gdje nije moguće zapošljavanje da je jasno da nakon godine dana te mlade ljude ne možemo zaposliti bilo nam je jasno da moramo otvoriti i privatni sektor gdje je mogućnost zapošljavanja puno veća, a shvaćajući u isto vrijeme da pripravnički staž koji je moguć zakonom da jednostavno se ne primjenjuje jer tvrtke nemaju ni za onih 50% koje moraju platiti ako država plati 50%. I to što citirate je bila jedna rasprava sa mladima, mi smo proveli puno rasprava sa mladima i upravo smo sada u jednom procesu dogovaranja između Ministarstvo, HZZO-a, mreže mladih Hrvatske o tome kako ćemo dizajnirati mjere baš za mlade, a ne obrnuto da mlade uklapamo u mjeru nego jednostavno da da dizajniramo mjere za mlade. I mislim da ćemo na tom području donijeti neke nove odluke. Ali mi stvarno nije jasno kritizirati mjeru u kojoj je vaša Vlada to isto radila samo u ograničenom području a mi smo to ekspandirali i proširili i dali 1600 kuna, u ono vrijeme niste dali ništa nego je to bilo potpuno besplatno. Prema tome, kritizirati da s time nekoga plaćamo, to nije plaća i ne može biti plaća, to je naknada za one troškove koje imate zato što idete raditi. Ali to nije bilo prije, u vaše vrijeme nije bilo ni toga. Mi smo se odlučili i dali smo 1600 kuna. Prema tome, ne razumijem ali dobro u politici je sve moguće pa i to. Ali kažem malo dostojanstva u svemu tome da ne kritiziramo neke mjere. Ja sam i rekao da tu mjeru smo baštinili od prije, da smo je samo ekspandirali i redizajnirali kao što ćemo neke mjere redizajnirati na drugačiji način, ali mjere su tu. I što se tiče diskusije zastupnika Kalmete, u članku 8. smo naveli da zahtjev za ostvarivanje prava poslodavaca i osobe koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa podnese li do dana stupanja na snagu ovog zakon, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do tog do tog dana, ako ovim zakonom određeno pravo nije određeno na povoljniji način." Prema tome, ako je neko u 12 mjeseci, a treba mu s 24 mjeseca za to da položi staž i ovo, produžit će mu se u 24 mjeseca i zato smo i stavili tu odredbu. Hvala. Sljedeći za raspravu Josip Borić. Izvolite kolega. evo već sam danas govorio o brojci nezaposlenih, ona je dostigla prosjek negdje oko 1040 dnevno. Dobro je, evo da nam ministar gotovo svaki tjedan dolazi u Sabor. Bio je prošli tjedan, evo imamo ga i ovaj tjedan i moram priznati i ja kao saborski zastupnik da je zaista primjetan njegov trud kao ministar u Ministarstvu rada za koje nisam siguran da li ga je dohvatilo ili ga je zaista kao ministar i htio. Da je zaista ministar često u Saboru je jedan od rijetkih koji ovdje cijeli dan brani svoja djela, kažem cijeli dan brani svoja djela. Kao doktor, kao specijalista vjerujem da je bio i dobar učenik i student i da problem teorije ili učenja nije problem za vas ministre i vjerujem da ste vi to u ovih 9 mjeseci i u vašem ministarstvo i riješili. Zaista vi nama danas ovdje, ima nas malo, ali teoretski najviše znate o svim ovim zakonima o kojima ste govorili, i iz mirovinskog djela i o zakonima o zapošljavanju itd. Međutim, možda ćemo se složit možda i nećemo, teorija ne rješava nezaposlenost, bez obzira na trud. Slušajući vaše izlaganje danas, 25 minuta ste nam govorili o zakonu i aktivnim mjerama zapošljavanja, a onda ste na kraju rekli sve i jednu bit u jednoj rečenici: "Aktivne mjere zapošljavanja neće riješiti problem zapošljavanja ili nezaposlenosti.". Bili ste iskreni i rekli istinu koja je u sekundi poništila sve rečeno u onih 25 minuta, a bojim se i puno toga izrečenog u proteklih 9 mjeseci. Zato postavljam pitanje ministru. Zašto ste na sebe preuzeli ulogu koja možda i nije vaša, koja možda i nije vaša? Da vas možda frustrira ova brojka nezaposlenosti i da silnom brojnošću mjera mislite da možete zaustaviti brojčanik koji mjeri nezaposlene dok isto ne sekira one koji vam vlastitim aktivnostima svakodnevno taj isti brojčanik ubrzavaju do usijanja. Mislim ovdje na Ministarstvo gospodarstva i na Ministarstvo financija. Znajući ovo što sam vam rekao, pitam vas jeste li možda barem na trenutak u ovih 9 mjeseci pomislili da vam ovo možda i ne ide i da je možda bolje odustati? Jer zaista su nam ovdje u brojnim raspravama po pitanju zapošljavanja, po pitanju rada revolucionarno predstavljane mjere. Međutim, kad se samo taknemo nekih od njih kako što je onaj čuveni, čuvena mjera o stažiranju ili volontiranju koja je trebala zaposliti ili uključiti oko 10 tisuća ljudi, ona nije ni izbliza toliko ispunila. Kada čitamo, evo jučer, da svega jedna tvrtka koristi mjeru, a tisuće su u istim ili sličnim problemima. Znate li gospodine ministre da je oročena štednja građana u 9 mjeseci 2012. godine iznosila 283 milijarde kuna, da je već za 3 milijarde u odnosu na ono što smo imali na početku godine. Najveći rast u proteklih 15 godina. Da je oročena štednja gotovo 130 milijardi kuna. Da padaju svi krediti i građanima i pravnim subjektima po svim vrstama. Da li vas ovi podaci, ne samo vas, nego i nas ovdje malobrojnih, ali i hrvatsku javnost, upućuju na nešto? Jesmo li spremni prihvatiti tvrdnju da je ova silna porezna presija i povećanje cijena uslijed rekordne inflacije, poskupljenja svih energenata po rekordnim stopama kod građana i poduzetnika izazvala strah za budućnost i natjerala ih na štednju svega, a najviše kuna. Iznos investicijskog ciklusa u ovoj godini, posebno stranih ulaganja 4 je puta manji nego prošle godine, svega 154 milijuna eura, najmanje od 1996. godine. Zašto investitori ne žele ulagati te otvaranjem radnih mjesta vas učiniti uspješnijim ministrom? Novaca kako vidimo i kako sam rekao ima, kapital nije problem. Postoje brojni poticaji, doduše komplicirani i možda nedovoljno poznati kako tvrdite, pojednostavili ste i procedure, ali investitore jednostavno ne žele. Da li je to slučajno ili nije? Gospodo stanje straha kod građana i nesigurnost kod investitora uzrokovana novim paketom poreznih zakona od kojih neki djeluju čak i retroaktivno, najveći PDV u regiji od 25%, drastično poskupljenje troškova investiranja, najskuplji energenti u regiji i Europi po standardu života učinili su učinili su vas ministre neuspješnim, a one koji su svojim mjerama tu tituli vama osigurali, medijska Hrvatska, kažem medijska, ne ona stvarna naziva super junacima našeg vremena. Trenutačno su procesi ulaska države i banaka u imovinu posrnulih poduzeća, u imovinu zaduženih građana u tijeku, najavljen je porez na imovinu. Možemo li se složiti da će ti potezi koji se najavljuj dokrajčiti ono malo hrabrih investitora u njihovim namjerama da opstanu i rade na ovim prostorima. Čuli smo da mladi odlaze. I na kraju da završim, u Americi predsjednik jednom godišnje podnosi izvještaj o stanju nacije, možda bi bilo dobro da i mi uvedemo takvu praksu u ovaj Dom i da to učini predsjednik Vlade držeći se vlastitih riječi koje je nebrojeno puta izgovorio, govoriti istinu i ne vratiti se na prošlost. Ja kada bih imao takvu priliku, nažalost nemam, počeo bih sa tvrdnjom da stanje nacije nije dobro, a i ne sluti na dobro. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći Domagoj Milošević, nema ga, gubi pravo na raspravu. Ante Babić izvolite kolega. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre. Program ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, s Konačnim prijedlogom zakona Vlada želi redefinirati pojam nezaposlene osobe bez radnog iskustva kako bi se omogućili stručno osposobljavanje i osobama koje su ostvarile više od 1 godine staža u mirovinskom osiguranju. To pravo na olakšicu u zapošljavanju traje 2 godine. ne znam u čemu je razlika jer je tako bilo i do sada. No, najsvježiji podatak o broju nezaposlenih na današnji dan iznosi 324 tisuće 990 nezaposlenih. Koncem mjeseca rujna zaključeno je sa 311 tisuća i 100 nezaposlenih što znači da je ovih 17 dana mjeseca listopada broj nezaposlenih povećan za 13301 osobu. Ako se uzme u obzir da je od tih 17 kalendarskih dana u mjesecu listopadu bilo 13 radnih dana proizlazi da je svakog radnog dana broj nezaposlenih porastao za 1023 osobe, što znači da je svakog radnog sata broj nezaposlenih nažalost rastao za 128 osoba odnosno ako to zbrojimo sa ovom sjednicom koja traje otprilike 4 sata nekih 512 osoba samo danas To je problem o kojem hrvatska javnost i hrvatski građani očekuju jednu ozbiljnu i temeljitu raspravu te hitne mjere za zaustavljanje tog akceleracijskog trenda porasta nezaposlenosti u RH. ako ako se nastavi rast nezaposlenosti ovim tempom do konca godine broj nezaposlenih povećat će se za preko 50 tisuća čime će ukupan broj nezaposlenih do konca godine doseći brojku od skoro 380 tisuća nezaposlenih što i najveći pesimisti nisu predvidjeli. Prema tome i u tom smislu ova Vlada zahvaljujući svom činjenju ili bolje rečeno nečinjenju nadmašit će u pokazateljima u boju nezaposlenih i najpesimističnije prognoze ekonomskih analitičara. Ono što sam gledao i u programu Vlade RH za ovoga mandata u gospodarskoj politici i zapošljavanju stoji sljedeće: "U teškoj gospodarskoj krizi s kojom je Hrvatska suočena nužno je pokrenuti gospodarski oporavak i novo zapošljavanje. Taj će cilj Vlada ostvariti kombinacijom mjera gospodarske, strukturne što će reći reformske te razvojne i socijalne politike kroz gospodarski rast i novo zapošljavanje". Reći ću i ono što su govorili i oni koji su govorili prije mene, a i dana sam to u replici govorio jednom od kolega da u mandatu ove Vlade pada sve ono što ne bi smjelo padati i to nažalost puno većom brzinom nego što su i ovi najveći pesimisti predviđali a to je pad BDP-a, pad investicija, stranih ulaganja, pad plaća i pad potrošnje. A što raste? Raste sve ono što ne bi smjelo rasti, a to su nezaposlenost, inflacija, cijene i porezi. Jedini možda pakt koji bi mogao preokrenuti ove trendove bio bi pad nažalost ove Vlade što će se neminovno dogoditi jer ona ne čini ništa što bi morala da zaustavi negativne trendove, a čini upravo ono što se ne bi smjelo činiti a to je da se trendovi preokrenu. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, kolega Kolar. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Pa kolega je nakon 9 mjeseci Vlade kukuriku pozvao u Saboru na pad Vlade nakon 8 godina vladavine HDZ-a u kojoj su se čuda događala ali doslovce čuda. 33 milijarde kuna duga u HAC-u, 500 milijuna duga u Gredelju. Jel taj dug nastao u Gredelju u ovih 9 mjeseci možda? Stanja u državnim poduzećima u kojima su bili vaši ljudi nema nijednog javnog poduzeća u kojem se ne vodi stečaj, pa sada vam treba kolega Šuker šaptati što ćete odgovoriti na repliku. 2008.godine dok je čitava Europa već bila u krizi mi smo tu slušali da krize kod nas u Hrvatskoj nema i neće se uopće događati kriza kod nas. I sada odjedanput nakon 9 mjeseci pokušaja izvlačenja iz ovoga gliba mi sada imamo poziv da Vlada da najbolje da ode. Ali to nije prvi puta danas i kolega Bačić je rekao najbolje je da Vlada ništa ne čini. Nevjerojatno, ali stvarno nevjerojatno ko da imamo vi amneziju. Nakon 8 godina postavljamo se ko da ste ostavili državu sređenu kao da je Švicarska i nakon toga smo mi došli, u 9 mjeseci smo uspjeli sve upropastiti, sve pada. Ja se samo bojim da su jedno jutro ne probudim i mjesec ne padne u moje dvorište. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kolar, 9 mjeseci, bolje rečeno 10 mjeseci je prošlo od parlamentarnih izbora i nevjerodostojnošću HDZ-a ova koalicijska vlast je dobila izbore. Tako su građani htjeli. Dobila ih je na krilima svega onoga što je obećavano i prije izbora, a i kod konstituiranja nove hrvatske Vlade. Ne treba amnestirati tu Vladu, u ovih 9 mjeseci se dogodilo puno toga što građani jednostavno ne prepoznaju kao svoj boljitak već im se događaju one stvari koje su danas više puta izrečene i ja bih sigurno bio najsretniji da do toga nije došlo. Ja bih bio sigurno sretan i među onima koji bi pohvalio rad ove Vlade, ali kroz nove investicije, nova ulaganja i sve ono što se zapravo i o čemu se govorilo na početku mandata ove Vlade. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo i u ove rane sate, ne samo u kasne mi malobrojni koji smo ostali raspravljamo o tako važnoj temi za hrvatske građane, za Hrvatsku državu kao što je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticanju zapošljavanja. Kada čitam ono što je komentirao mladi kolega, mladi SDP-ov jurišnik Hajduković i kad ponovim ponovo sve ono što je bilo proklamirano prije nekih skoro godinu dana, a to je da citiram, kaže za razliku od drugih dakle mi Kukuriku koalicija građane nećemo zaboraviti sljedeće jutro nakon izbora. Mi nudimo politiku strukturnih promjena, gospodarskog oporavka, s konačnim ciljem, a to je bolji životni standard građana. Pa bilo to razdoblje od 10 mjeseci, a ne nazire prema samim ocjenama vodećih ljudi u Kukuriku koaliciji poboljšanje ni za dvije godine, tri godine i čak i više od toga onda se pitam gdje je realnost ovakvih predizbornih obećanja. 5i također iz tog plana, a to su: investicije, industrija, izvoz, inovacije, integracije. Nema tu, nakon ovog ima samo jedno šesto i, a to je i nakon toga upitnik. I investicije znamo kolike su ove godine, nekih 150 milijuna eura. U odnosu na prijašnje godine dakle radi se o stalnom padu investicija. Industrija, gdje mi je to, o čemu mi pričamo, o industriji, u državi u kojoj je ona gotovo potpuno uništena. Izvoz, ako turizam i turističke usluge računamo u izvoz onda možda ali njega zapravo nema. Inovacije, pa zar je TE na ugljen inovacija. I na kraju integracije, a i tu smo dobili 10 novih točaka od Europske unije kao packu, jednu od nadam se posljednjih packi koje nam je zadala Europska pristupanja, ulaska, konačnog ulaska nadam se 1. srpnja 2013. I sad imamo na kraju poštovanog i uvaženog ministra i kolegu i po struci Mrsića koji evo u takvoj situaciji dakle potpuno obrnutoj od onoga što se mislilo i što se možda i htjelo i namjeravalo, dakle situaciji kada se gasi vatra, kada vrtoglavo raste broj nezaposlenih, kada se industrija ne miče s mrtve točke, ta tzv. industrija, kada nema investicija, evo onda kao izlaz u krajnjoj nuždi da se barem nešto ponudi onima koji su zapravo socijalno najugroženiji, nezaposleni, mladi, pa onda da kažem za sezonski rad u poljoprivredi itd. Ima jedan roman Honore De Balzaca, francuskog pisca koji se zove "Sjaj i bijeda kurtizana". Ja ne bih htio nikoga vrijeđati ali ako bi se to prevelo sjaj i bijeda partizana onda bi ovo predizborno obećanje bio taj sjaj, raskoš koja je obećana, bolji standard građana, veća zaposlenost, rast industrije, rast investicija, zamah gospodarski i na kraju ne želim reći da je ovo, kao sam već i prije ovoga naveo, bijeda je samo mjere koje su ono što kažu eto da se spasi što se spasiti dade. Jer kada pogledamo broj mladih, školovanih ljudi koji svake godine kada bi potpisali taj broj, a to je negdje oko 10 000 mladih ljudi odlazi u inozemstvo. Što će biti Hrvatska ako se ovako nastavi za 10 godina, biti će starački dom, najveći europski starački dom. Biti će potpuno uništena Hrvatska bez svog identiteta. Biti će jedan obični šoping centar, ako bude uopće imao tko i kupovati u tom šoping centru. Jasno je da kako je već rečeno ovdje klub HDSSB-a i te mrvice koje se nude putem našeg uvaženog ministra, zapravo mrvice jer kako sam i rekao neki su i u ovom 10-mjesečnom razdoblju vremenskom zaposleni na neodređeno, ali koji. HDZ je jedno vrijeme prebrojavao svoje odnosno djelatnike koji su bili otpušteni iz administracije ili su smijenjeni sa mjesta, on ih je prebrojavao pa je valjda bilježio pa su napustili to. Ja bih volio znati koliko je stranačkih kukuriku podobnih zaposleno u tom istom periodu, zaposleno, i na kojim mjestima u državnoj i lokalnoj administraciji, lokalnoj ili regionalnoj administraciji. No, mislim da taj podatak neću dobiti. I to na neodređeno. Dok onima ostalima ostaju evo ove mjere, vatrogasne mjere kojim će se barem pokušati donekle sanirati ovo zaista neizdržljivo stanje u državi Hrvatskoj, da ne kažem u državi Danskoj. E zato je ta, onaj sjaj i bijeda, sjaj obećani, bijeda iskazana realna. Jučer je bio dan siromašnih, svjetski dan siromašnih, mislim da imamo mi u Hrvatskoj što slaviti, ima puno ljudi koji ga mogu slaviti, odnosno obilježavati to nije slava nego obilježavanje. Bez obzira na to kako sam već rekao HDSSB će glasovati za ovaj zakon jer eto barem tim mladim ljudima koji se nisu odlučili otići iz ove naše prelijepe Domovine, barem onim ljudima koji pokušavaju krpiti kraj s krajem od prvog do prvog u mjesecu, barem se djelomično će im se olakšati evo ta mogućnost zaposlenja pa i sezonski ili pak za onih 1600 kuna na godinu dana ili na tri godine zavisno od stručne spreme i onog što je potrebno da bi se odradio taj propisani propisani staž. Nažalost evo, kako reče ministar, bez naših medicinskih djelatnika da sad ne navodim ponovno koje struke dakle unatoč tome klub HDSSB-a je izrekao da će glasovati za ovaj zakonski prijedlog u nadi da će se ipak pokrenuti onih … ne bi li krenulo i s drugim mjerama koje bi bile, koje bi same od sebe dakle koje bi postale zamašnjak zamašnjak od investicija industrije, izvoza i inovacija. Međutim, što to Hrvatskoj preostaje i gdje preostaje razvoj? Pa Hrvatska osim ovog velikog šoping centra jedne velike robne kuće u kojoj je uvoz, u tu robnu kuću, taj šoping centar njoj preostaje ono što ne stoljećima nego tisućljećima ima i u čemu je dobra, i u čemu može krenuti naprijed a to je ta naša poljoprivreda i naš turizam. Nažalost, za perjanice kukuriku koalicije čuli smo i jučer kad je bilo riječ o poljoprivredi. Ta ista poljoprivreda i poljoprivrednik su paraziti, samo se bore i gule za potpore i poticaje itd., takve smo riječi čuli, oni su paraziti ovoga društva. Umjesto da se shvati da naša poljoprivreda pa na nju naslonjena prehrambeno-prerađivačka industrija sa velikim hladnjačama može biti lokomotiva, a kada kažem poljoprivreda onda tu prije svega mislim na Slavoniju, Srijem i Baranju. Lokomotiva Hrvatske koja može povući sve vagone za sobom. I dalmatinski dio i primorski i sve ostalo. Nažalost, o tom segmentu i mogućnostima koje pruža milijun hektara neobrađenih površina koje pružaju mogućnosti da ima sreće i pameti navodnjavanja velikih … pa po dvije žetve u Slavoniji da imamo kao što ima Izrael u pustinji **Batinić, O tome nitko ne razmišlja. Nego evo prepustili su našem vrlom ministru da razmisli kako će ugasiti vatru sa ovih malo kuna koje će se moći podijeliti ovoj sirotinji. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu Ivan Klarin. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Dakle, ovaj zakon je donesen u svibnju 2012. godine i moram reći da je ispunio svrhu, a to je poticaj zapošljavanja mladih ljudi i mladih kadrova u našoj državi. Kod mladih ljudi posebno je interesantna mjera ovog zakona dakle za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te se ta mjera i pokazala najprihvatljivija kod mladih, mjera omogućuje stjecanje radnog iskustva za poslove koji ih očekuju nakon završetka njihovog školovanja. Broj od 2930 osoba koje su uključene u ovaj program ide u prilog činjenici da je mjera od velikog interesa za zapošljavanje mladih jer veliki dio njih ne bi u ovoj godini nažalost mogao ni naći posao što nije greška ni krivnja ni ovog ministarstva nego nekih drugih, a i opće gospodarske krize. Problemi koji se danas rješavaju da se te mjere otklone koje su u ovom zakonskom prijedlogu i onemogućavale dakle mlade ljude da se zaposle, a to je zbog razloga bilo kakvog bivšeg, prethodnog zapošljavanja na tzv. poslovima niže složenosti za vrijeme srednjoškolskog ili studentskog obrazovanja. Dakle, u Dalmaciji ne postoji mladi čovjek koji za vrijeme ljetne sezone, za vrijeme školovanja bilo srednjoškolskog ili studentskog nije radio na nekakvim poslovima u turizmu bilo da je konobario ili prodavao sladoled na plaži te danas zapravo ja mogu kao mladi čovjek razumjeti njegovu frustraciju kad se on na ovakve natječaje dakle nije mogao zbog te godine ili više prijaviti. Evo i ja sam za vrijeme svog školovanja radio dakle sezonske poslove i konobario sam, i prodavao sam sladoled na plaži i danas dakle da se idem zaposliti na temelju ove mjere koju pozdravljam od ministarstva, ja u tome ne bi uspio, što bi normalno bilo za mene dodatna frustracija. Imamo primjere i od poslodavaca, konkretno u Šibensko-kninskoj županiji porezna uprava je raspisala natječaj, dakle za zapošljavanje dvoje kandidata na temelju ovih mjera, nažalost oni su uspjeli, dakle samo jedno mjesto popuniti, a ostala radna mjesta dakle ostala su ne popunjena. Dakle, više od 20 kandidata u Šibeniku koji su se javili na temelju ovog zadnjeg natječaja kojeg je porezna uprava raspisala, dakle nisu uspjeli, nisu Pozdravljam ove mjere koje idu u smjeru, dakle da se stručno osposobljavaju, neće više biti uvjet dakle, poslovi te niže složenosti. Mladi imaju niz prednosti što se tiče ovog, dakle upoznavanje novog, a možda i budućeg poslodavca, stjecanje radnog iskustva, dakle nakon završenog školovanja, neko ko je završio ekonomiju će raditi u poreznoj upravi i normalno da će tu stječi uvjete, na kraju krajeva uvijek znamo da ako je neko godinu dana radio u toj službi, sutra kada neko ide u mirovinu, na porodiljni, da je on prva opcija, ta osoba, dakle mlada koja je radila u takvoj ustanovi i takvoj instituciji. Broj mladih koji je nezaposlen u Republici Hrvatskoj je uistinu velik, to smo čuli više puta i brojke. Ovo ministarstvo i ova Vlada za to nisu ni malo odgovorni, to ja odgovorno ovdje tvrdi, zato pozdravljam sve napore, pogotovo napore ministarstva i ministra Miranda Mrsića koji idu u smjeru povećanja broja zaposlenih. Moram biti svjesni činjenice da nije ovih mjera, ovih 2930 osoba u prošloj godini ne bi našli posao. Čijom krivicom to ćemo ostaviti nekim drugim? Hvala.

može sumirati osim par diskusija da je i poštovani zastupnice i zastupnici koji su ostali nakon ove druge rasprave, ispričavam se. Dakle, iz ovih diskusija moglo bi se iščitati da je zakon dobar. On ide u onom pravcu u kojem ide, dakle zakon nije, još jedanput da ponovim, intoniran tako da otvara nova mjesta, jer to nije njegov cilj. Dakle, cilj zakona je da osposobi ljude koji su u ovom trenutku nezaposleni za ono vrijeme kada se počnu otvarati radna mjesta. S druge strane, nije se desilo ono što se predviđalo da ćemo isporučiti mlade ljude velikim koncernima, da će pasti cijena rada, da ćemo dati mlade ljude kapitalistima itd., dakle to se nije desilo vidi se iz podataka koje mi imamo. Podaci su vrlo jasni, dakle do sada, do 30.09. ove godine mjere aktivne politike zapošljavanja je koristilo 35 914 osoba, mahom u području javnih radova, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i potpora za zapošljavanje i usavršavanje. Dakle, to su i pravci koje ćemo raditi dalje, kao što sam najavio mijenjat ćemo aktivne politike zapošljavanja. I s druge strane da kažem, kažem da smo mi u ovoj Vladi odlučni da mjere donosimo, da zakone donosimo, da stvari ne skrivamo ispod stola. Kao što se sjećate na početku ove godine smo riješili ovaj problem koji nije vezan uz zapošljavanje, ali je vezan uz Zakon o mirovinskom osiguranju, to su one žene koje su zbog neusklađenosti zakona upale u onaj proces da nisu mogle odlaziti u mirovinu zato što nije bilo moguće odrediti odrediti staž za mirovinu. To smo riješili jednom promjenom zakona. Prema tome i dalje ćemo stvari rješavati. Kada vidimo problem, problem ćemo riješiti. Ja se nadam da će ovaj zakon dobiti podršku svih klubova jer je usmjeren prema onima koji u ovom trenutku u Hrvatskoj trebaju najveću pomoć, a to su oni koji su u ovom trenutku na zavodu za zapošljavanje, koji nemaju prihoda i na zavodu im je jedino ono što mogu dobiti, da mogu preživljavati. Hvala lijepa. Hvala i vama ministre. Ovime smo iscrpili listu prijavljeni, raspravu smo završili. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo s radom u 15,00 sati sa: Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje PZ.br. 175. Hvala i vama